Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici želim vam dobro jutro, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Na početku vezano za ove velike katastrofalne požare u ime zastupnica i zastupnika HS iskazao bi solidarnost i dao punu potporu stanovnicima Šibensko-kninske županije, a posebno mještanima Zatona i Rasline. Zahvaljujem se isto tako vatrogascima na požrtvovnom radu i spašavanju života i imovine, vojnicima i policajcima koji su se pridružili, ali naravno i građanima i mještanima koji su isto tako bili na prvim crtama obrane od požara. Po zadnjim informacijama situacija na požarištu je nešto bolja i u ime svih nas nadam se da ćemo tijekom današnjeg dana čuti bolje vijesti i da će požar stati. Drugo, želio bih vas izvijestiti da danas, znači na kraju rasprava imali bismo i točku izbor, imenovanje i razrješenja jer se sastao i odbor, pa bi danas onda raspravili te promjene u odborima, to je manje-više rutinska stvar, a sutra bi započeli sa izjašnjavanjem o amandmanima, a nakon toga bi išlo izjašnjavanje, iznošenje stajališta klubova zastupnika, tako da bismo u 12 sati onda glasovali i s time bi završili rad, ne bismo nakon toga još imali iznošenje stajališta. Važna je još jedna informacija, dakle danas bi radili ove dvije točke koje bi sada objedinili ako ste svi suglasni, pa bismo u 15 sati onda započeli sa raspravom o povjerenju ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu. U slučaju da do 15 sati ne budemo gotovi sa ovom temom onda ćemo ju nastaviti nakon što završi rasprava o povjerenju ministru Gordanu Grliću Radmanu, ako slučajno bude pri samome kraju onda ćemo malo prolongirat, pa ćemo počet u pola 4, ali vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, uglavnom u ovome trenutku cilj je početi u 15 sati. To je to što sam imao od informacija i sada ću dakle kao što sam i najavio temeljem čl. 247. Poslovnika HS, Odbor Odbor za vanjsku politiku je predložio da se provede objedinjena rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske. Jesmo li suglasni da provedemo objedinjenu raspravu…/Upadica ima li ko protiv? Ako ne onda utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 207.a. Poslovnika HS-a. Temeljem navedenog čl. 207.a. Poslovnika zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose se u pravilu u jednom čitanju, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor za zakonodavstvo. A ja bih molio sada da u ime predlagatelja dodatno obrazloženje da poštovani ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, izvolite ministre. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. uvaženi zastupnici HS, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske. Hrvatska aktivno sudjeluje u svim politikama i aktivnostima koje pridonose jačanju savezništva

jasno kaže kako Hrvatska ostaje privržena euroatlantskoj perspektivi, te kako snažno podupire proces proširenja EU i NATO-a. Upravo je proširenje novim članicama jedna od temeljnih karakteristika prilagodljivosti samog NATO saveza. Politika otvorenih vrata NATO-a jest doprinos miru i sigurnosti Europe, korist je kako za Hrvatsku kada je pristupala savezu tako i za nove članice, dakle dvosmjerna. Širenjem zone sigurnosti jača se NATO, a nove članice istodobno dolaze pod zaštitu zajedničkog nam sigurnosnog kišobrana. stanovništva, pučanstva i teritorija svih članica ostaje i dalje temeljna zadaća NATO-a saveza i osnovna je svrha postojanja organizacije. Nadalje, sposobnost da evaluira, prilagodi se i transformira učinila je da NATO i nakon 73.g. od svog utemeljenja ostaje najmoćniji politički i vojni i vojni savez u ljudskoj povijesti. Drago nam je da danas s hrvatske strane činimo važan korak kako bismo omogućili Finskoj i Švedskoj, našim saveznicima, državama članicama EU da se priključe našem savezu i ojačaju ga svojim članstvom. Uvaženi zastupnici, svjedočimo kako je ruska invazija na Ukrajinu u potpunosti promijenila naše sigurnosno okruženje, te se Europa i cijeli svijet nalaze u vrlo osjetljivoj i opasnoj situaciji. Iako se već aneksijom Krima 2014. počeo urušavati dosadašnji međunarodni poredak temeljem na vladavini prava, agresija koju je Rusija pokrenula u veljači ove godine predstavlja izravni napad na slobodu izbora, demokraciju i međunarodno pravo. Krvavi rat vodi se na europskom tlu, milijuni ljudi izbjegli su i zbrinuti u susjednim i drugim zemljama pa tako i u Hrvatskoj. Uz ratni sukob suočeni smo s energetskom krizom ogromnih razmjera. EU pokušava promijeniti dobavne pravce za svoje energente, a cijeli svijet suočen je s problemima u lancima opskrbe. Unatoč svim problemima i teškoćama koji su pred nama kao demokratska država koja se još sjeća svih strahota kojima smo bili izloženi tijekom velike velikosrpske agresije na našu domovinu ne možemo i ne smijemo dopustiti da se oružanom silom uništavaju temelji međunarodnog prava i prekrajaju granice suverenih država. Stoga je naša solidarnost s ukrajinskim narodom neupitna. Vlada RH pomaže u granicama vlastitih mogućnosti zbrinjavanjem izbjeglica i dostavom pomoći Ukrajini. U iznimno složenoj međunarodnoj političkoj i gospodarskoj situaciji članstvo u NATO-u postaje važnije nego ikada. NATO je jamac naše sigurnosti i obrane, ali i politički savez istomišljenika koji brani slobodu i demokraciju te pomaže da zajedničkim snagama prebrodimo ekonomsku krizu i nastavimo putem gospodarskog rasta. Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora predstavlja savez 30 države Europe i Sjeverne Amerike koje su se obvezale da će ispunjavati odrednice Sjevernoatlantskog ugovora sastavljenog u Washingtonu 4. srpnja, travnja 1949. godine. Sukladno Sjevernoatlantskim ugovorom osnova zadaća NATO-a jest očuvati mir i sigurnost u državama članicama političkim i vojnim putem. NATO čuva zajedničke vrijednosti saveznica, demokraciju, slobodu pojedinca, vladavinu zakona i mirno rješavanje sukoba te promiče ove vrijednosti širem aeroatlantskog područja. Od svojeg ulaska u članstvo NATO-a 2009. godine znači prije 13, više od 13 godina, Hrvatska se kontinuirano potvrđuje kao predana i pouzdana članica saveza aktivno sudjelujući u raspravama među saveznicima u sjedištu NATO-a u Bruxellesu kao i u svim odlukama koje države članice ondje donose konsenzusom Hrvatska daje vlastiti izravni doprinos aktivnostima koje provodi NATO-o, a time i ostvarenju zajedničkih zadaća i ciljeva koji stoje pred savezom. Pri tome kao sudionica kolektivnog sustava odlučivanja Hrvatska u okviru NATO-a promiče vlastita stajališta, vanjsko političke i sigurnosne prioritete. U tom smislu savez za Hrvatsku predstavlja sredstvo za ostvarivanje vlastitih nacionalnih interesa. Hrvatska je aktivno sudjelovala u izradi novoga strateškog koncepta saveza ključnog dokumenta koji je prihvaćen na nedavno održanom sastanku na vrhu u Madridu, a koji zacrtava glavne zadaće NATO-a u predstojećem desetljeću. Hrvatska je bila i jest aktivnog višegodišnjeg procesa promišljanja transformacije saveza. Procesa koji ima za cilj dodatno ojačati politike, resurse i financije NATO-a kao bi se savez mogao na odgovarajući način nositi s budućim izazovima. Svjesna kako je njezina odgovornost za vlastito suučestvo u NATO dodatno porasla Hrvatska se u okviru NATO-a afirmirala kao jedan od najsnažnijih zagovaratelja politike otvorenih vrata odnosno daljnjeg proširenja saveza na prostor jugoistoka Europe. Nadalje, od trenutka pristupanja savezu Hrvatska sudjeluje u svim najvažnijim aktivnostima NATO-a uključujući savezničke operacije i misije potpore miru u Afganistanu do rujna 2020. godine, na Kosovu, u Iraku, na Mediteranu i u Libiji do studenog 2011. godine u Libiji. U okviru prisutnosti na istočnom krilu saveza Hrvatska trenutno sudjeluje u borbenoj skupini u Poljskoj s 4 pripadnika oružanih sada, Oružanih snaga RH u zapovjedništvu, a tijekom ove godine u Poljsku će se uputiti još 90 pripadnika, dok će slijedeće 2023. u Litvu uputiti do 200 pripadnika Oružanih snaga RH. Jednako tako u okviru aktivnosti ojačane budnosti pokrenute nakon ruske invazije na Ukrajinu Hrvatska će sudjelovati do 17 pripadnika Oružanih snaga RH u Mađarskoj. Ukratko dajući vlastiti doprinos operacijama i misijama NATO-a Hrvatska ispunjava svoje međunarodne obveze u stabilizaciji kriznih žarišta, razvija sposobnost vlastitih oružanih snaga te prenosi prethodno stečena znanja. Imajući u vidu sve složenije sigurnosno okruženje u Europi i geostrateška nadmetanja Hrvatska potvrđuje svoju vjerodostojnost kao članica saveza i kad su u pitanju aktualna ulaganja u obranu. Trenutno je Hrvatska među 10, 9 saveznica koje su prešle ciljani prag od 2% BDP-a. Preciznije trenutno za obranu izdvajamo 2,03% i po tom smo 8 među saveznicima, a 30,49% obrambenog proračuna izdvaja se za modernizaciju. Također smo 8 po redu među 30 zemalja članica. No, da se vratim na našu točku. Ovo je bila jedna geneza da se, da spoznamo vrijednost ove organizacije. Da je kontekstualiziramo. Konačni Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske i Republike Finske koji je Vlada je Vlada RH uputila Hrvatskom saboru na usvajanje, vlada je svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj živimo te rusku invaziju na Ukrajinu vidi kao napad na slobodu slobodu izbora, međunarodno pravo i cjelokupno europsku sigurnosnu arhitekturu. Pravo je svake zemlje sama odlučivati o svojim savezima i sigurnosnim aranžmanima. Iako su Finska i Švedska desetljećima njegovale neutralnost, naravno svaka zemlja je imala vlastitu definiciju neutralnosti. Švedska još od 1814. godine se opredijelila za trajnu neutralnost. Finska zbog svoje najduže granice prema Ruskoj Federaciji od 1955. godine. Nakon agresiju na Ukrajinu shvatile su da Rusija ne bira sredstva te da je moguće da i same budu napadnute i teritorijalno ugrožene stoga su interesi ove dvije zemlje da pristupe savezu u potpunosti razumljivi i nama prihvatljivi. Kada je riječ o proširenju NATO-a Člankom 10. Sjevernoatlantskog ugovora propisano je da stranke mogu jednoglasnom odlukom pozvati bilo koju drugu država koja je u mogućnosti promicati načela tog ugovora i pridonositi sigurnosti Sjeveroatlantskog područja da pristupi ugovoru. Svaka tako pozvana država može postati strankom Sjevernoatlantskog ugovora polaganjem svoje isprave o pristup kod vlade SAD-a. Sa stajališta Hrvatske koja se u okviru NATO-a dosljedno zalaže za politiku otvorenih vrata za sve one europske zemlje koje se žele pridružiti te ispunjavaju kriterije za članstvo pristupanje Finske i Švedske savezu može se samo pozdraviti i podržati. Hrvatska kao i ostale članice saveza vlastito članstvo u NATO-u vidi kao trajno jamstvo vlastite sigurnosti. Nastavak proširenja NATO-a jača sigurnost transatlantskog prostora i Europe. Šireći savezno, savezničko područje zajedničkih vrijednosti izravno jačamo i vlastitu sigurnost, sigurnost hrvatske države. Nadalje, Finska i Švedska dijele naše vrijednosti, imaju visoko razvijene industrije, tehnologije, standarde, snažno i dobro ustrojene oružane snage s jakom mornaricama te će njihovo pristupanje uvelike pridonijeti sigurnosti i jačanju vojne pripravnosti saveza, a time dakako i sigurnosti naše zemlje. Finska i Švedska su već od 1994. godine uključene u NATO-v program partnerstva za mir, ja razne oblike suradnje te su time već niz godina partneri NATO-a. Njihove vojske dugo surađuju s NATO trupama, također i s našima, također i u okviru EU Finska i Švedska se jako zalažu za jačanje sigurnosne suradnje EU NATO. Finska ima teritorij od gotovo 340.000 km2 i prostire se od Baltika do Arktika. Švedska s 450.000 km2 prostora zauzima također veliki dio Sjeverne Europe. NATO će njihovim pristupanjem uvelike osnažiti svoj sjeverni i istočni blok, bok obrane, zaokružiti područje sigurnosti u Skandinaviji i na Baltiku, a dobro uvježbane i dobro opremljene Finska i Švedska vojska značit će značajno jačanje ukupnih snaga saveza. Finska uz to sudjeluje u NATO operacijama u Iraku i na Kosovu, a sudjelovala je i u Afganistanu kao i SFOR-u u BiH. S druge S druge pak strane Švedska je također dala doprinos misijama u BiH, Afganistanu, Kosovu, Libiji i Iraku, a njezine oružane snage kao i one Finske odlikuju se također iznimnom opremljenošću i visokom kompatibilnošću s postojećim snagama država članica saveza. Stoga Vlada RH snažno podržava proširenja NATO-a na Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku i očekuje od Hrvatskog sabora da predloženim zakona potvrdi protokole o njihovom pristupanju koji su potpisani u Bruxellesu 5. srpnja 2022. godine od strane ovlaštenih predstavnika država članica NATO-a. U ime hrvatske vlade protokol je potpisao naš stalni predstavnik, veleposlanik dr. Mario Nobilo. Napominjem kako protokoli stupaju na snagu kada ih dakako ratificiraju parlamenti svih 30 država članica NATO-a, neke su zemlje već to učinile, nakon čega se Finskoj i Švedskoj upućuje formalni pozivi da pristupe Sjevernoatlantskom ugovoru i postave države članice NATO-a. Vjerujem kako će Hrvatski sabor među prvima dati svoj pristanak za ovo povijesno proširenje saveza. Evo, hvala vam lijepa, malo sam uštedio i na vremenu. Ostali ste u vremenu ministre tako da je sve u redu. Imate 23 replike, prvi je na redu kolega Ante Bačić. Izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre u uvodnom obrazlaganju ovih protokola rekli ste sve razloge upravo vezano za pridruživanje Švedske i Finske i samo načelo uzajamnosti koje mi gajimo kao RH, ali moramo spomenuti da ovo nije samo ad hoc rješenje, da ovo nije ad hoc odluka, ovo je ipak jedan benefit i za NATO, ali i za EU. Moramo napomenut da Švedska ima 10 milijuna stanovnika, Finska 5 milijuna stanovnika, da ne samo da imaju profesionalnu vojsku nego imaju nešto što druge NATO članice nemaju, a ono što i mi raspravljamo to je pričuva, znači imaju veliki broj stanovnika koji su prošli osnovnu obuku, imaju jaku vojnu industriju i ne smijemo ovo gledati samo kao ad hoc rješenje trenutne sigurnosne prijetnje nego jedan benefit i jedan strateški i vanjskopolitički, ali i obrambeno i sigurnosni cilj ne samo NATO saveze nego i EU. To mislim vi kao ministar vanjskih najbolje znate i drago mi je da RH ovo među prvima podržava. Hvala. Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa uvaženi g. zastupniče. Naravno da je to izuzetno važno i dobro ste kazali da je upravo pristupanjem ovih dviju zemalja kako sam ja i u svom obraćanju kazao ukupnog, ukupnih potencijala saveza, sigurnosti ovih dviju zemalja koje su bile tradicionalno neutralne zemlje, a za svoju neutralnosti imale su razloga, prije svega povijesno političkih, kad pogledate od pariškog, Bečko-pariškog sporazuma 1814.-'15.g. i kada pogledate da je Finska bila 110.g. okupirana od Rusije od 1807. do 1917. i stalno je vodila jednu politiku ravnoteže zbog susjeda, istočnog susjeda i ruske granice koja je vrlo osjetljivo pitanje. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, bili smo svjedoci kako je Turska ostvarila određene benefite u svom nacionalnom interesu, koja je branila svoj nacionalni interes i uvjetovala ulazak Švedske i Finske u NATO savez. Ono što su tražili to su uglavnom i dobili. Imali li Hrvatska kakve međunarodne probleme, ima li Hrvatska kakva neriješena pitanja koja je mogla riješiti na ovaj način i uz put iskoristit ću priliku pa ću vas pitati što se to dogodilo i da li se ikad razjasnilo otkud je došao onaj dron u Zagreb i to nekoliko dana nakon što je Hrvatska stupila u aktivnost NATO-a koja se zove pojačana budnost, gdje je bila ta budnost NATO-a kad je dron doletio u Zagreb? Molim konkretne odgovore, hvala lijepa. **Jandroković, Hvala vam lijepa na tom pitanju g. uvaženi zastupniče Beljak. Naravno da Turska i Švedska i Finska, dakle rješavaju svoja neka otvorena pitanja, dakle to su bilateralna pitanja. Hrvatska u odnosu na Švedsku i Finsku nema otvorena pitanja. Vi ste pratili vjerojatno koji su to bili razlozi, pitanje i djelovanje turističke grupacije kurdskih dizidenata i terorista i oni su tražili naravno da se izruče lista, oni su dali listu tih terorista u Švedskoj odnosno Finskoj i postigli su određeni dogovor i tražili su dozvolu za isporuku oružja, tako da kada je u pitanju s te strane Hrvatske mi dakle nemamo niti jedno otvoreno pitanje, s te strane mi smo podržali i podržavamo njihov ulazak u članstvo sa savezom. Dron je naravno, je u pravu ste…/Upadica: Hvala Hvala g. predsjedniče. Poštovani ministre, evo mene zanima jer koliko sam upućen razdoblje negdje od 4 do 12 mjeseci dok ove zemlje postanu punopravne članice NATO-a, zanima me ovaj međuprostor takozvani jer nitko ne zna što kani Rusija, primjerice ako bi se dogodila invazija u tom vremenu dok nisu postale punopravne članice da li ove dvije zemlje imaju nekakve garancije u kontekstu svoje sigurnosti od strane samog NATO-a? Hvala. i zato je zapravo vrlo važno ovaj postići što prije ratifikaciju, Zakon o ratifikaciji tih protokola, kako bi te dvije zemlje ušle što prije u taj savez i onda bi imale pravo naravno na obranu, međutim su neke zemlje već dale garancije znači u tom jednom inter, interegnumu, prije svega SAD, Njemačka i još neke druge zemlje, tako da ono što je bitno bitno je ubrzati proces ratifikacije u svim parlamentima i kažem iako je ovo kratko vrijeme, mi doista u kratkom vremenu donosimo ovaj Zakon o ratifikaciji, ali su već neke zemlje učinile to puno ranije, dakle ali mi smo među prvima. Ali mi je žao što nisam g. Beljaku, on je već otišao, objasnio naravno da je g. Beljak, oprostite g. Beljak, čujete me, dron, dron je, je imate pravo ovaj naravno to je bio jedan izazov koji je

Poštovani ministre, ja sam ovdje u govornici u HS odavno istaknuo da smo mi članica, da je Hrvatska članica NATO pakta, da je članica EU i da smo mi odabrali svoju stranu i drago mi je da smo čvrsto stali iza našeg članstva u NATO savezu i to se tako radi, znači jednostavno u jednom trenutku kad si postao član neke asocijacije onda tu svoju poziciju moraš braniti. Nažalost danas je svijet podijeljen na nove blokove, imamo novi hladni rat, situacija nije znači ni perspektiva nije bajna, međutim to nije razlog da bi jučer preispitivali proširenje NATO pakta jer to mora biti jedan od imperativa i da ne bi podržali učlanjenje Finske i Švedske u NATO pakt. Kratko mi recite vaš komentar

komentari i primjedbi i kasnija, kasnije problematiziranje ovaj i dovođenje u kontekst nekih drugih rješenja jako puno naravno naštetilo našoj reputaciji. Hrvatska uživa ugled u međunarodnoj zajednici upravo zbog kooperativnosti, zbog suradnje, zbog izražavanja načela solidarnosti, vladavine prva, a u isto vrijeme kao mala zemlja, ponosna zemlja mi uvijek i svugdje branimo nacionalne interese, ali nacionalni interesi se rješavaju među saveznicima, uljudno, civilizacijski, uključivo, razgovorom, promocijom pozitivnom, dakle afirmativnim pristupom kada je u pitanju bilo kakva problematika ili kada postoji određeni prijepor oko nečega. Prema tome, način na koji se stvara jedna neuobičajena zapravo galama nije zapravo dobar **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre evo prije svega samu situaciju u zadnjih godinu dana jedan strašan rat koji je zadesio svijet, Ukrajinu i s obzirom da hrvatski narod duboko ima suosjećanje i sve ono što se događa sigurno da Finska i Švedska to je jedan veliki utjecaj snaga u jakoj obitelji NATO-a, evo želim vam čestitati i na vašem naporu i na kraju želim vam postaviti pitanje da li vas raduje i sama podrška zadnja predsjednika Milanovaća koju je iskazao čvrstoj podršci Finske i Švedske za ulazak u NATO u zadnjem njegovom istupu, Radman, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine Deur, kao prvo mislim svaka politika, ozbiljna politika, odgovorna politika mora biti vjerodostojna i mora počivati na, na načelu solidarnosti ali i respekta uvažavanja. Ovdje smo doživjeli zapravo kopernikanski obrat predsjednika Milanovića koji je najprije problematizirao i u javnom prostoru nam stvori zapravo i otežao dakle neprilike i otežao nam jednu, jednu percepciju kao jedne zemlje koja problematizira nešto, a opredijelila se zapravo za politiku otvorenih vrata jer mi smo već kada smo ulazili u NATO mi smo se opredijelili za, za standarde, za načela koja promiče NATO savez. I naravno da je došlo do obrada, obrada kada je i sam predsjednik shvatio i onda je poslao naravno jedno pokajničko pismo Jensu Stoltenbergu

članstvom u NATO savezu, no moje pitanje je danas oko drona koji je pao u glavni grad RH o kojem još uvijek ne znamo ništa. On je preletio preko područja zračnog prostora dvije države članice NATO saveza, Mađarske i Rumunjske, vi ste imali niz izlaganja, niz priopćenja koje ste slali u kojima standardno po onoj Granićevoj načinu izražavanja niste zapravo ništa rekli, niti išta mi znamo više o tome. Što ste vi kao ministar u svom dosadašnjem radu napravili kako se takve stvari ne bi događale i kako bi poboljšala se komunikacija između Mađarske, Rumunjske i ostalih država članica NATO pakta koje su oko nas, koje nas okružuju, koje bi trebale biti nama sigurnost, a koje u tom trenutku nisu pokazale da smo mi sigurna zemlja. vam lijepa, vaše pitanje je naravno bitno i ono pridonosi naravno ovoj sveukupnoj raspravi i sagledavanju određenih problema. Naravno uvijek se može dogoditi negdje i svugdje je zapravo čimbenik čovjek da se mogu naravno dogoditi i određeni propusti neočekivani, ali činjenica da je i to su priznale te zemlje i da je predsjednik vlade za svog boravka u Španjolskoj upravo posjetio taj centar koji je važan i koji je referentan za praćenje zračnog prostora i kako bi se utvrdile okolnosti i razlozi zapravo tog drona. Nažalost mi nismo dosada još dobili pravi odgovor, niti od ukrajinske strane, niti bilo od kojih drugih od kuda je taj došao, ali naravno da je on prijetio sigurnosti jedne zemlje članice NATO-a. Što mislite što bi se dogodilo da je bilo, srećom nije bilo ljudskih žrtava, ali je bila jedna opomena, jedno upozorenje. **Jandroković, Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, ruska invazija na Ukrajinu je promijenila sigurnosnu atmosferu. Finska je desetljećima bila neutralna ali je sada shvatila da to više ne može biti jer je Rusija postala sigurnosna prijetnja i zato 60% i preko 60% Finaca podržava članstvo u NATO-u, a Finci imaju jasan razlog za takav način ponašanja. Finska je stekla nezavisnost 1917., a prije toga je 110 godina bila pod patronatom Carske Rusije. Ideja Krelja o kontroli svih teritorija koji su bili pod patronatom Carske Rusije je potakla Fince da razmišljaju o članstvu u NATO-u. Da li je moguće rat van granica Ukrajine slijedeći ideju neću reći Putina, ali Kremlja o patronatu teritorija koji su bili u sastavu Carske Rusije? Hvala. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče, naravno vi ste otvorili puno, puno tih pitanja. Mi živimo doista i kao što sam rekao u u svom uvodnom obraćanju u jednom izazovnom svijetu, dakle svijetu punih izazova, ali i u jednom opasnom svijetu. Dakle, u 21. stoljeću bilo je nezamislivo da se može dogoditi to i članica vijeća ovaj stalna članica Vijeća sigurnosti da može napasti ovaj jednu drugu suverenu državu, a upravo je zadaća UN-a kao univerzalne organizacije za čuvanje sigurnosti zemalja članica očuvanje mira i na koncu ako uzmete i helsinške akte koji kažu da su granice nepromjenjive i da se poštuje suverenitet pa čak se i neutralnost tamo spominje, dakle sve je to zapravo Ruska Federacija dakle obezvrijedila i učinila je nešto što je bilo nezamislivo. Mi sada doista moramo tražiti jedno odgovarajuće rješenje koje se upravo ovdje promiče kroz strateški koncept koji je usvojen …/Upadica: Hvala vam./… u Madridu. Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre, pa osim što razgovaramo i naglašavamo važnost sigurnosti obrambenog dijela što se tiče NATO-a mislim da je jedna od zadaća je važnih NATO-a osim sigurnosti dakle obrambene politike i gospodarski dio, dakle zaštita gospodarskog dijela koji ovom brutalnom agresijom Rusije na Ukrajinu definitivno dala do znanja osim što je Putin postao najveći lobista za NATO savez jer kako on više napada tolko više zemalja ulazi u NATO savez, vidi se važnost recimo što je jedna Turska upravo član, članica NATO-a zbog prijevoza žitarica i svih onih drugih gospodarski bitnih i važnih segmenata iz Ukrajine prema drugim zemljama, a to je upravo prolaz Bospor, Dardaneli i Crno more, dakle vidi se važnost upravo, pa da malo date komentar na važnost NATO-a i u tom gospodarskom smislu recimo i kroz OECD i kroz druge segmente, hvala. **Jandroković, Je pa g. Cappelli naravno da je taj afirmativni pristup ovih dviju zemalja koji, koji zapravo je više rezultat upravo te ugrožene sigurnosti i zbog ruske agresije koja je uzrokovala jednu veliku nestabilnost u svijetu, ali mir i sigurnost nemaju cijenu, ona se naravno odražava negativno na gospodarstva, na dobavne lance, pitanje ovisnosti energetike, al to je više jedan, jedan razlog da demokratski svijet jača one operativne mehanizme i političke instrumente kako bi se izolirao napadač, kako bi se stvorile sve pretpostavke za održivost svjetskog poretka koji počiva na međunarodnom pravu i ulažemo sve diplomatske i političke napore kako bismo postigli naš cilj. Sada će replicirati kolegica Bušić, izvolite. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala, hvala lijepa g. predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege, a moje pitanje će biti vrlo kratko. Evo mi smo raspravljali ovo u vanjskopolitičkom odboru i svi smo prihvatili i nadam se da će ovo doista proći jednoglasno. Međutim ovome je prethodila jako velika rasprava, ja bih rekla jedna ogromna bura što i kako bismo mi trebali uvjetovati ovom potpisivanju. A ja bih vas ovdje pitala je li zaista ta rasprava bila potrebna, koja je stvarno unijela jako puno ja ja bih rekla nemira pogotovo među Hrvate u BiH, je li ona doista mogla, jel to bilo pravo vrijeme za ovo i jel ona mogla polučiti ikakve rezultate? Hvala. **Jandroković,

Kolega odnosno ministre. Ali pitanje transformacije samoga NATO-a koja je nekada nakon raspada bipolarnog sustava čuvao zapad, on je bio zapadnoeuropska opna demokratskog društva, on je, nekada je bio vojni savez, on je sada više političko vojni savez i upravo uključuje ove vrijednosti koje ima naravno i EU, a koje je spomenuo gospodin, g. Cappelli. Naravno da nije bila ta nužna rasprava ako se ona ovaj sugerira za neke druge rasprave. Kolegice Petir, izvolite. vojnim sposobnostima koje donose Finska i Švedska jer znamo da su te zemlje doista ulagale u izgradnju svojih vojnih kapaciteta. Premda Rusija odaje vrlo loš dojam u Ukrajini i ne očekuje se ovog trenutka da će Rusija napasti Švedsku i Finsku osim što naravno svjedočimo cyber napadima, širenju lažnih vijesti, ipak me zanima hoće li saveznici rasporediti određene snage u

ruska invazija, mi još uvijek ne vidimo zapravo kraja završetka rata odnosno odnosno invazije, agresije, ona dugo traje, predugo, zapravo već od 2014.g. na stanoviti način, a sada je zapravo eklatantno nakon 24. veljače kada je doslovno ušla Rusija s tenkovima i vojnicima na, na suvereno područje jedne, jedne nezavisne zemlje čime je ugrozila njezin teritorijalni integritet i zapravo mi tu tražimo, mi tu tražimo odgovarajući odgovor, ali vi ne možete zapravo oružjem, to je veliki izazov naravno i za NATO i za EU, ali vi ne možete oružjem, ići oružjem na oružjem, inače dolazimo u jednu, jednu kataklizmu i toga smo svi, svi

Poštovani ministre, politika otvorenih vrata NATO saveza s jedne strane jača NATO savez, s druge strane daje sigurnost novim članicama, ali daje i određene obaveze. Mi da smo bili članovi NATO saveza kad su nas napali četnici u velikoj Srbiji onda zasigurno da bi i tijek rata bio drugačiji, tad smo bili sami, ali evo zahvaljujući Bogu i hrabrosti hrvatskih branitelja mi smo se obranili, tako da želim Švedskoj i Finskoj da uđu u NATO savez i da budu dio te organizacije s obzirom na stanje u u Ukrajini i na mogućnost rada dalje. Ja vas pitam kako komentirate izjavu predsjednika Milanovića, citiram da će saborske zastupnike proganjati kao vrag grešnu dušu ako dignemo ruku za Švedsku i Finsku? Hvala lijepa. Predsjednik Milanović ako ste pratili zapravo sve njegove izjave itd., došlo je uvijek do nekakvog obrata i zapravo možemo konačno zaključiti kako je pokazao nedosljednost. On je na koncu pomirljivo rekao da je naravno na ovaj saborskim zastupnicima odlučiti o tome. Prema tome, nije više se ponavljala ona rečenica, rečenica pritiska koja je zapravo nasljeđe bivšeg jugoslavensko komunističkog režima. Hrvatski sabor je najveće zakonodavno tijelo, ona je refleksija hrvatskih građana, vi suvereno o tome odlučujete u interesu, nacionalnom interesu, u interesu hrvatske države, a ako se sjećate i prvi predsjednik Franjo Tuđman ja kazao da je naše, naše članstvo je u zapadnoeuropskim demokracijama, a što podrazumijeva i NATO i EU. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šašlin, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, pa RH je … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Samo sekundu kolega Šašlin, jel to nekome mobitel radili ili nešto, nešto je lupalo, ne znam. Dobro ništa, nastavite, ispričavam se. **Šašlin, Stipan (HDZ)** RH je sigurno prošla puno zahtjevniji i složeniji proces pristupanja NATO-u s obzirom na okolnosti u kojima se nalazila Domovinski rat, oslobađanje zemlje itd. i sve je te zadaće uspješno ispunila i ušla u NATO savez to sigurno da smo na neki način ispunjavajući te, te kriterije morali jednostavno prilagoditi se svim onim zahtjevima koje, koje je NATO savez pred nas postavio No, nakon svega toga došlo je jedno vrijeme pomalo uljuljkavanja čini mi se nekih skoro 30 godina mira u Europi i jednostavno su, počelo se razmišljati da nam oružane snage i nisu toliko potrebne, više neophodne …/Upadica: Očito je došlo do promjene paradigme, znate bipolarni raspad bipolarnog sustava je značio i jedan novi trenutak koji je psihološki otvorio nekakve nove mogućnosti, mogućnosti međunarodnog prava i demokracije koji će uživati i cijeli zapravo cijeli svijet i koji će poštovati upravo na pravilima. Međutim, tragična, tragični raspad bivše države kojem smo mi naravno svjedoci i mi koji smo tada bili zapravo nigdje prepoznati jer je instrument imala jugoslavenska diplomacija, imale su svoju diplomaciju i 4 najvažnija stupa, diplomaciju, policiju, obranu i financije, da smo mi u takvom jednom nerazumijevanju međunarodne zajednice uspjeli postići to što smo postigli neprocjenjivo i nakon 30 godina tako velika postignuća, to nam svi zapravo ovaj honoriraju i to svi pohvaljuju. Sada će replicirati kolega Bartulica, izvolite. poštovani ministre NATO nije svrha sama sebi, nego alat da članice zapravo štite i promiču svoje vlastite interese. Tako gledam naše članstvo u NATO-u. Vi ste dali ranije pravo Turskoj da zbog bilateralnih sporova sa ove dvije zemlje, imala je legitimno prava neka pitanja staviti na dnevni red. propuštene prilike u nedavnoj prošlosti. Dakle, kad je Crna Gora ulazila u NATO 2017. to je susjedna zemlja s kojom mi imamo granični spor, Hrvatska nije ništa poduzela oko tog pitanja. Dakle, tada nisu bile političke tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora i smatram to velikom, velikim propustom. Trebali smo tada iskoristiti priliku i staviti to pitanje na dnevni red. Jel se slažete. to je, pridonosimo zapravo jednoj ukupnom raspravi i sagledavanju svih problema i moguće da se vjerojatno sigurno da je bilo i određenih situacija i možda prilika, ali te prilike će se nadoknaditi. One će se nadoknaditi siguran sam u to jer međunarodna zajednica je kompleksna, tu je puno aktera, puno sudionika, vi ste bili u vanjskoj politici, diplomaciji i sami jako ovaj ne postoje za kompleksna rješenja simplificirana, za kompleksna složene probleme ne postoje jednostavna rješenja, simplificirana rješenja tako da što se toga tiče ja sam optimist jer ja znam što nam puno još predstoji,

Članak 238., uz dužno poštovanje ministre niste konkretno odgovorili. Dakle, ja razumijem da su kompleksni odnosi u svijetu međutim ovo je prilično jednostavna stvar. Na Prevlaci imamo spor sa Crnom Gorom i u tom bilateralnom pitanju mogli smo i trebali iskoristiti priliku kad je ta zemlja pristupala NATO-u. Mislim da ne trebamo tu veliko mudrovanje, to je jedan propust, može se to priznati bez …/Govornici govore istovremeno ne razumije se./… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bartulica dobivate opomenu, ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika nego ste replicirali ministru. Idemo dalje, kolega Stier izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala predsjedniče. Gospodine ministre kada je Putin 24. veljače pokrenuo agresiju onda je kako izgovor koristio da ne želi da NATO dođe do granice Rusije i postigao je upravo suprotno. Dakle, sada s ovim proširenjem NATO dolazi do granice Ruske Federacije. To je na strateškom planu poraz Putinove politike. Ali s tim porazom neće se svi miriti zato će i vas kritizirati i kritiziraju vas, a i danas ćete čuti puno napada tijekom cijeloga dana od onih koji su još zarobljeni u politici nesvrstanosti, od onih koji su i na javnoj televiziji branili Putina, govorili kako je opravdano što je on okupirao i anektirao Krim, oni se ne mire očito sa politikom zapada i da je Hrvatska članica zapada i da se opredijelila, da je svrstana sa slobodnim demokracijama svijeta. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa g. Stier. Vi ste bili ministar vanjskih poslova, pa ste sve to lijepo naravno utvrdili, ali možda evo iskoristit ću kolegu Bartulicu što je rekao. Granica na Prevlaci nije upitna, bio je neki dan ovdje premijer Abazović, prema tome ja sam njemu jako lijepo rekao odnosno premijer i tako, razgovarali smo o tome… Moram vas upozoriti, dakle kad odgovarate na repliku morate odgovarati zastupniku koji vam je postavio, vi možete vještim verbalnim figurama odgovoriti drugome, ali morate barem zadovoljiti formu, evo hvala lijepa, ovaj ja se slažem apsolutno sa ovim što je g. Stier rekao, naravno i kada je u pitanju ovaj i Crna Gora o kojoj će danas biti obiloto u 15 sati riječi, a ja vam mogu reći da se jako radujem toj raspravi jer sam odgodio neke diplomatske odlaske u Rumunjsku i u Nizozemsku danas i jučer, ali ovo držim važnim da o ovome razgovaramo, tako da ćemo naravno govoriti i o Crnoj Gori i našim angažiranim naporima da se ovo pitanje nadoknadi, Gordan (HDZ)** E ovo je već bilo u skladu s Poslovnikom. Kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre Grlić, dakle Turska je u pristupu dakle Švedske i Finske postavila minorne zahtjeve, ti minorni zahtjevi vi ste ih oslovili skupa kako onako kako ih naziva i Turska, a to su terorističke organizacije, dakle terorističke organizacije s kojima surađuje jedna od članica NATO-a dakle SAD u Siriji u borbi protiv islamske države. Moje pitanje je vrlo jednostavno, jeste li mogli postaviti pitanje Izbornoga zakona Hrvata u BiH i konstitutivnosti? Znam da ćete koristiti argument bilateralnih odnosa Turska-Švedska,

ja bi rekao sitna trgovina koja ne poznaje vrijednosti i načela u, u složenoj međunarodnoj zajednici. Ovdje se radi zapravo, ono što sam rekao, o jednoj opredijeljenosti Hrvatske kao članice NATO-a da svaka zemlja koja želi, a ispunila je uvjete može ući u, u NATO. Kada je u pitanju BiH danas ćemo obilato o tome govoriti što mi radimo i kako radimo i što smo dosada uradili. Kao prvo jako smo internacionalizirali pitanje u BiH. Zašto je tolko nervoze, zašto je tolko uzburkano, jer se nikada do sada nije radilo, jer se prašina nikada nije dosada dizala, prašina koja mora postojati, a kad se ona slegne, kad se riješe ti problemi onda će se znati konfiguracija terena, a dotada se treba izboriti, a mi radimo na tome, to je drugi proces, a ne, ne postoji proces ucjene…/Upadica: Hvala vam/… to je bitno, Gospodine Grlić, ako rezolucija Bundestaga za vas nije stav Njemačke onda možda ni ovaj službeni, službena zamolba Finske i Švedske za učlanjenjem u NATO nije dovoljno službena, možda mi ovdje raspravljamo bez veze, al ako vama mišljenje Bundestaga ne predstavlja njemačku politiku onda vam niti mišljenje HS ne predstavlja hrvatsku politiku, čime ste dali jednu novu dimenziju opisa dizača ruku u HS, a onda se ni ne čudim, mogu zamisliti što mislite o hrvatskim građanima, pogotovo onima preko granice hrvatskog naroda. Ono što je meni ključ, postojao je način da se izborite, ne postoji sitna politika, postoje sitni ljudi u politici i sitni interesi, Hvala vam lijepa g. Petrov. Naravno vi imate pravo na vlastito stajalište i retorske figure kako želite, međutim vi niste uopće upoznati što je rezolucija, dakle vi trebate napraviti destinkciju, postoji Antrag i postoji Beschlussempfelung, dakle morate ući i vidjeti zapravo šta se događalo, dakle ovdje se radi o vladi koja je, vi se smijete a uopće ne poznate zapravo ništa, dajte se malo raspitajte se, razgovarajte, jeste li koga nazvali u, u, gore u parlamentu u Bundestagu osim što imate svoje sobe …/Upadica: Samo malo ministre, samo malo, dajte samo,

ja sam za vas doktor nauka iz vanjske politike i međunarodnih odnosa, tako da se o tome stvarno ne bih s vama raspravljao, ali ja se ne smijem kada vi govorite, a mogao bi se smijati. Dakle, pustite ministru, pustite pa onda vi replicirajte ili u svom odgovoru budite kreativni, ali ovako ružno smijanje o nečem u čemu niste ekspert nije korektno. Izvolite kolega Grmoja, povreda Poslovnika. Povrijeđen je čl. 238., veliki eksperti Gordan Jandroković i g. Grlić nas žele uvjeriti da deklaracija Bundestaga nije službeni stav Njemačke, dakle ako vama to nije smiješno mi se ozbiljno trebamo zabrinuti tko vodi ovaj parlament i tko vodi hrvatsku vanjsku politiku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja, dobivate opomenu, dakle ja vam nisam uopće ulazio u meritum, ja sam vam samo rekao da se neprimjereno smijete, dakle nisam govorio o meritumu i nit sam govorio o tome ko je u pravu nego sam govorio da se ne smijete na ružan način jer mogu se i vama sutra ili sutra ili sada tijekom rasprave cerekati i na što će ličiti onda sabor na to sam vas upozorio, dakle nemojte izokretati teze. Nemojte izokretati teze.

svih nas ovdje na način da kao prvo treba dobro prevesti to nije nikakva rezolucija i nikakav protokol i oni nisu obvezujući, to je jedan od stavova prema njemačkoj vladi jer njemačka vlada, nedavno je bio premijer Plenković sa gospodinom Scholzom itekako znamo kakvi su odnosi i što ćemo dalje i kao ćemo dalje. Kolega Cappelli dali ste objašnjenje, ali isto tako replicirali tako da dobivate i vi opomenu. Sada ćemo se vratiti, vama je ostalo još 20-ak sekundi da biste odgovorili na ovu repliku. Izvolite.

Popratni dokument i on je obvezujući naravno i Bundestag ga je izglasao pojedinačno, znači pojedinačno, ovdje je jedan popratni dokument dakle se zove beschlussen fellung dakle koji nema izvršni karakter, on nije došao iz vlade, on je došao …/Upadica: Hvala vam./… Sada je na redu kolega Raspudić, izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani minitre Grlić, u svom izlaganju snažno ste naglasili jednu riječ, savezništvo, govorili ste i o partnerstvu, pa kad govorimo o našim saveznicima tzv. i partnerima mi se moramo osvrnuti na ovaj dokument kojeg je izglasao njemački parlament. S pravom kažete da on nije obvezujući, ali za to su glasale sve stanke vladajuće koalicije u Njemačkoj plus najveća oporbena stranka CDU koja je vaša sestrinska stranka. Danas je četvrtak, ja vas pitam ovo je izglasano u petak, zašto već niste pozvali na razgovore njemačkog veleposlanika u Hrvatskoj i prosvjedovali jer se na jedan vrlo ružan način Hrvatska proziva u tom dokumentu i izravno optužuje za separatizam hrvatsko političko u BiH. Zašto već to niste učinili, hoćete li to učiniti i ako nećete možemo li to tumačiti da se slažete sa ovakvom politikom? zakonodavna vlast. S izvršnom vlasti mi nemamo problema, dakle mi se sastajemo kao, na vijeću za vanjske poslove sa ministrom vanjskim poslovima koje se suglasila da u strateški kompas uđe naša referenca o konstitutivnoj jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH. To je strateški dokument od 47 stanica, a na 9 stranici je upravo ta referenca. Također i savezni kancelar Scholz je toga mišljenja. Prema tome, govorim vam o preporuka, zakonodavne vlasti. Sada da se izvršna vlast mijenja, miješa u dakle zakonodavnu vlast. Međutim postoji parlamentarna diplomacija. U što ste se vi uključili, jeste vi tamo našli nekog svoga ovaj sugovornika kojem ste mogli ovaj uputiti, jeste uputili neko pismo, nazvali nekoga, telefonski rad ili bilo šta Prema tome ja vam govorim o tome da ovo nema nikakav učinak poznavajući odnose. u NATO savez, međutim kao što je i kolega rekao to je definitivno poraz Putinove politike pa me zanima da li očekujete određene reakcije Rusije na to pristupanje s obzirom da je i predsjednik Putin najavio. Ne znam da li da ponovim ministru da li je čuo? Očito. Da li očekujete određene reakcije od strane Rusije koje su i najavljene nakon pristupanja Švedske i Finske u NATO savez? I drugo pitanje vrlo konkretno da li ste razgovarali s predstavnicima Mađarske, s vašim kolegama, koji je razlog zašto nisu obaviještene susjedne zemlje o opasnosti koje prijete od drona koji je gotovo 40 minuta letio iznad Mađarske? Hvala. lijepa na tome, o tome smo više je bilo tih uputa, naravno da smo bili od samoga trenutka to je bilo 10. ožujka i to je bio jedan četvrtak 3 minute prije 23 sata u noći. Dakle, dogodio se kod njih određeni propust. Dron je letio navodno 7 minuta kroz Rumunjsku, 40 minuta kroz Mađarsku i vjerojatno u nismo letu, moguće da nisu ni oni to uspjeli vidjeti, dakle očito jer čim se dron pojavio. Tako da smo intenzivno razgovarali i kako ministar obrane i tako isto tako i ministar vanjskih poslova dakle ja. Razgovarali smo o tome i naravno svi se slažemo da moramo biti više budni, da moramo više voditi računa o tim opasnostima jer dok se nešto ne dogodi zapravo niste ni svjesni zapravo mogućih problema. Da bismo anticipirali neke, neke probleme dakle moramo prevenirati i to je ono što je bitno i što je usvojeno u strateškom konceptu NATO-a. **Dretar, Davor (DP)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani gospodine ministre jesmo li mi u stvari u ratu? Moramo se to upitati svi zajedno budući da rat odnosno ratni sukob u Ukrajini nosi sa sobom i svoje posljedice. Sankcije koje smo nametnuli očigledno nisu ugrozile Rusiju čak štoviše one su nam se odbile natrag i pred nama je jedna izuzetno teška jesen, a vjerojatno i zima bez ruskih energenata. No, to su sve samo teze ili činjenice. Ja vas ipak moram pitati spomenule su kolegice i kolege ovdje nekoliko problema odnosno graničnih sporova koje imamo sa našim susjedima i koje smo možda trebali ili čak bih rekao morali naglasiti tijekom ovih razgovora o proširenju NATO pakta. Ja ću eto samo još malo naglasiti jedan problem i ponovno vas pitati.

koja je upravo afirmativno gleda na naše rješavanje bilateralnog spora, a kao što vidite rezultat je upravo naše diplomacije u koju vi naravno ste i potpisali 32 da je neučinkovita, da je nedorasla, da je trećerazredna itd., evo miče se žilet žica koju je postavila vlada slovenska ako se sjećate za vrijeme dok je premijer bio Zoran Milanović, a ta se žica sada miče, nema je, to je valjda vidljivo i to mislim da bi trebali svi honorirati ili zapravo ono što se događa dobro to nitko ne vidi, a ono što netko misli da je loše, pa još to potencira onda smatra da je to problem. Ja danas ću se aktivno braniti za sve ono što smo postigli u hrvatskoj diplomaciji, vjerujte mi. Hvala lijepo. Poštovani ministre, dakle apsolutno podržavamo ulazak Finske i Švedske u NATO, ali treba gledati kontekst u kojem se sve zajedno događa. Rusija pokrenula svoju agresiju na Ukrajinu ja sam sigurna da mi nikad ne bi o ovom danas raspravljali i da bi nekako stvari ostale iste odnosno kao što su bile i prije, ali kontekst ulaska Finske i Švedske u NATO znači slijedeće, sve arktičke države osim Rusije će biti u NATO-u. Rusija je u posljednje vrijeme odnosno dugi niz godina značajna vojna, razvijala vojna ulaganja odnosno ulaganja u različite vojne objekte koji su na Arktiku. Tu će sada nastati jedna drugačiji odnos snaga, da li se na razini NATO-a razmišljalo o toj da će biti i potrebe i da NATO krene ulagati određene stvari u tim arktičkim zemljama samo zbog ravnoteže koja će biti potrebna, a koja sigurno s Rusije neće biti blagonaklono gledana, hvala lijepo. Gordan (HDZ)** Naravno, vrlo je zapravo osjetljivo pitanje kada govorimo o svjetskom poretku i onda svi pametni ljudi i svi razumni ljudi ovoga svijeta vode računa o tome da je održivost međunarodnog svjetskog poretka jedino moguć dijalogom, jedino mogućim uvjeravanjem, uvijek postoje različiti pristupi. Mi imamo ovdje sada situaciju da smo u stanovitom opet bipolarnom svijetu između demokracije i autoritarnih režima. To je činjenica, al to je zapravo i jedan trenutak i jedna situacija koja nas naravno zabrinjava i na kojoj mi moramo raditi i poraditi, uvijek se nekako kad je u dobru znate onda nekako to mi ovaj svi shvaćamo da je to jedna realnost i da je to normalno i nismo spremni možda na

vi ovdje određenim misaonim i verbalnim vratolomijama kojima se ozbiljan čovjek ne može nego smijati pokušavate reći da deklaracija Bundestaga nije službeni stav Njemačke. To bi isto bilo da netko kaže da da deklaracija koju smo mi osudili ovdje u HS Rusku agresiju na Ukrajinu nije službeni stav Hrvatske, dakle to je, to što vi možete izjaviti to se ne da nigdje čuti, ni u nekakvim najboljim komedijama. Ali ono što bih vas ja pitao kakvu korist imaju hrvatski građani od vas kao ministra vanjskih poslova, što ste napravili u odnosima sa Srbijom koja otvara poglavlja i ne ispunjava obaveze i to kaže sam ministar, vaš kolega Tomo Medved,

na stol u 15 sati. Što se tiče mene i moje diplomacije i tome što vi, ja vas pratim što vi govorite znate ovaj ja, ja ću ostati ministar vanjskih i europskih poslova, a vas je bolje dvaput izgubiti nego jedanput naći, prema tome ja se nadam da nećete bit u slijedećem sazivu HS jer zapravo ste, razumijete vi što ja hoću raditi, svaki dan radite igrokaze i u Ministarstvu vanjskih poslova i uplićete se u pravosuđe, tako da ću vam ja postaviti pitanje otkud vama informacije vezane i za g. Sabljaka, znači da imate određene veze i zapravo anulirate sve one vrijednosti i institucije koje postoje u

ja bi molio ministra Radmana da meni koji dolazim iz sjeverozapadne Hrvatske, nisam nikad čuo za tu poslovicu, objasni što to znači „bolje ga je jedanput nać nego dvaput izgubiti“, što to znači, jel to uvreda ili nešto, što je to

kolega Beljak, to nije bila povreda Poslovnika nego ste postavili pitanje, to ne postoji u Poslovniku, pa ću vam zato dati opomenu, a ovo će vam kasnije objasniti ministar, nisam ni ja nikad čuo, ali dobro je, dobro zvuči.

analiza situacije koja je pred nama. Znamo da je 1995.g. Finska i Švedska ušle su zajednički u europsku integraciju, od tada su uspjele uspješno na tragu višegodišnjeg, pa čak i višestoljetnog svog nauma zadržati vojnu neutralnost. Ta vojna neutralnost postala je upitna upravo u trenutku kada se događa agresija na granicama kada se događa agresije Rusije prema Ukrajini. Ono što mene zanima, ulaskom sve ste pokušali reći sačuvat ćemo zaštitu Baltika, nebo, granicu itd., što će biti sa dobrosusjedskim odnosima, što će biti sa narušenom političkom, političkim povjerenjem između Rusije i dvije Radman, Gordan (HDZ)** Dobro je vaše apsolutno pitanje i naravno izražavate jednu, kroz to pitanje jednu odgovarajuću zabrinutost koja naravno ovaj sve nas ne čini indiferentnim, naravno. Inače, '95. ušla je još jedna, Austrija je, ona je trajno neutralna zemlja, ali njezina neutralnost počinje na doktrini na međunarodnom pravu. Dobrosusjedski odnosi su zapravo uvijek ono što se istječe, znači pridjevski susjedski dobro, znači isto tako nama je u interesu ovdje kada govorimo o jugoistočnoj Europi, Zapadni Balkan koji je uvijek nestabilan, gdje postoji uvijek i geostrateška nadmetanja i trećih aktera, naravno da su nam, kom je više nego Hrvatskoj u interesu stabilnost Zapadnog Balkana. se ne razumije./... koja je ostavština od raspada bivše države, znači i Srbija i BiH i Crna Gora u to ulažemo velike napore, ali uvijek morate imati s drugu stranu koja je spremna razgovarati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I idemo na zadnju repliku, kolegica Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Ministre, kao zastupnica u HS-u podržavam ulazak Švedske i Finske u NATO savez. U tom dijelu nemam nikakve zadrške niti dileme. Ali, tražim od vas da kao ministar vanjskih i europskih poslova prinesete pozornosti predsjedniku Vlade da RH ne može imati dvije vanjske politike. Ne može imati dva bitno suprotstavljena vanjskopolitička stava. Ne može prije nego što definira svoje vanjskopolitičke ciljeve i način kako će ih ostvariti nitko, pa tako ni predsjednik Vlade iznositi svoje osobne stavove i neprihvatljivo je da predsjednika države svojim istrčavanjem pred rudo dovede u neugodnu situaciju i praktički pred gotovo čin.

stoje svi veleposlanici, a to je moj core bussines, rotacija veleposlanika gdje smo mi sada zatočenici zapravo njegovog dakle, njegovog zaustavljanja te rotacije, nesuradnje kada je u pitanju diplomacija i kada je u pitanju vanjska politika. **Jandroković, Došli smo do kraja pa se sada vratite na svoje mjesto. Sada ćemo pozvati izvjestitelje odbora, žele li uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta, govorit će dvojica zastupnika, kolega Petrov i kolega Raspudić, izvolite kolega Petrov. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Povijest bi nas trebala naučiti da se na našem području kroz stoljeća političke krize, ratovi, mijene, da su one konstanta. jako u tim mijenama ne pratimo i ne slijedimo prvenstveno dugoročni interes Hrvatske, onda dugoročno hrvatski narod krvari. Svaka politička kalkulacija, svaka sitna duša, sitnih interesa na položajima bitnima za RH, svako uzdanje isključivo u pomoć drugih nama se dugoročno obila u glavu. Što može biti više od interesa za RH nego interes vlastitog naroda o susjednoj državi? Što može strateški biti za Hrvatsku od većeg interesa nego zaštita hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u susjednoj državi? Pogotovo ako učimo iz povijesti našeg naroda. Propustili ste bitnu priliku kao suverena članica NATO pakta da pomognete, ne samo onima koji traže zajedništvo i našu pomoć nego da pomognete dugoročno hrvatskom interesu i rješavanju i pomaganju Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. Ali, očito je. Vi se s tim slažete jer vi nemate očito nikakvih primjedbi na rezoluciju Bundestaga gdje se Hrvatsku i hrvatske lidere optužuje za separatizam, a nama se dijele packe. Nisu nama nikada bili, bili, g. Grlić, problem, drugi narodi koji su s nama htjeli partnerstvo, nama su bili problem ljudi koji su bili izabrani za lidere naše države, a nisu se znali izboriti za naš interes. partner, prijatelj, saveznik je onaj koji će znati uvažiti i naše interese i zapamtite, nema sitne politike, postoje samo sitni ljudi i sitni interesi u politici. Nakon kolege Petrova, govorit će sada i kolega Raspudić. Izvolite. Naš načelni stav je da svaka demokratska država koja želi pristupiti asocijaciji čiji je RH već član, a koja zadovoljava uvjete koje ta organizacija postavlja je dobrodošla. U tom smislu mi nemamo ništa protiv toga da Finska i Švedska, ako ispunjavaju uvjete, pristupe NATO paktu. No, s druge strane, naš primarni interes je interes RH i hrvatskog naroda u cjelini, a on je danas teško i nepravedno ugrožen i to uz aktivno asistiranje naših tzv. partnera i tobožnjih saveznika, o čemu najbolje govori rezolucija njemačkog parlamenta donesena u petak, a danas smo jasno čuli da se njemačkog veleposlanika neće ni pozvati na razgovor niti protestirati zbog toga. I nije ništa složena vanjska politika, barem hrvatska je vrlo jednostavna, svodi se na maksimu veži konja gdje ti aga kaže. Čate, slugani, vazali, to je naša vanjska politika. Na jesen će gotovo izgledno Hrvati kao formalni konstitutivni narod u BiH biti politički likvidirani. Bošnjaci će im izabrati političke predstavnike po 4 put će im izabrati bošnjačkog drugog člana predsjedništva Komšića, a izgledno je da će zahvaljujući izbornom zakonu kojeg je i Ustavni sud proglasio neustavnim, ali došlo do promjene napuniti 1/3 doma hrvatskog doma naroda, izabrati vlast bez legitimnih predstavnika Hrvata. Ta bošnjačka vlast će preuzeti javna poduzeća na teritoriju gdje su Hrvati u većini, preusmjeriti dodatno tokove novaca što će dovesti do novog masovnog iseljavanja Hrvata u BiH koji su ionako demografski devastirani. Za 4 godine Hrvata će biti puno manje i bit će puno lakše ponoviti opet isto. A što za RH znači imati za susjedna BiH u čijoj vlasti nema legitimnih predstavnika Hrvata najbolje svjedoči slučaj kad su dva bošnjačka predstavnika u predsjedništvu Đafirović to je ovaj veliki Plenkovićev prijatelj koje je našetavao po Vukovaru i Željko Komšić kad su htjeli podići tužbu međunarodnom sudu i zaustavit izgradnju Pelješkog mosta. Ne bi bilo ovog otvaranja sad na kojem ćete paradiradi da nije Milorad Dodik uložio veto kojeg je potvrdila onda skupština Republike Srpske. Zamislite skupština Republike Srpske štiti hrvatski Pelješki most. Zašto? Zato što smo morali negdje nešto istrgovati i dati Dodiku. Tisuću kilometara granice s BiH. Sa zemljom u kojoj uskoro neće biti predstavnika Hrvata ni u službama, ni u carini, ni u policiji, a Hrvatska je turistička zemlja. Dakle, ne radi se samo o nestanku Hrvata u BiH radi se već o srednjoročnoj neodrživosti Hrvatske, pogotovo njenog, njenog juga. U takvoj situaciji krajnje ugroze RH i nestabilnosti na jugoistoku NATO okvira sasvim im je legitimno proširenje NATO-a na sjeveroistoku povezati sa sređivanjem stanja na jugoistoku tog zajedničkog sigurnosnog okvira. Hrvatska je imala puno pravo uvjetovati proširenje NATO-a rješavanjem problema teškog kršenja Dejtonskog sporazuma čiji je Hrvatska supotpisnik te ne provođenja presude Ustavnog suda BiH. Ne tražimo ništa za sebe što ne bi dali drugima. Žalosno je što smo došli u situaciju da se poštivanje tog mirovnog sporazuma mora utjerivati uvjetovanje proširenja NATO-a, ali je tako. To ne bi bio presedan. Već sam ovdje iznosio 10-ak primjera gdje su se uvjetovale potpuno nepovezane stvari. Dovoljan je onaj primjer Cipra koji je u rujnu 2020. Cipar je uložio veto na sankcije Lukašenku kakve veze ima Cipar i Lukašanko i Bjelorusija, 1000 km dalje, nema izravan ali je Cipar uvjetovao skidanje veta teka kad njegovi partneri iz EU poduzmu mjere protiv aktivnosti Turske u Sredozemlju po pitanju istraživanja nafte i sigurnosti. I veto je urodio plodom. Njemačka isto, ova Njemačka i drugi zaštitnici Turske su popustili i založili se za oštre kaznene mjere protiv Turske ako nastavi s tim bušenjem. Cipar ostvario svoje. Dakle, unatoč tome što nemamo ništa protiv proširenja NATO pakta na Finsku i Švedsku smatrali smo i smatramo da Hrvatska ima potpuno moralno i političko pravo uvjetovati proširenje NATO-a rješenjem svog gorućeg nacionalnog i sigurnosnog problema, a čije se rješenje svodi samo na poštivanje potpisanog mirovnog ugovora i presude Ustavnog suda BiH. Visoki predstavnik u BiH to može riješiti jednim potpisom, nametnuti temeljem Bonskih ovlasti promjene izbornog zakona isto onako kao što je to na štetu Hrvata prije 20 godina uradio njegov prethodnik Wolfgang Petritsch. Propuštena je prilika. Najviše je krivicom čata i vazala i tu smo sad gdje jesmo nemamo za što, za što da glasamo. Da je zvanično došlo do povezivanja ove dvije stvari danas bismo rekli ne možemo podržati proširenje dok naši partneri ne pokažu taj minimum dobre volje i ne pomognu promjeni izbornog zakona u BiH, a to mogu ili im je važnije politički uništiti Hrvate u BiH nego primiti Finsku i Švedsku u NATO. Sumnjam da je tako. Da su vladajući u Hrvatskoj ove dvije stvari povezali što je prije svega bila odgovornost predsjednika vlade, ali i da je predsjednik Republike istrajao do kraja i rekao u Madridu da će pozvati hrvatski parlament da ne izglasa, da ne potvrdi ovaj protokol dok se ne riješi taj gorući hrvatski problem pošto nam je na prvom mjestu ipak hrvatski interesi i opstanak, a tek onda Finska i Švedska, bez ustezanja bismo u petak glasali protiv. Ovako kako je ta prilika propuštena i veza nije uspostavljena upitno je treba li se na prazno sada iživljavati na Finskoj i Švedskoj iako njihovo popuštanje pred Turskom ucjenom smatramo sramotnim, sramotnim. Ti veliki moralizatori pogotovo Šveđani, ti nadljudi, bolji od ostatka svijeta, najviše standarde poštivanja ljudskih prava i sloboda, iste ljude koje su, kojima su do jučer davali utočište kao političkim azilantima i oporbi Erdogan preko noći Erdogan preko noći su proglasili teroristima, izručit će ih u Tursku na izvjesnu likvidaciju. Vidimo sad i Grlić Radman ih naziva teroristima i kurdsku radničku partiju i Gulenovce, a gdje je Gulen, gdje je Gulen gospodine Grlić Radman jel znate gdje on živi, Gulen, u SAD-u. Dakle, oni ugošćuju Gulena, a pripadnici njegove stranke se nazivaju teroristima u Hrvatskom saboru, Švedska ih sad naziva teroristima izručit će ih na sigurnu likvidaciju u Tursku. Pa o čemu mi, o čemu Evo to je NATO. Isti taj NATO gdje tisuću kilometara preleti letjelica veličina MIG-a, padne na glavni grad Hrvatske, Božjom providnošću ne pobije stotinu studenata i ništa se ne zna. Jel itko smijenjen zbog tog propusta? Je li analizirano gdje je nastala rupa pa da se to pokrpi u tom sigurnosnom kišobranu? vam./… Više o detaljima u pojedinačnoj raspravi. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče HS-a, uvaženi zastupnici. G. Raspudić, apsolutno i dobro je da sudjelujete u ovoj raspravi, da dijelite zabrinutost, ali mislim da je ona ipak malo pretjerane naravi, ja nisam rekao da su to teroristi. Naravno, kad govorimo o .../nerazumljivo/... nego su tu tako, to je tako. To je Turska kazala u tim svim razgovorima na kojima sam i ja sudjelovao, doista, idemo razjasniti zapravo o čemu se radi u Bundestagu. Znači ovdje se radi zapravo o definitivno dva odvojena dokumenta, antrag, to je znači zahtjev, a donose se na stranim jezikom./... dakle to su zaključni, prijedlog zaključaka. I ta oba dokumenta imaju dvije različite, mislim su, one su, imaju različitu i težinu i važnost i imaju naravno, dakako različite procedure. nema nekako, ne postoje jasna unaprijed zadana i pravila postupanja oko pojedinih dokumenata i o tome se naravno odlučuje do slučaja do slučaja. Ono što je za vas važno, dakle, što sam bio rekao, dakle zahtjev za izglasavanjem drugog dokumenta, onog o BiH došao je iz samog Bundestaga, znači ovo je temeljni dokument je ta rezolucija o vojnoj operaciji EUFOR Althea, dakle gdje oni šalju 50 svojih vojnika. To je temeljni, to je zapravo bila jedina prava rasprava. A ovo se iznjedrilo znači, ovo je jedan popratni dokument o kojem vi sada govorite i o valjda o .../nerazumljivo/... mi sada digli ne znam kojekakve važnost mu dali, on je minoran jer on kažem, na ovim našim vijećima se ne pojavljuje kao takav. I s druge strane, evo ovdje, pazite, parlamentarna demokracija i parlamentarna diplomacija, dakle postoji Bundestag, postoje frakcije, postoje vaše kolegice i kolege gore, tko je s kim razgovarao? Ovdje je jedini g. Cappelli koji je predsjedavajući vanjskopolitičkog odbora, sazvao je odbor, međutim, tamo je bilo oprečnih stavova i nije se htjelo ići u pisanju, dakle piše parlament parlamentu. Tko ide u posjetu parlamentu? Dakle postoji nekakav isto skupina prijateljstvo, kao interparlamentarna skupina, dakle netko s njim mora razgovarati. Dakle g. Cappelli je dakle prije, on će to, on je skroman pa ovaj nije o tome govorio, jedini koji je uputio ovaj dopis znači gdje je izrazio zabrinutost, itd., prema tome, možete vidjeti što je g. ovaj Cappelli radio, sam, naravno jer nije imao podršku Odbora, dakle onih koji su trebali sudjelovati u tome jer ovaj koji je bio inicijator toga, on je navodno bio ovdje i u Zagrebu, razgovarao, itd., sa svojim sugovornicama, i tako. Mislim, to je, to je bitno, bitno ovaj, to je bitno, mislim, imajte to u vidu. Ja znam da mi, da je pitanje položaja hrvatskog naroda nama svima apsolutno imanentno kao, kao nije to da smo tu, da je to naš nacionalni interes. Da je to vanjskopolitički interes ove Vlade i tu, mislim, tu smo na istom kolosijeku, ali nemojmo sada širiti defetizam i nekakav, eto, šta ja znam, nekako negativno gledati na sve to. Pazite, u ove 3, 4 godine, mislim ono što radi hrvatska Vlada i ja kao ministar i premijer Andrej Plenković, pa do sada to nitko nije radio u zadnjih 15 godina. mi, .../nerazumljivo/... mi smo internacionalizirali hrvatsko pitanje u međunarodnom planu. Razgovori na svim razinama s našim međunarodnim partnerima, posljednje je pitanje u BiH na Vijeću za vanjsku politiku. Non-paper je hrvatska diplomacija izradila i poslala i europskom Vijeću EU. Uvrstili smo izričaj o konstitutivnom narodu u strateški kompas EU, što će naravno se neminovno odraziti i na ostale glavne dokumente ruske u budućnosti. Organizacija znanstveno-stručnih konferencija o Daytonu, ne znam jeste li vi bili nazočni, osnažili smo političko-pravno pozicije Hrvata u BiH, bezuvjetna podrška jedino zahtjevima legitimno političkih predstavnika Hrvata okupljenih u Hrvatskom narodnom saboru. I naravno da će, puno toga ima i još uvijek se događa, tiha diplomacija radi, nismo mi prestali. Pa mislim, to je naš izazov, pa naš obraz i duša je u tome svemu naša i gdje mi predstavljamo. I drugo, ako mi dozvolite samo, nije pakt, paktova više nema, to je savez i obično mi koristimo službeni .../Upadica: Hvala Idemo s replikama, ima ih 9. Prvi je na redu kolega Raspudić, izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani ministre Grlić. Prvo, teško ste uvrijedili predsjednika Sabora Jandrokovića koji sjedi iza vas gdje ste vi rekli da vi prvi u zadnjih 15 godina nešto po tom pitanju radite. Pa evo ja ću vas podsjetiti da je g. Jandroković koji sjedi iza vas bio ministar vanjskih poslova u ovo vrijeme za koje ste vi upravo ustvrdili da se ništa nije radilo pa se trebate prvo njemu ispričati. Drugo, taj dokument za njega su glasali sve stranke koje čine vladajuću koaliciju u Njemačkoj, SPD, Zeleni, liberali. Plus vas vaš partnerski CDU, dakle golema većina u njemačkom parlamentu, vi ne možete reći da to nema veze s vezom. Drugo, sami ste rekli tko kreira vanjsku politiku, naveli ste i članak Ustava, predsjednik Vlade, Ministarstvo vanjskih poslova, a sad tražite da saborski zastupnici iz oporbe pišu nešto Bundestagu i reagiraju, a vi ne reagirati, ne smijete packicu uputiti, prosvjednu noticu ili pozvati veleposlanika na razgovor.

svaka Vlada ima svoje prioritete. U ono vrijeme je trebalo ući u EU i NATO savez. To je za vrijeme mojeg mandata ostvareno i tada smo se mi isto tako borili za pozicije Hrvata u BiH, ali smo bili u potpuno drugoj poziciji, ako netko tko teži nekim ciljevima i ovisi o svima ovima okolo da da bi te ciljeve ostvario. E sad kada smo ušli u EU i NATO savez, s te pozicije se malo jače možemo boriti za Hrvate i to činimo i o tome kolega Gordan Grlić Radman govori. Ne brinite se vi ovaj za naše odnose, a kolega Cappelli to je prva razina, ako bude trebalo reagirat ću i ja jer idem u Njemačku u 9. mjesecu i borit ćemo se itekako za interese Hrvata u BiH, al situacija je jako složena, to znadete i sami, da se moglo riješit riješila bi se prije 20 ili 30.g., svako tu ima svoje male ili velike, čiste ili prljave interese i na zapadu, pa nismo mi ovce da to ne razumijemo. Znadete tko podržava Srbe u BiH, znadete tko podržava Bošnjake muslimane, a zapad je podijeljen oko te potpore i tu je ključna stvar zašto se Hrvatska tako teško bori da bi obranila interese Hrvata u BiH, budimo realni malo i objektivni. Ispričavam se što sam malo uzeo svoje vrijeme, ali budući sam bio prozvan morao sam se obranit. Kolega Milanović Litre povreda Poslovnika, izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Kolega Milanović, kolega Milanović Litre, bio sam dvaput prozvan od zastupnika, možda sam malo pretjerao, ispričavam se ako sam pogriješio, ali morate shvatiti i mene. Izvolite ministre odgovor na repliku. Ovo što je predsjednik HS rekao to je točno. Ja sam vam, rekao je upravo da, da ovaj povijesni kontekst i hrvatskog članstva u NATO-u i hrvatskih aspiracija u EU, al da se uvijek naravno bavilo pitanje BiH, ali najviše je zapravo krivnja one prve vlade nakon 2000.g. koja je dozvolila zapravo ukidanje amandmana tzv. Petritschevim amandmanima i Barryjevim amandmanima 2002.g. koje ste vi svjedok. Ja se sjećam da nakon upada u Hercegovačku banku, ja sam bio jedan od inicijatora organiziranja Saveza udruga Hrvata proisteklih iz BiH, ja ne znam gdje ste vi bili tada, a ja znam gdje sam ja bio tada, ja sam ostao takav u kontinuitetu, dakle brinem se dakle na onim razinama na kojim mogu kada je u pitanju položaj Hrvata u BiH jer sam i sam zainteresiran za to jer sam, imam dolje i rodbinu i to je moj zavičaj. **Jandroković, Hvala lijepo. Pa vidim da je oko toga jesmo li ili nismo, ja imam dokument i dogovor je bio na Odboru za vanjsku politiku da upravo kao predsjednik odbora pošaljem dokument svom kolegu Rotu, predsjedniku Odbora za vanjsku politiku pod kojim je na neki način ta materija. On je preveden na njemačkom jeziku i naš ambasador, veleposlanik u Berlinu je predao to pismo 7 dana prije bilo kakve rasprave u Bundestagu i bilo kakvih donošenja odluka. Rezolucija se odnosila na Altheu, dakle na slanje 50-tak njemačkih vojnika u BiH. Rezolucija se nije odnosila na ovaj dokumenat. To je kroz tu rezolucija se raspravljalo o tome. Mi smo u tom pismu vrlo jasno rekli između ostalog da je Doris Pack 2014. bila izvjestiteljica kao Nijemica u ime dakle pred Europskim parlamentom i spomenuli smo deklaraciju BiH 2018. u ovom saboru i sve drugo što je vrlo smo razjasnili važnost da ovime što misle u njemačkom parlamentu da će doć i do pitanja onda i Daytonskog sporazuma. **Jandroković, Hvala lijepa g. Cappelli. Ja bi se samo nadovezao, znači ja imam cijeli transkript zapravo svih onih jer sam bio zainteresiran, ne znam, mislim koliko ste vi bili zainteresirani, dakle treba, da bismo imali zapravo uvid zapravo u sve moramo, moramo imati sve informacije, ne možemo samo znate generalno rezolucija, rezolucija i stvarati buku u prostoru i obmanjivati javnost. Znači ovo što, što mi znači pratimo i o čemu razgovaramo mi znamo gdje smo i mi znamo snagu te, tog popratnog dokumenta kojoj vi želite ne znam sada davati nekakvu važnost kao da je to središnje pitanje ovog svjetskog poretka i dakle međunarodne zajednice. Dakle što se tiče CDU-a, oni su, znači to je bilo glasovanje za ovaj prvi dokument koji je bio, koji ima i izvršnu snagu, dakle izvršnu snagu o Althei, to je bilo pojedinačno glasovanje. Što se tiče ovog drugog pratećeg dokumenta to je bilo frakcijsko. Al mi znamo ovdje da su CDU zastupnici govorili o konstitutivnim narodima i pitanju održivosti BiH i položaju hrvatskog naroda. Poštovani ministre Grlić, dakle vi cijelo vrijeme pričate o nekakvoj tihoj diplomaciji, ali svaka politika i svaka diplomacija bila ona tiha ili glasna mjeri se rezultatima, rezultati vaše diplomacije su nula, dakle i kada govorimo o zaštiti Hrvata u BiH i kada govorimo o izmjenama Izbornog zakona, kada govorimo o ispunjavanju mjerila iz Poglavlja 23., dakle od strane Srbije gdje kršite i važeću odluku vlade jer se povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz Poglavlja 23. ne sastaje, a treba se sastajati po odluci vlade 4 puta godišnje.

a drugo je što vi kažete da je to, da su rezultati nula, pa naravno kad vi ne znate više računati od nule, prema tome vi trebate biti upućeni u naše, naša postignuća, ja ću vam to danas predstaviti u tri sata g. Grmoja pa ćete vidjeti, al kako vi ne razumijete zapravo postignuća i kako vi mislite da je sve to ono što se događa normalno, kako vi ne dijelite plaće, ne osiguravate sigurnost, kako vi se ne bavite fondovima, kako vi ne obilazite svijet tamo gdje bi trebalo biti nego samo kritizirate i ništa, iscrpljujete nas ovim nepotrebnim raspravama gdje mi gubimo vrijeme umjesto da djelujete i da polemizirate na jednoj razini koja bi trebala biti s argumentima dakle sve vrijeme obmanjujete javnost i to je dobro da nas hrvatski građani zapravo vide i da razaznaju zapravo tko što radi u HS i tko što radi u ovoj državi jer da vi zapravo vodite državu to bi onda bila nula, prema tome ja mislim da neće građani pogriješiti drugi put. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, hvala ministre. Imate povredu Poslovnika od strane kolege Grmoje izvolite. Povrijeđen je čl. 238., ako moj otac nije sudjelovao u kriminalnoj pretvorbi i privatizaciji kao komunistički moćnik, ako se ja ne bavim fondovima kao što se bave HDZ-ovci, pa da ih hapsi Ured europskog javnog tužitelja to ne znači da ne mogu raspravljati o ovoj temi, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja, a zašto spominjete roditelje?

što vi i ova vlada sve radite u ovom vremenu za hrvatski narod, za opstojnost, za konstitutivnost i što ste naslijedili od vlade Zorana Milanovića, u kojem ste stanju našli situaciju politike vanjske i prema hrvatskom narodu. Meni je žao ali nikada nisam vidio gospodina Raspudića, ispričavam se ako je nešto napisao u ime svoga prijatelja bivšeg predsjednika vlade, moguće isprika, ali evo molim vas ako možete odgovoriti.

o temi Švedska i Finska, a vi ste predsjedavajući imam u 3 sata bitnu temu gdje ćemo raspravljati o potencijalnom opozivu ministra Grlić Radmana odnosno našem zahtjevu, mi danas pričamo ovdje o totalno drugoj temi. Ja mislim da je otišlo totalno u krivom smjeru i mislim da se ovo sada zabavlja narod sa temom koja trenutno nije na dnevno redu. Ja bi vas molio da uvedete reda u sabornici. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Paviliček vrlo je često, teško tu povući crtu između onoga što je kor, a što je ono što je malo sa strane, pa vas molim ovaj da i tu shvatite mene kao predsjedavatelja. Ja bih najradije da se rasprava vodi samo o ovoj temi, ali čim se netko dodirne i spomene ratifikaciju može pričati onda i puno šire od toga. Pa u redu uvažit ću ovo što ste rekli, pozvat ću zastupnice i zastupnike držimo se sada ove dvije točke dnevnog reda, a bit će popodne vremena pa možemo onda cjeloviti analizirati rad ministra vanjskih i europskih poslova. Odgovor kolegi Deuru. Gospodine Deur hvala lijepa, evo i ovo što je i predsjednik sabora kazao naravno da postoji određeni diskontinuitet, naime sve HDZ-ovske vlade su dosada uvijek, dakle kad bi započinjale naravno pitanje i položaja hrvatskog naroda uvijek bi znači kod promjena, kod dolaska novih vlada koje nisu imali taj osjećaj i senzibilitet zapravo za pitanje rješavanje neravnopravnog položaja hrvatskog naroda u BiH onda smo imali zapravo stanovitu stanku i zastoj. Tako je bilo 2011. godine pa sjećate se da je i predsjednik Milanović u šuškavcima sa Komšićem slavio njegovu pobjedu ili glasao i dao mu potporu itd., a htio je ukinut isto i glasove Hrvatima u BIH, a valjda zbog neplaćanja poreza itd. Prema tome i na koncu sve vam to govori koliko je zapravo zapušteno bilo to pitanje i koliko ga je zapravo vlada ga osvješćuje, a sada je baš dobar trenutak da se to konačno riješi. **Jandroković, Gordan koja traži ravnopravnost za Hrvate u BiH, spomenuli ste i strateški kompas. Jasno je da i u Njemačkoj ima glasova koji se protive tome, koji vas kritiziraju zbog toga. Donijeli su i deklaraciju u Bundestagu gdje vas kritiziraju, ali onda je paradoks da vas zbog toga optužuju da ste vazal Berlina. Dakle, Bundestag odnosno donošenjem te deklaracije, a znali smo da ima takvih snaga koje se protive, kritiziraju vas, kritizirala vas je i bivša ministrica vanjskih poslova, bivši predsjednik Mesić zbog ovakve politike, oni nisu dobivali deklaraciju iz Bundestaga, vi zbog politike koju vodite imate kritike iz Bundestaga, ali onda ovdje iz redova oporbe vas kritiziraju da ste vazal Berlina. Pa to je kontradiktorno. **Jandroković, Hvala lijepa, mislim naš interes se kada je u pitanju BiH ne sastoji zapravo od nekakvog, nekakvih razgovora ili sa europskih dužnosnicima nego na konkretnim učincima. Ja sam u BiH stalno. Ja razgovaram sa svima samo u interesu Hrvata u BiH. Evo, ja vas pozivam 20. na Sv. Iliju u Bugojno Hrvati nažalost manjina tamo i želim razgovarati sa gradonačelnikom općine o položaju da se imena ulica vrate kako su bila ranije, da ih malo ohrabrim jer to je jako važno. Ova vlada je poduzela, vidli ste da smo osnovali jako puno konzulata u BiH, a slijedeće je Orašnje Posavina i imat ćemo konzulat u Orašju u rujnu mjesecu.

Evo, planirao sam pričati o Švedskoj i Finskoj ali očito to danas nam pod ovom točkom nije tema pa ću ja nastaviti u kontekstu kolega. Bez obzira na slaganja sa kolegom Pavličekom … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa sad je

pa ću citirati vas ovom prilikom, svaka vlada ima svoje prioritete, svaka vlada može korigirati se na onaj način prema vanjskoj politici koja je trenutno u fokusu. HDZ i sve vlade do danas nikada nisu imale u fokusu BiH niti Hrvate u BiH. Hrvati u BiH su koristili Hrvatima u Hrvatskoj prije svega kao jedan iznimno konkretan i kvalitetan bazen ljudi koji su dolazili pomagati Hrvatskoj bilo to tijekom rata, poslije rata ili u tranzicijskom periodu ovaj ulaska u EU,

ja razgovaram s ljudima i obilazim krajeve, mi ne znam ja gdje ste vi ovaj bili i s kim ste razgovarali, naravno uvijek imate onih koji su nezadovoljni zbog ovog ili onog, ali što se tiče Hrvata u BiH mogu vam reći da uvijek idem uzdignuta čela, da sve ono što radim radim časno i dostojanstveno u njihovom interesu jer je to i naš interes i ja tu ne bi trošio puno riječi nego pogledajte malo djela, a vi to ne želite vidjeti, meni je jako žao da ste zakinuti za te informacije, da to ne prepoznajete, a mogli bismo zajedno raditi na tome jer je to nacionalni interes, a mi se ovdje vodimo besplodnu raspravu o tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Imamo dvije povrede Poslovnika, prvi je kolega Milanović Litre, izvolite. **Milanović Litre, Marko vaš doprinos Hrvata u BiH i Hrvatskoj je iseljavanje, iseljavanje iz BiH gdje danas ima samo 15% Hrvata i iseljavanje Hrvata iz Hrvatske, to su politike HDZ-a, vanjske politike i politike vaše vlade. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Milanović Litre, dobivate opomenu, to nije bila povreda Poslovnika nego ste replicirali.

vlast, obnaša vlast u hrvatskoj državi, a broj Hrvata trenutno u BiH je koliko ministre 330-350 tisuća znači 45% predratne brojke, to je rezultat. Kolega Pavliček, isto tako replika, nema veze s povredom Poslovnika, pa dobivate opomenu. Kolega Barbarić vi ste se javili isto za povredu Poslovnika. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Poštovani predsjedniče, čl. 238., težak položaj hrvatskog naroda u BiH, iako nije točka dnevnog reda, koristi se za unutar politički prijepor ovdje u ovoj sabornici što nama nikako ne doprinosi. Kad smo god u novijoj povijesti bili dio tih prijepora uvijek je nas koštalo, uvijek se na nama lomilo i slomilo, tako da bi zamolio kolege, danas raspravljamo o NATO, popodne ćemo imati prilike malo više reći činjenica i svega ostalog, da se ne skupljaju jeftine političke poene na teškom položaju Hrvatskog naroda u BiH.

Međutim, kako smo svi nekako se koncentrirali na ovu temu BiH odnosno na, bolje reć na Antrag, ja ću ga zvat onako kako se on zove, on se zove Antrag, što je preporuka iz Bundestaga. Ja, žao mi je da naše kolege koje su se smijale maločas ministru za njegov njemački ili kako je on želio to objasniti na njemačkom, ja želim reći doista slijedeće, pratila sam sve na njemačkom jeziku i ajde sad usudit ću se reć ja razumijem jako dobro njemački, znam što je rečeno, koja je rasprava trajala, koja je trajala svega 30, 32-'3 minute.

ali zaista sad ajde ovo je opet oko BiH, razgovarat ćemo o tome od 3 sata nadalje, ajdemo sad razgovarat o ovome što je isto tako jako važno i ima svoje sigurnosne i političke elemente tako da vas molim da se vratimo. Evo podržavam kolegu Pavličeka sada još snažnije, držimo se ove teme, bit će vremena i za ove druge rasprave. Izvolite ministre, odgovor kolegici Bušić ministre. Evo slažem se, ja sam to isto tako ukazao na početku tako da ovo što je gđa. Bušić kazala to samo potvrđuje istinitost mojih navoda. Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani ministre, evo čitavo vrijeme slušali smo predsjednika i bivšega premijera koji govori kako blokiranjem pristupa Kraljevine Švedske i Finske u NATO savez mi možemo doprinjeti boljem položaju Hrvata u BiH. Govorili ste maloprije, a ja bi volio da ponovite da kako i na koji način to naša blokada pristupa Švedske i Finske u NATO-u može doprinjeti boljem položaju Hrvata u BiH? A isto tako možete li nam isto komentirati da li je boljem položaju Hrvata u BiH pridonijelo i to kad je bivši predsjednik Milanović išao na skupove podrške Željku Komšiću? da li antigoniziranje Hrvata i Bošnjaka sa njegovim izjavama da je Bosna „piece of shit“, da kako, kako prvo parfem onda sapun, dal je to doprinijelo isto položaju, boljem položaju Hrvata u BiH? Također komentar da li je Urbani pokret Mostar u jednom momentu ikad doprinjeo boljem položaju Hrvata u BiH? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Naravno, ja sam vam rekao dakle ne možete vi ucjenama zapravo danas u međunarodnoj zajednici i demokratskim zemljama rješavati određena pitanja. To je samo zapravo pogoršalo naš položaj, a tolko je još pred nama, u ispunjenju naših vanjskopolitičkih ciljeva, znači ovo su dva odvojena procesa, dakle pristupanje Švedske i Finske je jedan dio, a ovo je vezano za BiH, to pratimo sa jednakom dinamikom i jednakom važnošću. Naravno da je i ova, kada govorimo već o ovom popratnom dokumentu i onaj tko je krenuo s tim, u njegovom imamo taj transkript gdje je čovjek rekao, taj gospodin u Bundestagu koji je potaknuo tu, tu, taj dokument koji vi nazivate kolokvijalno rezolucijom on se referirao na rasističke izjave nekog iz Hrvatske, a vi znate ovaj koga i tko je što govorio. Prema tome, upravo je ova da nije bilo takvih ovaj izjava predsjednika Milanovića ne bi bilo ni takvog popratnog dokumenta. Rajko (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodine ministre imate sreću da imate dva diplomata koji vas sjajno brane, predsjednika sabora i bivšeg potpredsjednika vlade Davora Ivu Stiera, koji vam barem govore da zadovoljavate formu. Nažalost ili na sreću kolega naš predsjednik sabora ja vrlo jasno rekao BiH tko podržava Srbe, tko Bošnjake, ali nije tko Hrvate, a obzirom da je to vaš core bussines nje vaš core bussines

molim vas taksativno, jedan, dva, tri, četiri podržava promjenu izbornog zakona i šta ste po tom području učinili, koje zemlje? **Jandroković, Promjenu izbornog zakona podržavaju sve zemlje članice EU. BiH želi steći kandidacijske statuse. Prema tome, kada pogledate 14 prioriteta i kriterija ovaj koje treba BiH ovaj ispuniti jedan je od toga sveobuhvatna reforma koja uključuje ograničene ustavne reforma i promjenu izbornog zakona. To bi se trebalo znati. Veliki je doprinos predsjednika vlade jer je upravo on znači u jednom važnom dokumentu to je strateški kompas u zaključcima Europskog vijeća dakle su reference vezano za jednakopravnost i konstitutivnost. Organizirao je sastanak 12. lipnja sa Charlesom Michelom predsjednikom Europskog vijeća sa liderima političkih stranaka u BiH da se upravo donese taj sporazum koji govori o tome da do stjecanja kandidatskog statusa znači kao jedan, kao preduvjeti nužno je zapravo da BiH postane institucionalno funkcionalna zemlja, a u to uključuje i promjena izbornog …/Upadica: Hvala Zahvaljujem ministre, možete se vratiti na mjesto. Sada će govoriti u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista poštovani kolega Darko Klasić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege ja ću se malo vratiti na bit stvari to je prijem Finske i Švedske u NATO savez. Malo ću se osvrnut možda na kraju i na ove probleme koje smo čuli ovdje ali neću odužiti. Ono što je bitno, pogoršanje sigurnosne situacije izazvano ruskom invazijom u Ukrajini potaknulo je dosad vojno neutralne članice EU Finsku i Švedsku da preispitaju svoju sigurnosnu poziciju u svrhu ostvarivanja dodatne sigurnosti i suvereniteta svojih država zbog neizvjesne politike Rusije s kojim dijele dio svoje granice. Budući da je riječ o izrazito velikim promjenama u dosadašnjim vanjskim politikama tih zemalja obje zemlje provele su javnu raspravu kako bi dobile većinsku potporu svojih građana koji smatraju da se članstvo u NATO savezu značajno ojačati vlastito područje operativnog djelovanja i osnažiti obrambeni i sigurnosni potencijal Baltika i Sjeverne Europe. To je nakon ruske invazije na Ukrajinu veliki iskorak za Švedsku i Finsku jer su odustala od svoje tradicionalne vojne neutralnosti i zatražile pristupanje NATO savezu. Službeni poziv za članstvo u NATO-u upućen je 29. lipnja na Samitu NATO-a u Madridu, a 6. srpnja Švedska i Finska potpisale su protokol o pristupanju NATO savezu kojim potom moraju potvrditi sve članice saveza pa tako i Hrvatska odnosno u njezino ima naš sabor. Kada postane članica NATO saveza Švedska i Finska moći će oslonit na klauzulu o kolektivnoj obrani koja je navedena u statutu NATO-a. Na Madridskom samitu podržan je i novi strateški koncept NATO-a. U dosadašnjoj verziji tog dokumenta iz 2010. godine Rusija je bila opisana kao strateški partner saveza dok je sada nakon izvršene agresije na Ukrajinu označena kao glavna sigurnosna prijetnja članicama NATO saveza što mijenja cjelokupnu strategiju i obrambenu doktrinu saveza. Zbog svega toga je ulazak Švedske i Finska u savez osobito bitan za NATO savez kao i sve njegove članice jer NATO organizacija je kolektivne sigurnosti pa što je više članica uključeno viša je razina sigurnosti čitavog saveza. Pristupanje Finske i Švedske doprinosi znatnom povećanju obrambenih kapaciteta NATO pakta jer obje zemlje imaju respektabilne oružane snage te vrlo moderno vojnoindustrijske strukture. Njihovo pristupanje NATO savezu postat će jedinstveni obrambeni savez koji seže od Norveške pa sve do Turske jedina rupa ostat će izvjesno vrijeme na Balkanu. S Finskom i Švedskom Baltik će u potpunosti postati zona pod nadzorom NATO-a posebno će se u Švedskom postići dubina djelovanja koje će uvelike olakšati obranu Baltičkih država koje su trenutno najviše ugrožene koje su također članice saveza. Zaključno, ujedno možda najvažnije za naše interese ulaskom Švedske i Finske u NATO savez znatno će se povećati mogućnost vojnotehničke suradnje s drugim članicama. Hrvatskoj je to posebice u interesu jer smo i dosada imali odličnu suradnju sa Finskom u tom području, a suradnja sa Švedskom malo je oslabila no sada je prilika da njezino ponovno jačanje u vezi s pitanjima obrane i sigurnosti. Ruska agresija pokazala je da europske članice NATO-a nemaju dostatnu kvantitetu da učinkovito pokriju granicu sa Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom. Rat u Ukrajini nam iz dana u dan pokazuje da je brojnost još uvijek jednako važan čimbenik kao i opremljenost oružanih snaga. Zato pristupanje Švedske i Finske nedvojbeno ojačava sam savez te time indirektno i našu sigurnost RH. Zato HSLS pozdravlja i podržava prijem Republike Švedske i Finske u NATO savez. Ono na šta bi se zapravo osvrnuo je možda ovo što smo čuli u replikama dosadašnjima i u izlaganjima pitanje BiH, a i Crne Gore. Čuli smo ovdje da je bilo pitanje rješavanja Prevlake. Ja mislim da je strateški pobjeda NATO saveza bilo prijem Crne Gore u NATO savez, a pitanje Prevlake i ove možemo rješavati kroz bilateralna pitanja. Zašto? Da Crna Gora nije primljena u NATO savez pukotina u istočnom krilu NATO saveza bi bila daleko veća, a tu priliku bi iskoristila i ono što i pokušava trenutno sada i ruska vanjska politika i srbijanska da destabilizira Crnu Goru i promijeni odnos snaga u regiji jer s time dobivaju izravni od, pristup otvorenom moru zapravo Jadranu i Sredozemlju. planirani posjet ministra vanjskih poslova Rusije bi bio itekako moguć susjednoj R. Srbiji da je postojala ova pukotina u NATO savezu, prijem Crne Gore je jedna od strateški boljih odluka NATO saveza i ono što je omogućilo kompaktnost cijelog obrambenog saveza da pitanja, šta se tiče naših graničnih prijepora izbornog zakona u ovome treba rješavati bilateralnim pitanjima u okviru prijema u EU i da je to bi trebao biti temelj politike. NATO savez treba izdvojiti, pitanje NATO saveza od pitanja EU i kroz te alate trebamo rješavati ta pitanja. Evo, hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj Centra i GLAS-a, a u ime njega će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš i poštovana zastupnica Dalija Orešković. Najprije poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege, Ideja NATO-a kao organizacija sama za sebe kaže je da jamči slobodu i sigurnost svojih članica kroz politička i vojna sredstva. U političkom smislu NATO promovira demokratske vrijednosti i omogućava članicama da se savjetuju i surađuju po pitanjima obrane i sigurnosti u svrhu rješavanja problema, da izgrađuju povjerenje i dugoročno sprječavaju sukobe. NATO je posvećen mirnom rješavanju sukoba, ali ako diplomatski napori propadaju, imaju vojnu sposobnost da operacijama upravljaju krizama. I tu u prvi plan dolazi često odredba spominjanog čl. 5 o zajedničkoj obrani svih država članica. Nažalost i taj nažalost ne mogu dovoljno naglasiti, rat u Ukrajini podsjetio nas je na tu sigurnosnu mrežu koju nam NATO pruža, a podsjetio je i Finsku i Švedsku koju su nakon dugo godina oklijevanja odlučile pristupit NATO-u. Kao stanovnici države članice NATO-a meni je drago da se savez u kojem pripadamo pridružuju Švedska i Finska. To su dvije zemlje koje su nam često uzor u raznim pitanjima. Razvijene demokracije koje predano njeguju ljudske i građanska prava i slobode, razvijena uspješnost gospodarstva koja se prilagođava energetskoj tranziciji i očuvanju okoliša. To su države koje možda i najuspješnije od svih kombiniraju ljudsku slobodu i dostojanstvenost sa socijalnom državom, a ta kombinacija liberalne demokracije i socijalne države je jedno od velikih doprinosa Europe našoj civilizaciji. Finska i Švedska su naravno i u vojnom smislu razvijene države i usklađene sa standardima NATO-a. Zbog svoje političke i vojne usklađenosti, one nakon što su predale zahtjev za članstvo, taj put prelaze po ubrzanoj proceduri i to je dobro. Kandidatkinja za članstvo u NATO teško da može biti spremnije nego što su Finska i Švedska. Finska i Švedska zaslužuju sigurnost koju jamči NATO, a i sam NATO će s te dvije članice sigurno biti mnogo snažniji. U ovom pridruživanju dobivaju svi, i NATO i stare članice i dvije nove članice, kao i regija oko Baltičkog mora koja se nažalost zbog ruske agresije našla u značajno pogoršanoj sigurnosnoj situaciji. Finska i Švedska s NATO savezom surađuju već 30 godina i Vlada opće suglasje o tome da su sposobni partneri u ostvarivanju međunarodnog sustava sigurnosti. Članice su partnerstva za mir od 1994. g. i njihovo osoblje sudjelovalo je u NATO misijama u Afganistanu, na Baltiku i u Iraku. Ono što se očekuje od pristupanja 2 nove članice NATO-u je jačanje njegovog istočnog krila i ukupne kolektivne obrane u sjevernoj i zapadnoj Europi. U ovom trenutku možda i najznačajnija promjena je ozbiljno produživanje granice NATO-a s Rusijom. Ta granica se produžuje za više od 1300 km. Zajedno s tim bitno se povećava prisutnost NATO-a u baltičkoj regiji i arktičkom krugu. Poseban strah od Rusije nakon invazije na Ukrajinu osjećaju baltičke države i pristupanje Finske i Švedske NATO-u u kojem su Litva, Latvija i Estonija od 2004. g. sigurno će ojačati i njihov osjećaj sigurnosti. Eventualna obrana 3 baltičke države od Rusije, tražila bi vjerovatno ipak uspostavu NATO baza u Finskoj i Švedskoj, što će naravno, biti crvena krpa za Vladimira Putina te nam ostaje vidjeti kako će se taj dio dalje razvijati. Nije za zanemariti ni činjenica je Rusija značajno investirala u vojnu infrastrukturu na Arktiku, a ovim pridruživanjem jača se protuteža NATO-a i u toj regiji. Ulaskom Finske i Švedske, sve arktičke države bit će članice NATO-a, naravno osim Rusije. Ono o čemu nema dvojbe je da je ulazak Finske i Švedske u NATO najznačajnija geopolitička posljedica ruske invazije na Ukrajinu. Ako je istina da je jedan od glavnih Putinovih ciljeva bilo slabljenje NATO-a, čini mi se da se dogodilo baš suprotno. Kako će on na srednji i dulji rok prihvatiti taj udarac, bojim se da nam to ostaje za vidjeti. Ono što znamo, a i što naglašavam, a to je da će Klub Centra i GLAS-a podržati ulazak Finske i Švedske u NATO. Hvala.

Dakle, u replici je ministar vanjskih poslova rekao da Vlada odnosno da država ima jednu vanjsku politiku, da je ona svima poznata, a to je ona koju zagovara i promovira i o kojoj govori vlada jer tako to piše u ustavu. Ministar vanjskih poslova nije bio u pravu, dakle sukladno ustavu vlada doista može voditi vanjsku politiku, ali u okviru svojih ovlasti, pri tome postojeća praksa ignorira činjenicu da je ustavom ujedno propisano da u oblikovanju vanjske politike, u sukreiranju vanjske politike, predsjednik države i vlada moraju surađivati i moraju to raditi zajedno. Način na koji se odvija proces sukreiranja vanjske politike nije poznat, niko ga nikada nije vidio, a bome nije niti ustavom, niti zakonima propisan. Sve se to ako se i odvija bilo kakva konzultacija, pa tako i vezano uz odabir naših diplomata odvija se bez mogućnosti uvida i kontrole javnosti i mi zapravo ne znamo štiti li se u tim pregovorima pregovorima i političkim nadmudrivanjima javni interes ili se podilazi dnevnopolitičkim potrebama pojedinih dužnosnika i njihovih političkih stranaka, sve to hrvatskoj državi jako šteti. Iz dosadašnjeg iskustva u postupanju i ponašanju predsjednika države i predsjednika vlade ne može se zaključiti da uistinu postoji jedna jedinstvena vanjska politika, niti se može zaključiti da se ova dva brda pridržavaju prethodno usuglašenih stavova i vrijednosti što samo po sebi predstavlja dokaz da se u ovoj državi vlast ne vrši i ne obavlja onako kako je to u ustavu i zamišljeno. Uz taj problem da dva velika brda, predsjednik države i predsjednik vlade iznose potpuno suprotna i oprečna vanjskopolitička stajališta imamo i problem da kada o tome govore ujedno izražavaju i iznose vrlo vulgarne i nedostojne riječi i time zapravo zabavljaju hrvatsku javnost. I to uistinu može biti nešto što je dijelu naših građana zabavno i čini im se smiješno, međutim profesionalci u diplomaciji, a isto tako i tako i političari i državnici drugih država dobro vide o čemu se tu radi i to hrvatskom interesu i ugledu u svijetu strahovito, I naši političari, prvenstveno predsjednik države i predsjednik vlade trebali bi prije svega biti državnici, državnici, pa biti svjesni da ih ustav ograničava u tome da u vanjskopolitičkim stajalištima iznose nešto što nije sa drugim brdom i sa drugim egom prethodno usuglašeno i ne bi više smjeli nastaviti s ovom praksom u kojoj se prikazuju kao obični cirkusanti i zabavljači širokih narodnih masa ili sami u sebe zaljubljeni kao što je to Andrej Plenković. Činjenica je da na takvo njihovo ponašanje niti HS kao ustavotvorac i donositelj zakona ne može dati adekvatan odgovor jer je postupak pokretanja bilo kakvog utvrđivanja povrede ustava praktički nemoguća misija, što znači da smo institucionalno nedovršena država u kojoj nažalost očito ne postoji niti politički kapacitet, niti politička volja da se ova država sredi i uredi i normativno propiše do kraja, od ustava, pa do zakona, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a sad će govoriti poštovani zastupnik, o u ime, opet sam se, opet sam krivo rekao, u ime Kluba Socijaldemokrata sad će govoriti poštovani zastupnik Rajko Ostojić. Evo sad sam htio vam poduplati vrijeme, izvolite poštovani zastupniče Ostojić. života „Historia est magistra vitae“, to svi znamo. Mislite da nije gđo. Bušić, itekako je. Imamo tu puno ljubitelja povijesti, evo jedan iza mene, mene, g. predsjedavajući, recimo i moja malenkost, imamo profesora Grmoju koji nije tu i sve je u povijesti, sve. Platon je lijepo rekao rat je prirodno stanje duha, nemoguće je da je u jednoj rečenici stavio rat, prirodu i duh, 500.g. prije Krista, ali tako je. Kad je u biti bio prvi rat, teško pitanje, vrlo teško, visoko vjerojatno u vrijeme kad nije bilo nikakvog traga pismenosti, pa čak ni na spiljama, ali ipak se zna da je prvi dokumentirani rat, ali dokumentirani rat, bio 2700.g. prije Krista, znači prije 5 tisuća godina skoro, rat u južnoj Mezopotamiji između Sumera i Elama i od tada gđo. Bušić ratovi su svakodnevica i zato sam rekao da je povijest učiteljica života ili bi barem trebala biti, ali, ali očito u svemu tome ne učimo. 500.g. prije Krista grčki pjesnik Eshil je izrekao čuvenu i to vojnici, nema tu puno vojnika, nema Edura, nema potpredsjednika vlade, ali često vojnici i hrvatski branitelji kažu, vojni zapovjednici, citat, u ratu prvo strada istina i tako je bilo i tako je, prvo strada istina jel svako ima svoju istinu pod navodnike. Govorim o vremenu prije 2,5 tisuće godina, danas, jel u to vrijeme stare Grčke nije bilo dronova, nije bilo supersoničnih raketa, nije bilo balističkih raketa, danas prvo uz istinu stradaju stotine tisuća nevinih žrtava, to je razlika, znači u ratu prvo strada istina, da Eshil je bio u pravu, stari grčki pjesnik, ali danas stradaju ljudi, e zbog tih ljudi, zbog tih ljudi, a ne zbog istine i manipulacije i dezinformacije smo danas ovdje i zbog toga će Klub Socijaldemokrata u potpunosti podržati ulazak Finske i Švedske u NATO savez. Naravno u vremenu 21. stoljeća, 3. i 4. industrijske revolucije, informacijsko komunikacijskih tehnologija, Vibera, WhattsApp-ova, svih ovih mreža koje imate, signala i sličnih telegrama istina tzv. istina dolazi do čudovišnih razmjera. Pogledajte samo zadnji rat, pogledajte naš Domovinski rat. Dosta je tu branitelja. Sjećate se afere Špegelj. Sjećate se kako se posložio film o generalu, Hrvatu, zapovjedniku 5. vojne oblasti što je Hrvatska trebala pod navodnike raditi.

tko će ući u tu istinu. Postoji cijeli niz portala, zaguglajte istinu, cunamija istina, neistina, dezinformacija, manipulacija i u ovom ratu, a osobito ponovit ću za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku i Domovinskog rata. Maloprije sam tu guglao, pogledao sam vrijeme kako je bio srpanj 1914., toplo je bilo 35 stupnjeva je bilo danas 14. srpnja 1914. Radili stu tada su bila 4 velika carstva, '14., 4 velika carstva Otomansko Carstvo, Austrougarska Monarhija, Njemačko Carstvo i Carska Rusija. 14 dana od dana 28. srpnja '14. je počeo Prvi svjetski rat, ali 14. srpnja su bečlije išli na brčkanje na kupanje u Opatiju i Brijune, nisu išli u Dalmaciju, Dalmacija nije znala šta je turizam Oni su se kupali jer nitko nije želio vjerovati da će biti rat. Nitko nije htio vidjet, vjerovati da će biti rat. Imali su mrenu, imali su maglu. Rat je bio tu jer 28. lipanja je bio atentat u Sarajevu, mjesec dana poslije normalno da će početi rat, ali su se ljudi brčkali, treštala je glazba, uživali su i puf rat i kako su ga nazvali, veliki rat. Tako pompozno i opisali su ga rat koji će, moram pogledati sad što točno piše, rat koji će uništiti sve ratove. Baš tako, rat koji će okončati sve ratove. ga, tako su ga prozvali. Znate bog čega? Jer je 60 miliona građana Europe sudjelovalo u ratu, bilo je 50 miliona žrtava i 20 milijuna Europljana je poginulo. Kako smo naivni. Pa i ministar je u biti zato ima sreću da je imao danas suport Stiera i Jandrokovića u obrazloženju li izgleda naivno ili govori naivno, ali ja ga apsolutno ne razumijem. 21 godinu nakon tog rata koji je okončao sve ratove počinje Drugi svjetski rat. E baš je okončao rat. I opet ispočetka. Nakon našeg rata koji smo dobili, nakon srpske agresije i Domovinskog rata svi smo govorili nema više rata, evo ga tu je od nas, samo nas Mađarska dijeli od Ukrajine. Šta se desilo nakon Prvog svjetskog rata? Nestala su 4 carstva, stvorile su se niz država, jedna od njih je Finska. Lijepo je rekao ministar do 1917., Finska postaje samostalna država do tad je bila dio Carske Rusije, rekli točno, to ste rekli točno i od tuda je njezina neutralnost. I točno ste rekli i Švedska neutralnost i točno ste rekli treću državu Austriju. Ali naivno mislite da će Austrija biti neutralna i da njezino međunarodno pravo štiti njezinu neutralnost. Itekako će se pridružiti nekome kad bude ili-ili, daj Bože da ne bude ili-ili. Stoga trebamo nešto i naučiti iz te povijesti jer danas svjedočimo barem ja spirali globalnog ludila. Globalnog ludila, europskog ludila, ludila u hrvatskoj politici o čemu je govorila Mrak Taritaš i Dalija Orešković, u nekim dijelovima politike. Neodgovorne izjave, vulgarne izjave, neutemeljene izjave. Izjave koje pale, koje dižu najniže strasti, pa to naprosto nije dobro. To naprosto ne vodi, ne vodi ničemu. Meni je dosta rata. Ja sam bio u ratu dok su neki bili negdje drugdje, a bio sam stariji od onih koji su mogli ići u rat, a nisu išli u a vi još stariji, tako je. Naravno i kolega Reiner i ja smo bili liječnici u ratu, nismo bili branitelji kao što je branitelji pravi u smislu velikih možda heroja Domovinskog rata kao što su bili Ante Kotromanović iz SDP, Ante Deur ili možda među njima potpredsjednik vlade Medved, ali bilo smo u ratu. Jesmo bili napadnuti i dosta mi je rata. Znači i Finska i Švedska su odlučili maknut se iz svoje neutralnosti. Vjerojatno su se, jer nije se lako maknuti, prestat bit neutralan, to je užasno teško, sjetili Einsteina, svijet je opasno mjesto za život ne zbog zlih ljudi njih ima uvijek nego zbog dobrih ljudi koji ništa ne poduzimaju. I zato su i Švedska i Finska odučile nešto poduzeti i možda će to napraviti i Austrija gospodine ministre, možda hoće, možda neće. Jer kao što kaže Russsell osnovni problem u svijetu je u tome što su budale previše samouvjerene, neodgovorne to sam ja dodao, on je rekao samo budale su previše samouvjerene, a nažalost pametni su stalno u dilemi. E ovo i je vrijeme za dileme, ovo je ozbiljna stvar. Dileme ćemo ostaviti za nešto drugo i zato se gospodine ministre uistinu ne morate ljutiti kad vas prozivamo za Bundestag i za izjave i za neke druge stvari jer i Cipar i Turska su nešto napravili. Mene kad su učili pregovarati, a završio sam …/Govornik govori stranim jezikom./… rekli su tri stvari. Optimum to ne može niko dobiti, bootom or line dno dna ispod toga ne možeš, batina te spašava, batina te spašava best alternative to je imala Cipar, to je imala Turska, to mi nismo imali i nemamo, nemamo batinu batinu jer jedinstvenu politiku. I dobro je da je Milanović podržao to u Madridu na povijesnom samitu. Ali, uistinu pokušajmo se vratiti na prvu moju rečenicu, povijest je učiteljica života i nešto iz toga naučimo. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte sad će govoriti poštovani zastupnik Krešo Beljak, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Možda je vrijeme za malo ili nešto drukčije mišljenje. Ja bih mogao, slušao sam pozorno kolegu Ostojića, mogao bih potpisati 99,99% onoga što je on rekao. Da, povijest je učiteljica života. Da, bili su tu veliki rat, kasnije nazvan Prvi svjetski rat pa je došao još veći rat, bilo je tu svega i svačega, ali ja, mene je najviše dojmilo i najviše potpisujem izjavu koja je općepoznata da kad dođe do rata, da prva stvar koja strada, to je istina. Živeći danas u vrijeme istine koja nam se pruža preko nacionalnih korporacija koje su preuzele sve medije u svijetu ili gotovo sve, dakle mi ne znamo tko su vlasnici, čak niti u Hrvatskoj, a kamoli dalje, nama se plasira istina kakvu netko, dakle svjetski moćnici žele da mi vjerujemo. Ja u tu istinu ne vjerujem. U prirodi svakog mislećeg čovjeka je da preispituje sve ono što mu se plasira i da traži neku svoju istinu i pita je li to baš tako kako piše. Pa recimo, jedan jedini, pa evo, samo jedan primjer ću navesti vezano oko ovog rata u, između Rusije i Ukrajine, a to je članak od neki dan gdje smo mi i cijela Europa u panici što će biti ako Rusija prekine sa isporukom plina i nafte, što nas čeka na jesen. Pa zar mi nismo Rusiji uveli sankcije? Zar nije Rusija pod sankcijama? Šta nas briga za ruske energente ako mi to ne kupujemo? Očito je istina negdje drugdje. Dakle to pišu isti novinari. Dakle uvest ćemo sankcije Rusiji, jasan i glasno za njih i treba, to je agresija, treba pokazati na neki način da to nije dopustivo u 21. st. niti je ikad bilo dopušteno, a s druge strane se tresemo i bojimo što će biti najesen. To je kontradiktorno, to su dvije kontradiktorne istine koje nam se plasiraju preko istih medija. Riječ je o Švedskoj, riječ je o Finskoj. Riječ je o, i stalno se govori o njihovoj višestoljetnoj neutralnosti, načelnoj koja se sad eto, pod utjecajem svjetskih događanja malo poljuljala pa više ne bi oni bili neutralni nego bi postali dio obrambenog saveza. Moram reći vrlo otvoreno, NATO savez već 20, 30 godina nije nikakav obrambeni savez. Dakle nijedna država NATO saveza nije napadnuta niti smo se imali od koga braniti. Akcije odnosno misije, kako je netko rekao u Afganistanu i Iraku, onda bi mogli povući, ako smo, ako nam je do istine, onda mi reći da je Rusija u misiji u Ukrajini. Dakle nisu to bile nikakve misije u Afganistanu niti Iraku nego je to bio agresivni napad na Afganistan, Afganistan, na Irak sa upitnim, upitnim razlozima koji do dan danas nisu razjašnjeni nakon 11.9.2001. g., u tome je sudjelovao NATO savez. Da ne spominjem neke druge stvari, a bilo ih je, dakle bilo ih je. Švedska i Finska su glumile neutralnost, a nisu to bile. Sudjelovale su u svim ratovima, dapače, Švedska je nakon Drugog svjetskog rata bila korisnica Marshallovog plana, molim? Pa nije u Švedskoj bio rat, da bi cijeli Drugi svjetski rat u biti tiha saveznica, što je kompenzirala spašavajući živote Židova, itd., itd., itd., ali je trgovala sa nacističkom Njemačkom koja je, kojoj su trebale švedske sirovine. Finska je bila čak manje od toga što donekle i možemo shvatiti, pošto je uoči Drugog svjetskog rata bio tzv. Zimski rat gdje je Sovjetski savez napao Finsku, oduzeo joj dio teritorija, pa je cijeli Drugi svjetski rat do '44. dok Nijemci nisu istjerani iz područja Sovjetskog saveza bila na njemačkoj strani u svakom mogućem smislu, a onda joj se nakon toga garantirao garantirao ostanak u postojećim granicama bez onoga što im je uzela Rusija prije rata uz uvjet da budu neutralni. Neutralni i to su poštivali i postali su dio zapadne demokracije, itd., itd. Dakle te dvije države nisu bile neutralne odnosno bile su to samo na papiru. E sad oni ulaze u NATO savez jer se boje agresivne ruske politike. Dobro. Mogu razumjeti, i mi smo bili u ratu i da je bilo sreće, da smo mi kojim slučajem mogli biti u prilici tražiti članstvo u NATO savezu uoči Domovinskog rata, siguran sam da bi to svi dakle cijeli hrvatski narod podržao, možda rata ne bi bilo. Možda ne bi bilo rata niti da su se svjetske sile na čelu sa NATO savezom tada odlučile da ne bude rata u bivšoj Jugoslaviji jer ovako, jednim potezom pera, jednim telefonskim razgovorom su mogli umiriti Miloševića i reći stani, rat u 20. st. u Europi ne dolazi u obzir. Ali, to nisu napravili. Dapače, Šveđani Carl Bildt, jedan od najpoznatijih Šveđana koje mi tu poznajemo na ovim prostorima je docirao i još uvijek docira, prije nekoliko godina je optužio Hrvate da su oni krivi za cijepanje, tzv. podržavanje separatističkih snaga u BiH, što je dakako suludo i bezobrazno od čovjeka koji je branio Miloševića, od čovjeka koji je bio protiv oslobodilačke akcije Oluja, od čovjeka koji je rekao vi glupi Balkanci samo ratujete, pa dobro, eto, g. Carl Bildt, bivši premijeru, bivši ministre, bivši zastupniče Kraljevine Švedske, sad i mi valjda možemo reći pa neće vam se ništa dogoditi, šta će vam NATO savez, mir, očuvajte mir, vodite razgovore, a nemojte ulaziti odmah u konfrontacije. Eto, to bi trebao biti naš odgovor. Naš odgovor ljudima koji su nama 30 godina još uvijek docirali o tome kako treba voditi rat, odnosno ne rat nego diplomaciju kao valjda kao što su je oni vodili sa Hitlerom između '41. i još prije do '45. g. Finske i Švedske mi je žao. Ponavljam, mogu shvatiti u ovom trenutku njihove zahtjeve za što bržim ulaskom u NATO savez. Ali mi je još više žao Hrvatske i još više mi je žao BiH odnosno Hrvata u BiH jer me nitko, ali nitko u ovom Saboru niti u Hrvatskoj niti u Europi niti u svijetu neće uvjeriti da je gora geostrateška odnosno potencijalno ratna situacija u Skandinaviji nego na Balkanu, odnosno jugoistoku Europe. To me nitko ne može uvjeriti. Dapače, gledam britanske i američke diplomate u BiH koji i dalje kuhaju, i dalje kuhaju situaciju u BiH umjesto da je smiruju. Nama, Hrvatskoj, treba Hrvatska bit na prvom mjestu. Ma volim ja i Ukrajince, volim ja i Šveđane, volim ja i Šveđanke i Fince, volim Amerikance, sve volim. Ali najviše volim Hrvatsku. Meni je Hrvatska na prvom mjestu. I ako nam je Hrvatska na prvom mjestu, .../nerazumljivo/... trebamo uvjetovati rješavanje, ne samo u BiH, nego na cijelom području jugoistočne Europe, smirivanje, stabilizaciju ove situacije da nam se ne bi dogodio 10. 10. ili 11. rat u zadnjih 100 godina na samim granicama. A onda možete zaboraviti turizam, a ako nema turizma, a nije ga bilo '92., '93., '94., '95., tek '96. u tragovima, onda možete zaboraviti hrvatsku ekonomiju i onda možete zaboraviti opasnost od sankcija od tužne jeseni kakva nas čeka, onda nas čeka katastrofalna jesen. Katastrofalna jesen, prvenstveno Hrvatsku koja se nalazi na rubu NATO saveza i na rubu EU, evo BiH nije dobila niti status. Dakle tamo treba uvjetovati da se riješe pitanje jugoistoka Europe i nakon toga neće nikakvih biti problema da se i Finska i .../nerazumljivo/... i Finska i Švedska prime u bilo koji savez koji oni to žele. Ako smo punopravna članica NATO saveza sa pravom glasa, sa pravom veta, onda ćemo se ponašati tako. Ništa protiv Švedske, ništa protiv Finske, ali za Hrvatsku, za hrvatske interese, za interese naših susjeda, za to se mora izboriti hrvatska diplomacija. By the way, kad smo i već kod onoga u Bundestagu, dotaknut ću se i toga, one rezolucije ili nerezolucije, obavezujuće ili neobavezujuće, sad čitam na portalima da su bošnjački nacionalisti napali g. Juranovića, čini mi se, Juratovića, koji je inače zastupnik ljevice zato jer je imao primjedbe na tekst rezolucije. Napali su ga i ne daju mu govoriti na obilježavanju pada Srebrenice. Eto, samo zato jer je Hrvat, g. Grlić Radman. To radi bošnjačka, velikobošnjačka nacionalistička diplomacija u Njemačkoj, a mi to ne smije radit, po vašim riječima. Smijemo! Ja sam siguran da Hrvata ima puno više u Njemačkoj nego ima Bošnjaka, da imamo puno jače veze, puno jače mogućnosti, da smo puno više vezani, da naša diplomacija, ako to želi, može napraviti iskorak u smjeru brige za hrvatske interese. A ovo koristiti kao diplomatsku mogućnost, dakle kao što je to napravio Cipar, kao što je to napravila Turska, i da, možda to jesu po vama odvojene stvari, ali u slučaju Cipra niste bili. Zaključit ću,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom. Meni je žao evo što smo čuli ovaj povijesni prikaz našega kolege iz HSS-a, ali mi je žao jer sam mislio na kraju svog izlaganja pozvati sve ga budemo za ova dva konačna prijedloga zakona i mislim da šaljemo u ovim trenucima krivu poruku, ako ne budemo jedinstveni, kao što nismo bili jedinstveni, tj. imali smo jedan suzdržani glas upravo iz ovoga kluba vezano i za Deklaraciju o Ukrajini i mislim da je to pogubno što sve radimo za hrvatsku diplomaciju i hrvatske interese na međunarodnom planu i evo, pozivam još do petka do sutra da kolege iz Radničke fronte i HSS-a malo razmisle i ipak podrže ove dvije zemlje, naše prijateljske zemlje na njihovom putu u Sjeveroatlantski savez jer mislim, sjetimo se i možda zadnjih nekakvih 30-ak godina što je sve Hrvatska prošla i koliko je nama značilo međunarodni ugled i međunarodno priznanje i koliko smo imali problema i koliko smo godinama trpili i sankcije i patili i možda imali i manje žrtve u Domovinskom ratu i manja stradavanja da smo bili ranije, brže priznati i da je naša borba bila ranije i brže prepoznata od današnjih naših saveznika. Tako da evo, apeliram, mislio sam to na kraju, ali evo na početku ću apelirati sve kolege da ipak malo razmisle i podrže ovaj dva konačna prijedloga zakona. Nakon ovoga uvoda, naime, ispred nas su znači pristupni protokoli vezano i za sami Vašingtonski ugovor, ratifikacije i okončanja procesa u svih 30 država članica NATO saveza kao posljednji instrument ratifikacije da Finska i Švedska postanu punopravne članice NATO saveza, tj. odnosno 31. i 32. država članica. Zašto ulazak Finske i Švedske u NATO savez važan, ne samo za NATO savez, ne samo za EU nego i za Hrvatsku, ali i kompletan mir trenutno na području europskoga kontinenta? Znamo što se događa i znamo u kakvim geopolitičkim i strateškim vremenima živimo i što ova agresija Rusije na Ukrajinu znači. Ja ću pohvaliti Ministarstvo vanjskih poslova jer mislim da nakon baltičkih parlamenata, mi smo jedna od prvih sabora, prvih parlamenata koji uopće raspravlja vezano za ovu ratifikaciju, to pokazuje i brzinu naše vanjske diplomacije, ali pokazuje i naš prijateljski odnos, ali i politiku uzajamnosti i reciprociteta vezano za pridruživanje, ne samo u NATO nego i u EU, ali i u sve druge saveze gdje mislimo da naše prijateljske zemlje zaslužuju biti, i sigurnosti ekonomskih, ali i svih drugih političkih razloga. Što se tiče zemljopisno-strateških značajki, ulaskom Finske i Švedske u NATO, Baltičko more, vezano za vojno pomorstvo strateški smisao postaje, kolokvijalno rečeno, svojevrsno unutarnje more NATO saveza jer je sada gotovo cjelokupni obalni prostor tog mora izuzev relativno uskog pojava šireg područja vezano za Kalinjingrad i vezano za Sankt Petersburg de facto će sada kontrolirati saveznice i države članice NATO-a to područje što mislim da je itekako strateški cilj NATO-a uvijek bio, a sada gledajući situaciju u Europi uspijevamo taj cilj i postići. Nećemo spominjati ni sam ulazak NATO, NATO saveznika i NATO snaga u zračni prostor Finske i Švedske koji je jučer bio itekako problematičan, posebice vezano za opskrbljivanje baltičkih zemalja, ali i vezano za štićenje granice samog NATO saveza što smo evo od ministra vanjskih poslova i europskih i čuli u uvodnom obrazloženju. Upravo ova ratifikacija je put i cilj samoga strateškog kompasa NATO saveza koji je i nedavno donesen, ovdje je bio i admiral zapovjednik samoga, samoga ratnoga Odbora NATO saveza koji nam je i prezentirao sami strateški kompas i zapravo koliko se on upravo mijenja ovih godina upravo prilagođavajući se današnjim vremenima i današnjim situacijama. Kada smo spominjali NATO savez prije godinu dvije dana većinom smo raspravljali o samom financiranju NATO saveza vezano za onaj udio BDP-a država članica koje uplaćuju u taj obrambeni sigurnosni savez, sada ne pričamo toliko o financijama, sada jednostavno brinemo za sigurnost i europskog kontinenta, ali s time brinemo i sigurnost za svaku zemlju članicu NATO saveza jer znamo i sami vezano za čl. 5. i mogućnost obrane, ali i ugroze koju osjećamo danas bila, koja nije mogla biti zamisliva prije nekoliko godina. Što se tiče same Finske i Švedske ne trebamo ovo gledati, ono što sam rekao i u uvodnom, uvodnoj replici, ne trebamo gledati isključivo kao nekakvu ad hoc rješenje povodom nastale situacije nego moramo gledati malo šire. NATO savez je uvijek htio i Finsku i Švedsku u svojim redovima i radi normalno svoga strateškog položaja, ali i samoga sastava i veličine tih zemalja što smo i čuli da sama Švedska ima 10 milijuna stanovnika, Finska 5 i da za razliku od članica NATO saveza, a jedna je tema o kojoj mi često ovdje raspravljamo posebice vezano za ovaj rat, a to je tema pričuve i samoga vojnog roka. Finska i Švedska radi svoje politike i radi svoga razvoja obrambenih snaga već dugo i nisu nikada odustali od svojih pričuvnih snaga, veliki, veliki kontingent ljudi od nekakvih 15 milijuna ljudi na jednom zanimljivom i strateškom području možemo bit sigurni da su obučeni, da su prošli jednu osnovnu obuku, da znaju baratati sa oružjem i da će NATO savezu kada pogledamo kvantitativno doprinijeti Ovo je normalno jedna jaka politička odluka jel upravo s ovim otvaramo i političke strukture između zemalja članica NATO saveza i same Finske i Švedske. Neću ovdje ni napominjat, a i već mi, već duži niz godina surađujemo sa ove dvije prijateljske zemlje, posebice vezano za vojnu industriju, nećemo spominjat oklopna vozila, brodove koje i mi koristimo, vojne avione i sve što ove dvije zemlje proizvode, tako da što se tiče samog NATO saveza itekako će biti benefita i u tom pogledu. ruske propagande i evo nismo sva sreća spominjali puno ni sami nuklearni rat koji se dijelom spominjao u slučaju nekakve veće ugroze ili mogućnosti nestajanja određene zemlje ili određenog teritorija. Mislim da upravo prijemom Finske i Švedske činimo upravo ono suprotno, upravo štitimo demokraciju, pokazujemo kao NATO savez i da se ne bojimo i da ćemo kao zajednica i demokratskih i slobodoumnih država činiti sve što je najbolje za sigurnost svake od članica, širimo na ovaj način i samu euroatlantsku obitelj. Znamo mi često ovdje u saboru koristiti ove dvije države kao dobar primjer vezano i sociološki ne samo obrambeno obrambeno i sigurnosno, znamo koliko su uređene ove dvije zemlje i da imamo iz njih itekako dosta toga naučiti i ovo je legitimni interes i pravo svake zemlje da na bilo koji način potraže sigurnu luku i da, sigurno utočište i sigurni okvir za svoje daljnje djelovanje i zaštitu svojih osobnih interesa. Vjerujem da u toj kolektivnoj odgovornosti će upravo taj štit Finska i Švedska, ne daj Bože zatražiti, ali da će ga sigurno imati, o nekakvim sigurnosnim ugrozama možemo kroz pojedinačnu raspravu, sve je manje vremena. Ja ću napomenut da, spominjali smo dijelom i što se sve danas događa u Ukrajini i koje reperkusije upravo ova agresija ruska dovodi u pitanje tako veliku zemlju, to možemo nastaviti u raspravi dalje, trebamo se fokusirat upravo na politiku RH. Ja se slažem ovdje sa svim prethodnicima da interes RH normalno mora biti na prvom mjestu, al kao što smo i čuli od Vlade RH upravo naš interes je sigurnost, a sigurnost jedino možemo omogućiti i kolektivnom obranom, ali i suradnjom među državama članica, al normalno i politikom proširenja za što Hrvatska gledajući sve saveze od EU preko NATO saveza do svih drugih svjetskih organizacija je uvijek imala politiku i znala je cijeniti ono što je nama bilo potrebno '90.-tih, a to je upravo to međunarodno priznanje, tako da nismo nikada bili ni kočnica drugim zemljama upravo upravo u pridruživanju bilo koje asocijacije, a posebice koja je obrambenog i sigurnosnog karaktera. Ovo je prilika i za RH, vjerujem da ćemo je iskoristiti i u našim osobnim odnosima sa Finskom i Švedskom i u razvoju vojne industrije, imamo tu zajedničkih itekako tema i evo radujem se da će upravo ove dvije države se pridružiti članstvu Sjeveroatlantskom paktu i da ćemo imat prilike, savezu, i da ćemo imat prilike naše kolege sutra vidjet u nekim mirovnim misijama zajedno s našim vojnicima. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta sad će govorit poštovani zastupnik Stephen Nikola Bartulica, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, dobro je da je Hrvatska članica NATO-a, NATO saveza to je jedan, to je jedan vitalni interes i iskustvo pokazuje da NATO dobro ispunjava svoje glavne zadatke. Međutim, ono što sam ranije rekao stoji da NATO kao takav nije svrha sama sebi. Čak nakon raspada komunizma u Europi i nakon kraja hladnog rata bilo je ozbiljnih rasprava o smislu postojanja NATO-a i sad vidimo zapravo da je jako dobro da se taj savez održao zbog Putinove agresije na Ukrajinu dobio je novi, novo opravdanje za svoje postojanje i nitko, nitko u to neće sumnjati. Domovinski pokret svakako podržava ulazak Finske i Švedske u NATO. Od početka smo bili prilično jasni oko toga, ali treba ipak nekoliko riječi posvetiti procesu i kontraverzama koje su izazvane u zadnjih mjeseci. Dakle, sam predsjednik Milanović nedavno u Madridu je promijenio na neki način svoju retoriku i stav i prepoznao da u ovom trenutku jedinstvo saveza je od vitalnog interesa. bez obzira na neslaganja s vladom mislim da ipak na kraju je razboritost pobijedila. Međutim, htio bih se osvrnuti na tu činjenicu da svaka zemlja makar bila manja članica ima pravo se zalagati za svoje strateške interese kao što je Turska napravila i dobila neke ustupke u vezi tretmana ljudi koje ona smatra teroristima od strane Finske i Švedske, tako i Hrvatska je mogla i po mom uvjerenju trebala, morala više učiniti povodom ulaska Crne Gore u NATO 2017. Dakle, podsjetit ću da još i dalje postoji granični spor sa Crnom Gorom na Prevlaci. Mi smo mogli sigurno dobiti razumijevanje svojih saveznika tada za to pitanje. Međutim, hrvatska politika nije ništa učinila, nije, nisu bile tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora dakle u vrijeme bivše predsjednice Grabar Kitarović. smatram to propustom, mislim da je ministar ranije mogao to i priznati jer su stvari uvijek složene ali činjenica jest da nismo ni pokušali se izboriti za ono što nam pripada. Danas stanje u BiH jest za Hrvate neprihvatljivo i svakako je legitimno dignuti glas oko tih problema. Oko izbornih zakona ali i drugih okolnosti koji ne idu nama u prilogu, to je hrvatska obveza. Međutim, to se uvijek mora rekao bi na mudar, razborit način činiti. Jako je opasno u politici nagla, javno nešto najavljivati što ne možete isporučiti to često završi da situacija bude još gora nego prije. I nažalost mislim da donekle je takav slučaj sad nakon ovog cijelog pristupanja Finske i Švedske, način kako se to odvijalo u našoj javnosti. Dakle, da bi mi postigli nešto za hrvatski narod u BiH moramo prvo u Zagrebu postići barem nekakav, kakav takav konsenzus i zajednički stav. Ja znam da je to teško, a sada je to još teže gotovo nemoguće i sigurno Hrvati neće imati korist od toga. Međutim, što se tiče ovog pitanja konkretnog s obzirom na ono što svijet gleda u Ukrajini mislim da je nesporno da Finska i Švedska imaju pravo tražiti članstvo i da Hrvatska kao pouzdan saveznik to podrži. rekao bih par riječi o argumentaciji ruske strane kako pokušava opravdati ovo što čini ukrajinskom narodu. Jako to sliči na '91. i retoriku, velikosrpsku retoriku od strane Miloševića. i ponašanje pravoslavne crkve nažalost je vrlo slično. Dakle, Ruska pravoslavna crkva danas slično kao što je to radila Srpska pravoslavna crkva opravdava brutalnu agresiju na susjednu zemlju. To čini otvoreno bez oklijevanja. Tako da svijet ima priliku sad vidjeti nažalost, dugo je trebalo da svijet slobodan svijet prepoznaje tko je žrtva i tko je agresor u našem Domovinskom ratu, ovdje hvala Bogu je to puno vrže došlo do površine i ljudi su mogli prepoznati zapravo o čemu se radi, ali je argumentacija vrlo slična. I bojim se da mnogi nisu izvukli pouke iz toga. Dakle, puno slušamo o tome kako se određene tragedije ne smiju ponoviti i slično međutim ponavljaju se, mi svakako prihvaćamo logiku kolektivne obrane, mislim da je svakako u hrvatskom interesu da bude i dalje pouzdana članica NATO saveza u ovom slučaju ne smijemo zakazati, dakle mi ćemo glasati svakako za prijem prijem Finske i Švedske. Međutim, ponovit ću trebamo iskoristiti bolje neke prilike koje se pružaju jer ono ne bi se složio sa ministrom, žao mi je da nije u sabornici koji je rekao da je optimist i neke stvari će se nadoknaditi. Vrlo teško, vrlo teško. Dakle, ponovit ću još jednom ne samo za naš, naše zalaganje za svoju granicu sa Crnom Gorom da se to što prije riješi nego smo mogli i smatram nešto više izborit se za položaj Hrvata u BiH. Tada. I moglo se i nije ni pokušalo. Nisam ni čuo zahtjeve od strane HDZ-a u BiH tada da se to stavi na dnevni red, a moglo se. Dakle, trebamo ustrajno raditi da senzibiliziramo svjetsku javnost za ono što je nama bitno. I u tom pogledu razumijem što je predsjednik Milanović pokušao napraviti ali to je nažalost moralo na ovakav način završiti. Dakle, ponovit ću nije dobro nešto najavljivati što ne možete isporučiti. Domovinski pokret i dalje smatra da Hrvatska ima veliku korist od članstva u NATO-u. Ovaj incident sa dronom međutim ipak nas treba držati budnima. Mnogi i dalje to je gotovo nevjerojatno da se moglo dogoditi da tako dugo leti nad zračnim prostorom NATO zemalja i padne i hvala Bogu nitko nije poginuo usred Zagreba. Međutim još nismo dobili adekvatne odgovore i smatramo da netko je morao platiti cijenu svojim položajem. Ponašaju se u NATO-u kao da ništa nije sporno, čak prve izjave glavnog tajnika nisu ulijevale povjerenje kao da nije svjestan točno što se dogodilo tako da moramo i dalje biti budni. Glavno jamstvo za našu sigurnost je dalje hrvatska vojska, hrvatska vojska i zato ćemo se i dalje zalagati da se izdvaja više sredstva za našu obranu u svakom pogledu. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege tijekom proteklih 100-tinjak godina čovječanstvo je prošlo zapravo 4 velike krize. Veliku ekonomsku krizu '30.-ih godina, energetsku krizu netko se sjeća '70.-ih godina dakle krizu opet nafte, globalno ekonomsku krizu 2008. godine kao treću krizu i danas kulminaciju energetske i vojne krize. Obujam negativnih ekonomskih trendova dakle u ovim slučajevima za sobom povlači dublje političke i društvene potrese i procese unutar nacionalnih granica. Stvaraju se novi geopolitički savez8i među državama i mijenja se dominantno reći ću divljački, neokapitalistički neka paradigma razvoja koja je vladala do sada. Svijet se mijenja i tu ću stati jer ovo nije tema sada ni geopolitike, a nije ni tema novih saveza i novih blokova. Reći ću nešto o indeksu demokracije koji je izrazito bitan. Dakle, indeks demokracije mjeri izborne procese i pluralizam, mjeri funkcioniranje države, političku participaciju, demokratsko političku kulturu i građanske slobode. Ukupan rezultat predstavlja prosjek navedenih 5 kategorija javnih politika, a score se kreće od 0 do 100% i na temelju scorea postoje 4 kategorije države ili tzv. političke vladavine. Prva su zemlje pune demokracije, dakle zemlje koje poštuju građanske slobode čak i na razini obične političke kulture, a problemi demokratske vladavine samo su ograničeni, mediji su neovisni, raznoliki, nemaju utjecaja na masmedije, nema potplaćenih medija, pravosuđe je neovisno, a sudske odluke se provode. Poredak na ljestvici punih demokracija gledajte zanimljivo tko predvodi, predvodi Norveška, Island i Švedska koje gotovo imaju potpuni score. A nakon Norveške, Islanda i Švedske slijedi Novi Zeland i Kanada, a zatim Finska i Danska. Dakle, svih 5 nordijskih zemalja nalaze se među 10 najvećih liberalnih demokracija. Krug još liberalnih demokracija zatvaraju Irska, Australija, Nizozemska. Drugu kategoriju zemlje ću preskočiti, a napomenut ću treću i četvrtu. Treća kategorija su hibridni režimi. Hibridni režimi imaju tek prividne izbore s izbornim prijevarama, represijom vlade nad opozicijom, raširenu korupciju i politički ovisno pravosuđe, nisku razinu vladavine prava, participaciju i političku kulturu što predstavlja Ukrajinu. I četvrto imamo tzv. autoritarne režime, a to su oni u kojima ne postoji politički pluralizam već se sustavno narušavaju građanske slobode, suspreže kritika i mediji su pod kontrolom države. U taj krug dakle zemalja po indeksu demokracije spada Rusija i primjerice Kina. Upravo iz ovih zadnjih zemalja jasna je poveznica između unutarnjih politika takvih režima s njihovim vanjskim politikama koje su usmjerene protiv liberalnih demokracija. sad malo više o Finskoj i Švedskoj i o njihovoj političkoj participaciji. Što ih čini odličnim? Visoka izlaznost birača na izborima, razumna razina političke autonomije, etničkih, vjerskih i drugih manjina, udio žena u parlamentu, angažman i interes građana za politiku koja uključuje i praćenje medija, udio članova političkih stranaka i organizacija u stanovništvu, spremnost građana na sudjelovanje u zakonitim i nenasilnim prosvjedima, razina pismenosti, promocija političke participacije od strane obrazovnog sustava i ostalih tijela. Zatim osim političke participacije postoji nešto što se zove demokratska politička kultura što znači dovoljan konsenzus društva i kohezija o stabilnoj funkcionalnoj demokraciji. Zatim udio građana koji ne žele jakog vođu koji bi zaobilazio i zanemarivao parlament i izbore, udio građana koji podržavaju demokraciju kao najbolji oblik vladavine i snažna i tradicijska odvojenost crkve i države. Onda možemo ovdje nazvati i građanske slobode. Znači to je prisutnost slobodnih i tiskanih elektroničnih medija, pluralizam, odsutnost dominacije i koncentracije jednog ili dvoje privatnih vlasnika te odsutnost države i kontrole, postojanje slobode izražavanja i prosvjeda uz naravno ograničenje u slučajevima poticanja na nasilje, sloboda profesionalnog i sindikalnog udruživanja, institucionalne mogućnosti da građani podnose peticije, vrlo velika razina vjerske tolerancije i slobode izražavanja vjere uz odsutnost ograničenja na vjerske zajednice što uključuje ograničenje privatnih i javnih vjerskih službi te odsutnost osjećaja povrijeđenosti pojedinih vjerskih skupina od drugih unatoč formama jednakosti. I naravno najvažnije jednakost građana pred zakonom bez favoriziranja pojedinih skupina i osoba. Sve to obilježava Finsku i Švedsku, ja bi se usudio reći i Dansku, a to su države kojima bi mi kao mlada liberalna demokracija trebali težiti, a upravo su Finska i Švedska same odlučile se za članstvo u euroatlantskim integracijama društvenim konsenzusom. Iako je svijet mijenja, kao što sam rekao na početku, još uvijek je veliki niz elemenata vrijednosno i institucionalno uključen da bi naša današnja proširena država, a to je EU, bila još uvijek jedan od rijetkih geopolitičkih faktora liberalne demokracije u svijetu. I isto je to točno, što ne možemo pobiti, da Unija sigurnosno ovisi još uvijek o Sjevernoj Americi, tj. SAD-u koja je također, koliko se god mi slagali ili ne slagali u koje zemlje također, može Trump pobijediti, dakle uvijek je još jedan nekakav faktor demokracije, a zato vjerojatno suštinski još nakon Drugog svjetskog rata postoji NATO savez. Upravo iz tih razloga, dakle koje sam nabrojao kroz indeks demokracije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

Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. U današnje vrijeme društvo se mijenja brzinom koje je iznimno teško pratiti, od Putinovog ratnog razaračkog pohoda prošlo je skoro 5 mjeseci, tijekom tih 5 mjeseci na političkom planu se poprilično toga promijenilo. Mehanizmi, procedure i odluke europskih institucija, u odnosu na stanje prije ruskog razaranja munjevito napreduju, nestvarno, s obzirom na moje poznavanje birokracije unutar EU, no EU nije jedina institucija koja je promijenila način provođenja svojih politika, to su učinile i države članice na nacionalnim razinama, pogotovo u kontekstu nacionalne obrane, spremnosti i vojnih kapaciteta. Npr. možemo uzeti Njemačku, najveću rusku saveznicu u Europi, koja je shvatila da se mora ozbiljnije pozabaviti svojim obrambenim obvezama u NATO-u. Uz Švedsku i Finsku, Danska je objavila kako planira zadovoljiti kriterije NATO-a o trošenju minimalnih 2% BDP-a na obranu. Čak se i talijanski premijer Draghi pozvao na povećanje potrošnje za obrambene kapacitete, izjavio da današnja prijetnja od Rusije je poticaj da uložimo više u obranu nego što smo ikada prije. Sve ovo je dokaz da je Putinova brutalno razbila dječačke snove mnogih, a pogotovo onih koji sebe vole nazivati progresivcima. Upravo ti progresivci diljem Europe su preko noći, htjeli oni to ili ne, postali sljedbenici poljske nacionalne politike koja već više od 10 godina upozorava na prijetnju koju Rusija predstavlja za Europu. Poljska je bila svjesna da nacionalna vojna sposobnost i spremnost je ključna za zaštitu država članica unutar EU. O tim problemima smo ispred Kluba Suverenista već izlazili u javnost, prije svega general Sačić koji je ukazivao na potrebu odmrzavanjem vojnog roka unutar Hrvatske. Namjerno sam spomenuo nacionalna vojna sposobnost i spremnost jer o Hrvatima se nitko neće brinuti ako se mi ne brinemo sami o sebi i sami o svojim obrambenim kapacitetima i sposobnostima. drona koji je, drona teškog više od 6 tona i dužeg višeg od 14 m koji se mjesec dana nakon ukrajinske invazije srušio u glavni grad Hrvatske, a pri tome je preletio preko područja dvije članice NATO saveza bez ikakvog upozorenja Hrvatskoj. ovim problemima o kojima sam pričao, osobno smatram kako članstvo u NATO savezu ima više prednosti za Hrvatsku nego što ima nedostataka, no potrebno je i trebamo biti svjesni, da ukoliko dođe do onog najgorega, a to je situacija kao 3. svjetski rat ili neke veće opasnosti unutar Europe, Hrvatska mora i može jedino računati na sebe i na svoje vojne kapacitete. Švedska i Finska su dobar primjer upravo takvih politika. One su do sada bile na strani Zapada i u velikoj su mjeri dio njega, ali nisu ozbiljno težile članstvu u NATO savezu iz straha da će se narušiti regionalna stabilnost i također, zbog barem sada, do tada odnosno mlake javne podrške ideji pristupa savezu. Konkretna suradnja Švedske i Finske s NATO-om postoji i danas. Primjerice, sudjelovanjem u velikoj vojnoj vježbi na području Danske, Cold Response 2022, njihovo djelovanje i članstvo u NATO savezu ide u inat prijetnji Vladimira Putina koji je početkom ovog bezumnog ratnog pohoda prijetio ozbiljnim vojno-političkim posljedicama svima onima koji se uključe u širenje NATO-a na područje Baltika i nordijskih zemalja, ali i cijele Europe. A ne treba ni zaboraviti zahtjev, odnosno pisma vladama Švedske i Finske od Putinovog trbuhozborca Lavrova koji je početkom veljače od njih zahtijevao nekakva sigurnosna jamstva. Švedska i Finska su na to odgovorili kolektivnim pismom EU, a potrebno je ovdje spomenuti još jednom, već sam pričao o tome, u kontekstu EU treba napomenuti Lisabonski ugovor koji sadrži klauzulu o uzajamnoj obrani, no ta klauzula o obrani EU nije vrijedna spomena, ona je tek mokri san nekih federalista poput HDZ-ovih i Vučićevih pučana, socijalista i ALDE-a. Danas u jeku problema s Rusijom, takvi će se još jednom pozvati na osnivanje europske vojske koja nema apsolutno nikakvog legitimiteta. Ali, ukoliko se briselske ruke slože, uopće ne sumnjam da će ova Vlada kao svoj sljedeći strateški cilj nakon eura biti spremna predati Hrvatsku vojsku u ruke birokrata i europskih moćnika pod izgovorom modernog suverenizma. Nenarodnog, za kojeg se Hrvatski suverenisti zalažu, već modernog suverenizma u kojem nema previše mjesta za narod i njegove prohtjeve. za razliku od naše Vlade, vlast u Švedskoj shvaća važnost mišljenja naroda gdje su se konzervativne stranke aktivno uključile u kampanju za što brži ulazak u NATO, što je naravno rezultiralo da prvi puta po istraživanju javnog mnijenja u Švedskoj postoji većina koja je za pridruživanje savezu. Ako se sjetimo, bilo je je situacija i gdje je švedska vlast raspisala referendum o euru gdje se narod izjasnio, jednostavno su rekli, ne želimo euro. To se kod nas nikad neće dogoditi jer direktna demokracija ne živi u Hrvatskoj. Taj zaokret je zapravo totalni zaokret politika socijaldemokratske švedske vlasti koje su samo prije nekoliko mjeseci izgovarali mantru socijalista diljem Europe kao bi takvi politički potezi bili dodatno .../nerazumljivo/... Na sličan, zapravo identičan argument sam slušao i od naših progresivnih snaga sa lijeve strane sabornice kada sam prikupljao potpise da se proglasi genocid nad ukrajinskim narodom Holodomor i da se osudi komunistički režim Jozefa Staljina. Apsolutni isti argumenti dolaze s lijeve strane sabornice. No, švedska vlast je ipak imala valjani razlog za brigu, za razliku od naših progresivaca. S obzirom na Putinove prijetnje oko proširenja NATO saveza, a kod nas rusofili s lijeve strane, ali i s desne, mogu reći, da je bilo otpora, koji se nisu mogli prisiliti da osude njima blizak politički režim Jozefa Staljina. Proces pridruživanja Finske i Švedske mogao bi trajati oko godinu dana budući da svaka država članica mora, neovisno ratificirati pristup za članstvo, ali s obzirom koliko je Putin sposoban ujediniti Zapad, moguće da se to dogodi i ranije. Putinova tzv. specijalna operacija trebala je biti samo prvi korak u ponovnom preuzimanju svih postsovjetskih država, ponovnom uspostavljenom kontrolom nad srednjom Europom i gledanju kako se NATO rastače u frakturnu zastrašenu ljušturu onoga što je bio nekada. Švedska i Finska shvatile su da bi ih Putin, kad bi uspio ostvariti svoju viziju, ostavio u najboljem slučaju same izolirane i pod njegovom sjenom ili u najgorem slučaju uplete u 3. svjetski rat, jer, dovoljan je jedan pogled na kartu Europe koji jasno pokazuje da se Putin ne bi mogao kretati sjevernom Europom bez prolaska kroz nordijske zemlje. Kad bi se rat proširio, on bi, oni bi bili u njemu, na ovaj ili onaj način. Usprkos svojim bahatim izjavama da će se osvetiti državama NATO saveza koje imaju drskosti poduprijeti samoobranu Ukrajine, Putin nije proširio rat. U međuvremenu, NATO je odbio postati aktivna ratna strana izbjegavajući mogućnost izravnog vojnog sukoba između naoružanih nuklearnih supersila, a kada je ovaj rat izbio, ono što su Šveđani i Finci vidjeli je da niti jedna država NATO saveza nije odustala od čl. 5 obveze da je napad na jednog partnera, napad i na cijeli savez i na sve To obećanje uključivalo je države članice koje čak nemaju vojsku, poput Islanda. Osim toga, baš kao što je Trump tvrdio da bi savez bio vjerodostojan, svaka nacija mora pošteno dati svoj dio. Vidli smo promjenu stanja kod Njemačke, kod ostalih država, tako da je očito bio u pravu. Nakon napada na Ukrajinu, mnoge su nacije pristale i pojačale su svoje vojne obveze. Ulaskom Švedske i Finske, NATO je važan strateški cilj odnosno ulazak njihov je važan za NATO savez, a samim time i za Hrvatsku jer je dio obrane sjeverne Europe. Obje nacije posjeduju snažne vojne sposobnosti i desetljeće iskustva u radu s NATO-om. Hrvatski suverenisti će svakako podržati njihov prihvaćanje u savez i smatramo da je to jedini ispravni način da se osigura protuteža Putinu. Hvala vam.

Hvala predsjedavajući, poštovani ministre, kolegice i kolege. Odluka o pristupanju Švedske i Finske NATO-u je odluka koju smo, ne samo u Klubu zeleno-lijevog bloka nego i u stranci i nekom širem krugu ljudi sagledavali u zaista širokom kontekstu. Zašto? Iz razloga što nama ta odluka nije jednoznačna i nama ta odluka i nije laka. Generalno, stav zeleno-lijevog bloka kojeg smo više puta iznosili je politika mira i politika globalne izgradnje mira. U tom smislu, jačanje naoružanja i širenje vojnih saveza nije generalna politika koju podržavamo. Svakako politika širenja nuklearnog naoružanja također, nije politika koju podržavamo. Međutim, kontekst u kojem smo se našli, a to je ozbiljna sigurnosna kriza na granicama EU i činjenica da je Rusija izvela vojnu agresiju na Ukrajinu te da nastavlja s prijetnjama drugim zemljama, otvorenim prijetnjama, u tom trenutku eskalacije sukoba, ali i brutalnog nasilja u Ukrajini, razumljivo je da pojedine zemlje žele ojačati svoje vojno-sigurnosne politike i to nije, a to je ono što je nama bitno, bila samo odluka političkih elita u tim zemljama, već i velike većine građana i građanski Švedske i Finske. Konkretno, evo, to ste vi kolega spominjali, javno mnijenje oko ulaska u NATO u Švedskoj i Finskoj se doslovno okrenulo za 180. Dakle prije je potpora ulasku Švedske, a slično je bilo u Finskoj, za NATO bila oko 20%, iznad 60% izričitih protivnika, a sada je potpuno obratno. Imala sam priliku razgovarati sa ljudima koji čine Vladu u Finskoj i koji su članovi Zelenih i zaista njihova politika izgradnje mira je njihova politika zapravo neširenja vojnih saveza. I politika zapravo smanjenja naoružanja je jednaka onoj našoj i doslovno su nam rekli kada smo razgovarali sa jednom kolegicom iz Finske, kaže ona: „Da je meni netko rekao prije 6 mjeseci, 7 mjeseci da ću ja zagovarati da Finska uđe u NATO“, rekla bih što je vama, ali da danas to moramo napraviti jer smo izravno ugroženi. Taj stav da se radi o odluci matičnih zemalja, da se radi o odlukama njenih građana i građanki koji tu odluku podržavaju i nama je bila ključna i ključan argument jer je to pitanje samoodređenja tih država i smatramo da kada se radi o nama prijateljskim državama da onda takve odluke njihovih građana treba i poštovati. pitanje svih pitanja na koje zasigurno ne postoji jednoznačni i točan odgovor jest hoće li ovo iznenadno i donedavna gotovo nezamislivo proširenje NATO-a doprinijeti smirivanju sukoba ili će pridonijeti eskalaciji sukoba i to je bila naša glavna briga? Ne smatramo da je dobro da se dovodimo u situaciju u kojoj zbog velike granice između NATO-a i Rusije koja se sada i širi postoji na dnevnoj razini mogućnost incidenata, incidenata koji kada se zbroje kada budu u nekoj dinamici mogu dovesti i do eskalacije sukoba. Međutim jednoznačnog odgovora i jednostavnog odgovora na to pitanje nema jer je naravno i pitanje hoće li se ti incidenti događati bio tamo NATO ili ne. Činjenica da se ova sigurnosna situacija tako drastično promijenila u tako kratkom vremenu ne daje nam za pravo da moraliziramo oko odluke naših prijateljskih zemalja, već nam daje obavezu da sagledamo apsolutno sve argumente i da ih saslušamo i uvažimo. Ipak želimo jasno i glasno reći da te odluke ne smiju biti bezuvjetne. One su na žalost u političkoj areni bile uvjetovane neprihvatljivim ucjenama od strane članice NATO-a Turske prema Švedskoj i Finskoj za izručenjem po njima teroristima, a znamo kako do tog epiteta se dolazi u Turskoj i reći ću vam imala sam direktne kontakte sa ljudima koji su dobili azil primjerice u Njemačkoj i u drugim zemljama članicama Europske unije neki kurdskog podrijetla, neki turskog podrijetla koji su bili politički konkurenti, politički konkurenti Erdogana i koji su zbog svog političkog djelovanja i aktivizma dobili naljepnicu terorista. Zemlje članice Europske unije su ih štitile. Kad bi došli na putovanje u Hrvatsku onda bi ih naša policija hapsila i postupala po Interpolovoj po zahtjevu za izručenje koje bi Turska stavljala na Interpolove stranice mada se znalo da su te tjeralice neutemeljene. Srećom uspjeli smo ih pred sudovima Republike Hrvatske obraniti od tih optužbi i vratiti u zemlje njihovog azila. To je ono što sada Turska uvjetuje Švedskoj i Finskoj. Međutim, Švedska i Finska su tu jasno rekle politički azil kao i pitanje izručenja je pitanje našeg pravosuđa. I ono što se mi nadamo jest da oni neće odustati od tih visokih standarda vladavine prava koje imaju i zaštite ljudskih prava koje njihovi sudovi zaista implementiraju i da će ti sudovi i dalje u svakom od tih pojedinačnih slučajeva stajati na onoj razini na kojoj su bili i prije. U suprotnom to bi bio presedan koji bi ozbiljno ugrozio zajedničke vrijednosti svih članova i članica Europske Pogazili bi ono na čemu se temeljilo. Pogazili bi ono na temelju čega smo izgradili tu zajednicu i želimo je graditi u budućnosti, bez tog temelja nema Konačno, svjesni smo da živimo u vremenima pojačane militarizacije napetosti i eskalacije sukoba. U takvim trenucima donositelji odluka skloni su više nego inače donositi iracionalne odluke upravo onda kada bi trebali hladne glave donositi odluke. Držimo da je dužnost svih nas koji imamo priliku sudjelovati u donošenju i kreiranju političkih odluka da i u ovim zaista teškim vremenima koji su obilježeni strahom, neizvjesnošću ponekad i panikom ipak zadržimo razum i ne krenemo putem produbljivanja i eskalacije nasilja. To nije lako. Štoviše u ljudskoj je prirodi da iz straha i panike čovjek radi dodatne greške. Ali upravo zato je na nama da ne podliježemo trenutnom osjećaju i emocijama, nego da zaista uvijek sagledavamo tri koraka unaprijed što je onaj potez koji moramo napraviti da bi u četvrtom koraku došli do stabilnosti i mira. Želim također reći da je odluka Finske da na njihovom teritoriju neće biti nuklearnog oružja nama je bila također važan argument. Ali želim reći još jednu stvar, trenutna konstelacija dovela je do širenja NATO-a. Dovela je i do toga da se europska sigurnosna politika još dublje zakopava u ovisnost o vojnoj moći SAD-a. Istovremeno dok je Europa vodila tu politiku ovisnosti o oružanoj snazi SAD-a vodila je odnosno neke zemlje vodile su i politiku ovisnosti o ruskom plinu. Ta situacija, ta strategija da ćemo ovdje biti ovisni o ovima a tamo o onima je jedan veliki dio problema i nikada se više ne smije ponoviti jer je to bila ozbiljna, I trebamo iskoristiti ovu priliku da i ovdje u Parlamenti i u Europskom parlamentu razgovaramo o tome što Europa radi za svoju sigurnost sama, hoće li imati svoje snage sama i hoće li prestati se oslanjati na vanjske faktore koji ju vrlo često dovode u škripac oko toga kakve će odluke donositi. Europska sigurnosna politika mora biti europska sigurnosna politika. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam. Gospodine potpredsjedniče, ministre sa suradnikom, zastupnice i zastupnici na početku želim istaknuti da podržavam pristupanje Švedske i Finske NATO-u jer smatram da će to značajno doprinijeti snazi saveza te sigurnosti Europe u vrijeme najveće sigurnosne krize u posljednjih nekoliko desetljeća. Širenjem savezničkih područja, dijeljenjem vrijednosti jača se i sigurnost Republike Hrvatske. To je ujedno i važan korak prema daljnjem snaženju transatlanskog prostora sigurnosti. Švedska i Finska nakon potpisivanja Protokola mogu sudjelovati na sastancima NATO-a, imati veći pristup obavještajnim podacima, ali neće biti zaštićeni obrambenom klauzulom NATO-a koja govori da je napad na jednog saveznika napad na sve i to će vrijediti do onog trenutka dok se protokoli ne ratificiraju. Hrvatska je među prvim državama koja će ove protokole ratificirati, mislim da je vrijedno spomenuti. Kopnena granica NATO-a sa Rusijom bit će više nego udvostručeno kada Finska i Švedska budu primljene u članstvo najmoćnijeg obrambenog saveza na svijetu. NATO članice trenutno dijele s Rusijom kopnenu granicu od tisuću 215 kilometara, a to će se povećati na 2 tisuće 600 kilometara. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači Švedska i Finska paralelno su objavile svoju namjeru da odustanu od svog neutralnog statusa i postanu dio NATO-a. Švedska nije bila dio ni jednog vojnog saveza više od 200 godina, a zadržala je neutralnost čak i tijekom Drugog svjetskog rata. S druge strane Finska je prešla na neutralnost nakon poraza od Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu. Međutim, ruska invazija u Ukrajini uzdrmala je te njihove zauzete pozicije i pokrenula nove rasprave o budućoj sigurnosnoj politici. Članstvo Švedske i Finske značilo bi prije svega da za NATO više neće postojati neizvjesnost oko toga kako će Švedska i Finska djelovati u krizi, jer više neće biti neutralne. To će naravno povećati i sigurnost u regiji Baltika. Također će olakšati savezu obranu baltičkih država jer na primjer više neće biti pitanja smije li se koristiti švedski zračni prostor za slanje trupa ili zaliha baltičkim zemljama. A politički bih rekla da je to također prvoklasno političko pitanje jer mi se nekako čini da prva poruka ulaska tih zemlja u NATO upravo je politička i usmjerena je prema Rusiji. drugo, za NATO se ovdje radi i o stvarnim vojnim sposobnostima koje Finska i Švedska donose sa sobom. Naime, dok su svi ostali u Europi ako tako možemo reći na neki način smanjivali svoje vojne sposobnosti nakon okončanja hladnog rata Finska i Švedska su izgradile svoje vojne kapacitete što sigurno može biti dobitak za savez. S druge strane NATO nije izgradio svoje položaje na istoku smatrajući svojevrsno Rusiju kao partnera. No to je očigledno sada u velikoj fazi promjene. Mora se uzeti u obzir i činjenica da je Rusija upozorila ako će Finska i Švedska ući u NATO da će pojačati svoje snage na Baltiku. U ovom trenutku ne samo da je Rusija usmjerena na Ukrajinu, već bih si dozvolila svoj laički pristup da tamo ostavlja jako loš dojam. Dakle, iz toga bi se moglo zaključiti da Rusija u ovom trenutku neće uzvratiti vojnom vojnom silom Švedskoj i Finskoj. No ono što Rusija trenutno radi su sajber napadi i vođenje propagandnih kampanja putem širenja lažnih vijesti. Također ono što bi se moglo dogoditi jest da zapadni saveznici mogu rasporediti određene snage u baltičkoj regiji dok traje sam proces pridruživanja. Kako bi poslali političku poruku Velika Britanija je već potpisala sporazum o podršci Švedskoj ako bude napadnuta. No, nije isključeno da će i druge zemlje zapadne zemlje slijediti njen primjer potpisujući sličan sporazum sa obje skandinavske zemlje. bez obzira na podršku Velike Britanije i SAD-a rekla bih da je ipak članstvo u NATO-u Švedskoj i Finskoj najbolja zaštita od ruskih prijetnji. Mi u Hrvatskoj potpuno razumijemo njihov interes. S druge strane treba dodati da imaju visoko razvijenu industriju, tehnologije, standarde, dobro ustrojenu vojsku sa jakim mornaricama i njihovo pristupanje će sigurno doprinijeti sigurnosti transatlanskog prostora Europe, čime i mi jačamo vlastitu sigurnost zato ću podržati potvrđivanje ovog Protokola. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Poštovani zastupnik Brčić najprije. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice, zasigurno da je svaka članica NATO-a jedna važna karika u lancu i što je ta karika snažnija snažniji je općenito NATO. I svaka članica ima svoju posebnost tako i nove članice i Švedska i Finska zasigurno i njihova tehnološka dostignuća da će pridonijeti da bude obrambena moć NATO saveza još izraženija. Ja bih također spomenuo a to smo imali često puta posebno kada bi bile zajedničke vježbe na moru sa članicama NATO-a gdje bi se isticala posebnost hrvatske pobjedničke vojske i Hrvatske koja je dobila jednu dodatnu vrijednost upravo u NATO sustav. I ovom prilikom bih naglasio i stalno ulaganje u našu vojsku. Iako smo članica NATO-a znači ipak nismo stavili u drugi plan opremanje vlastite vojske što evo vidimo događa se u kontinuitetu. Hvala. **Reiner, Željko Hvala vam kolega Brčiću. Pa svakako treba uvijek istaknuti doprinos hrvatskih branitelja u stvaranju moderne države koji su preteča Hrvatske vojske ovakve kakvu sada imamo koja se doslovce morala graditi od početka, isto tako i opremati sa potrebnom opremom od početka. Ta ulaganja su izuzetno važna i dakle nikako ne mogu podržati one rasprave kojima smo znali svjedočiti posebno ovdje u Hrvatskom saboru a koje su dolazile iz jedno diskursa da su ulaganja u vojsku previsoka pa to treba smanjiti. Pa je čak bilo i onih pokušaja kada se ako se sjećate predlažu amandmani na proračun da se upravo uzimalo iz resora Ministarstva obrane i predlagalo za neke Naše članstvo u NATO-u sigurno je jamac sigurnosti, a ulaganje u Hrvatsku vojsku jest također doprinos tome tako da taj smjer podržavam. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir drago mi je da ste upravo napravili jednu distinkciju između sigurnosnog pitanja ali i političkog pitanja ove dvije ratifikacije naših prijateljskih zemalja i što ste napomenuli zapravo i njihovu spremnost. Znači mislim da u prihvaćanju u NATO savez i Finske i Švedske ne bi trebalo biti ništa sporno upravo radi i kvalitete zemlje, organizacije njihove, ali normalno kompatibilnosti i sa oružanih snaga svih članica zemalja NATO-a i njihovoj vojnoj industriji i njihovoj spremnosti što se tiče pričuve i samih oružanih snaga. Ali treba naglasiti i upravo ovaj politički dio. Nismo mogli vjerovati prije nekoliko godina da će političko jedinstvo i zajedništvo na teritoriju na europskom kontinentu biti potrebno. Možemo biti različiti ali u nekim stvarima moramo biti jedinstveni, a to je zaustavljanje bilo kakvog oblika agresije i to zajedno se Hvala vam kolega Bačiću. Vi ste sigurno i puno detaljnije od nas drugih upoznati kao voditelj Izaslanstva pri NATO-u sa svim onim što je potrebno da bi se pojedine članice NATO-u uskladile sa uvjetima i zahtjevima koji postoje kada je riječ o ulaganjima. Tu ste u pravu kada govorite da Finska i Švedska u tom segmentu u vojnom segmentu dolaze potpuno spremne, jer one su doista gradile jedna i druga država i svoju vojsku i svoju mornaricu, ulagale u vojnu industriju i tehnologiju. A taj politički aspekt nam mora biti na umu iako mi se čini da je nekako NATO pristupio cijelom tom području na način da je vjerovao da čovječanstvo više neće doživljavati takve neke ratne potrese i time je na istoku poprilično tanak. Zbog ovog vojnog djelovanja Rusije prema Ukrajini koja je prijetnja svima nama sigurno moramo zbiti snage. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir naravno da podupiremo ulazak Švedske i Finske u NATO jer na taj način povećavamo i sigurnost a i ukupnu obrambenu moć NATO-a, pa i kažem cijele Europske unije. No bez obzira na članak 5. Sjevernoatlanskog sporazuma da li smatrate da bi Republika Hrvatska trebala o ovoj situaciji novonastaloj malo više i sredstava izdvajati u proračunu za razvoj Oružanih snaga ili samo materijalno-financijskih sredstava, nego da li je došlo možda vrijeme da se pokuša odnosno počne razmišljati i o uvođenju

ozbiljno raspraviti. Ono što bih ja možda voljela za početak da se svim našim građanima i građankama koji žele kroz određeni ako to mogu tako reći trening, tečaj koji ne bi predugo trajao steći neka znanja u obrambenom smislu i poslije ih koristiti ukoliko to bude potrebno da im se to omogući. Mislim da je to sada ograničeno za mlade do 27 godina, je dojam da i ovakve okolnosti u kojima se nalazimo ali i sam interes ljudi s kojima razgovaram postoji i za one koji su iznad tih 27 godina, dakle za one koji nisu bili obavezni prolaziti vojni rok. Pa isto tako ne samo za muškarce, nego i za žene evo ja bih osobno voljela proći takav jedan trening. **Reiner, Željko … /Upadica Petir: Ne bi prošli?/ … Ne bi prošli vojni trening ima ih puno zato postoji priziv savjesti jel'. Ali u svakom slučaju svaka država je imala svoje režime kojih se stidjela. Hrvatska je imala NDH-a. Rusija ima Putinov režim. Putinov režim je napao Ukrajinu treba biti potpuno jasno. Švedska i Finska o čemu je govorio kolega Beljak je činjenica da nije bila potpuno neutralna. Dapače, jedno kratko vrijeme 2 godine režima u Švedskoj ili su kanali za dostave za nacističku Njemačku koja je u to vrijeme bila agresor na Rusiju. Dakle, to je moja replika ni Švedska, ni Finska nisu bile do kraja neutralne ni za vrijeme Drugog svjetskog rata i zato je Švedska jer se … na stranu saveznika dobila Maršalov plan i dobila nekih 13 milijardi, cijela Europska unija odnosno tadašnjih 10-tak zemalja uključivo i Švedska. Dakle, neutralnost je vrlo relativan pojam. Hvala vam kolega Ostojić. Ja bih ipak počela sa onim prvim, prizivom savjesti. Drago mi je da ste vi to kao liječnik spomenuli jer se u posljednje vrijeme radi haranga na liječnike zbog priziva savjesti koja je ustvari ustavna kategorija, jer priziv savjesti je nešto što je definirano Ustavom, Međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i ne može se čak ni u vrijeme rata osporiti. Dakle, odgovarajući kolegi Šašlinu ja sam rekla da pitanje obaveznog vojnog roka sigurno je tama koju možemo ponovno preotvoriti, a predložila sam nešto što nije obvezno nego fakultativno, a riječ je o svojevrsnom koji bi mogao trajati 2, 3 mjeseca gdje bi se stekla osnovna znanja za one građane i građanke koji bi to željeli. Mislim da to ne bi bilo na odmet, a moglo bi samo koristiti. S ovim smo završili. S obzirom da je 13.00 sati sada idemo na iznošenje stajališta.

Mi nastavljamo dalje po dnevnom redu, prijavljeni za pojedinačnu raspravu poštovani zastupnik Ante Bačić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege, prelazimo na pojedinačne rasprave i iza mene su ovaj dvoje kolega kojima ću se isto obratiti, nadam se da će moju kritiku i da će promijenit svoj stav u samome ovaj, u samome iznošenju svojih, svojih stajališta. Dosta smo pričali, drago mi je što smo u ime klubova pričali malo općenito, što je i ministar dao jedan, jedan okvir vezano za ova dva prijedloga, konačna prijedloga zakona i za ove dvije ratifikacije Švedske i Finske. Ja ću započeti sa izjavom jednog analitičara s kojim se možemo složiti, a kaže prva poruka ulaska Švedske i Finske u NATO savez je politička i usmjerena je Rusiji. Drugo, za NATO se ovdje radi i o stvarni vojnim sposobnostima koje donose Finska i Švedska, dok su svi ostali u Europi na neki način smanjivali svoje vojne sposobnosti nakon okončanja hladnog rata Finska i Švedska su izgradile svoje vojne kapacitete što može biti veliki dobitak. U potpunosti se slažem s tim i mislim da je definitivno vrijeme da i mi otvorimo tu raspravu jer cijela Europa, pa i NATO savez, često smo pričali i na početku i kad je bio onaj incident sa dronom i na početku same agresije dosta smo pričali o spremnosti NATO saveza na ovakve izazove. Znamo da Europa zadnjih 15-tak godina, ako ne i više, i smanjuje svoje proračune, pričalo se nešto i o samim obrambenim snagama na europskoj razini što se tiče vojske i to sada sve nekako pada u drugi plan i to sve nekako sada pokazuje se kao krivo usmjerenje i kriva politika i da se zapravo smanjenje takvih proračuna nije trebalo događati na razinama određenih članica. Mislim da smo tu mi veliki iskorak napravili u zadnjih 6.g. još od doba ministra Krstičevića, pa sada i ministra Banožića i da mi zadnjih nekoliko godina itekako povećavamo proračun, čak onako malo vizionarski jer smo možda ovaj neću reć predvidjeli, ali htjeli smo biti spremni na nekakve izvanredne situacije koje se događaju i koje se evo nažalost na europskom tlu događaju. Znamo da ova ratifikacija zapravo i je na neki način usmjerena isključivo radi agresije Rusije na Ukrajinu i normalno pričali smo ovdje i o određenome strahu i prijetnji koju osjećaju i Finska i Švedska, ali i još nekolicina članica NATO saveza, ali i ne članica NATO saveza. Bitno je ovdje naglasiti ovaj baltički dio i Baltičko more koje je itekako bilo rak rana NATO savezu, a sada postaje jedno strateško područje, upravo taj zračni prostor koji je relativno nedostupan i dosta na jednome nezahvalnome području kada gledamo samo opskrbu tih krajnjih granica NATO saveza gdje ćemo sada olakšati, olakšati našim obrambenim kapacitetima pristup tome, pristup Što se tiče RH mi već surađujemo onako sa naše dvije prijateljske zemlje. Ja bi samo naglasio sve prednosti koje mi imamo kao članica NATO saveza, neću samo, neću spominjati i često smo ovdje i raspravljali o svim misijama u kojima naše oružana snage sudjeluju i sva iskustva koja su pridonijela iz toga koje poslije primjenjujemo i na kopnenu vojsku i na obalnu stražu i na sve ostale aspekte Ja ću ovdje reći stav izaslanstva HS u NATO parlamentarnoj skupštini, a to je da ćemo mi uz sve ovo otvoriti i pitanje, dosta smo pričali o BiH, otvorit ćemo pitanje i Kosova na svome Sjeveroatlantskom putu jer putu jer mislim da je to naša prijateljska zemlja koja definitivno zaslužuje krenuti put NATO saveza i za početak da se potrudimo da uđu u partnerstvo za mir kao prvi korak i kao nešto što će itekako pomoći i u razvoju njihovih obrambenih snaga. Pošto su iza mene kolege iz Radničke fronte koji za sada su protiv toga ja evo apeliram i na njih, posebice znači dobronamjerno apeliram da napravi ipak jedan obrat i da shvate sve benefite i za RH, ali i za NATO savez i sigurnost europskoga tla i da budu za. Ne trebamo, ne to su itekako naši prijatelji, trebamo negodovati protiv politike Rusije, ne trebamo biti kao što neki možda i zagovaraju biti vjerni stalno majci Rusiji, moramo ovaj branit interese Europe, zahvaljujem. prva je poštovani Luka Brčić. ulaskom Švedske i Finske ta granica sigurnosti i na kopnu i na moru što se tiče Europe će bit dodatno utvrđena, a ja bih također spomenuo kao što je poznato unutar Hrvatske ratne mornarice imamo obalnu stražu, organizacija koja ima u biti i policijske ovlasti kada je riječ o granici na moru, značajan dio njihovih plovila upravo dolazi iz ovih zemalja, prvenstveno iz Finske, pa tu treba spomenuti vojne brodove i klase Helsinki, jasno mi propagiramo svoju proizvodnju, ali evo da se zna da su oni tehnološki itekako potentni. Isto tako spomenuli ste misije naših vojnika diljem svijeta, ja bih naglasio uz taj vojni aspekt da veliku važnost pridaju i …/Upadica: Vrijeme./… učenju tradicije određenog prostora Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolega Brčić na ovoj replici. Apsolutno se slažem s vama. Upravo misije koje i provodimo i preko UN-a i preko NATO-a posebice ove zadnje u kojoj je sudjelovala i Hrvatska mornarica, Hrvatska mornarica iskustvo i nove naučene lekcije koje se poslije primjenjuju i u razvoju naše Obalne straže. Mi znamo da smo sada u procesu i proizvodnje i razvoja naših brodova. To je evo nažalost radi problema određenim škverovima škverovima posebice tu napominjem splitski imamo nešto problema oko isporuke, ali vjerujem da će se to definitivno ovaj ispraviti. Ovo je jedna prilika i za Hrvatsku jer veliki naglasak će sada biti na Baltičkom moru upravo na uspostavljanju te pomorske granice i razvoja zaštite tog područja i mislim da tu trebamo uskočiti i iskoristiti priliku nakon kopnene snage, nakon nabave borbenih aviona da itekako tu postrožimo i nabavimo sve što je potrebno za Obalnu stražu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Bačić, RH prva zna što znači biti međunarodno nepriznata i u niti jednom savezu dok je agresor pred vratima. Vjerujem da se sada tako i Švedska i Finska osjećaju ugroženo jer imaju de facto neprijatelja na svojim granicama. Zato sam sigurna da treba pozdraviti ovako brzo pristupanje i širenje NATO saveza jer je to jedini jamac sigurnosti na europskom tlu. Molim vaš komentar. Zahvaljujem. Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegice Baradić na replici. Apsolutno evo vidjeli u nekim podacima što nam je iznio i sami ministar i sama ta kopnena granica od 1.215 km vezano između NATO članica i Rusije koja će se sada povećati na 2.600, 2.600 km to je jedno veliko područje koje će definitivno trebati osigurati, koje je bilo jedno meko područje jedna rak rana NATO saveza koje nije znalo što s tim i na koji način upravo obraniti ne samo granicu nego i zračni prostor i more i sve, morski koridor i sve što ide s tim. Za ovakvu ratifikaciju definitivno trebamo, trebamo biti otvoreni jer znamo što je sve Hrvatska prolazila '90.-ih, znamo što bi članstvo u određenim asocijacijama nama značilo, koliko bi ubrzalo razvoj da ne spominjemo koliko bi smanjilo i ratne štete, ljudske živote i sve ono što smo izgubili

Bačić, pa izvrsno ste zapravo podvukli crtu postavljajući pitanje koji bi to opravdani razlog bio zašto bi netko od nas bio protiv ulaska Švedske i Finske u Naime, jesu li to zemlje s kojima mi imamo neriješena nekakva pitanja? Nemamo. To su prijateljske zemlje. Zbog čega bi mi sprječavali ulazak u NATO svojih prijateljskih zemalja? S druge strane gledamo strateški pristup EU, naravno i NATO članica, proširivanje granice NATO saveza, povećavanja sigurnosti kako za Europu tako i za RH. Dakle, ne postoji ni jedan jedini suvisao razlog zašto bi se mi protivili zemljama koje žele ući u NATO i na taj način povećati sigurnost svog naroda. Zapravo bi ovdje trebali postići apsolutno suglasje u potvrđivanju ratifikacije. Hvala lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolega Franković na ovoj replici. Sve ste rekli zato sam i apelirao na kolege koji govore sada iza mene i koji su i bili i protiv same deklaracije tj. bili su suzdržani na deklaraciju o Ukrajini što isto nismo znali opravdati i kada se sjetimo što smo mi sve prolazili '90-ih i vezano za naše međunarodno priznanje i određene zahtjeve naše za uspostavom mira i nismo dobijali odgovor iz zapadnoga svijeta i koliko je to nama problema prouzročili. Definitivno nismo svjesni i ne možemo biti svjesni zašto će netko biti suzdržan ili protiv ovoga. Od samoga 1. travnja 2009. kada smo i pristupili NATO savezu, još prije vezano za partnerstvo za mir, RH je uvijek bila za proširenje. Nikada nije imala protiv proširenja ništa jer vjeruje da je to jedini,

Sad ću ja vama postavit jedno pitanje ne zauzimajući ničiju stranu, dakle niti stranu Srbije, Kosova odnosno Rusije, Krima. Znate li da je predsjednik Rusije Putin višekratno kad su ga optuživali za aneksiju odnosno okupaciju Krima pozivao se na ekvivalent sa druge strane u slučaju Kosova? Znate li vi da li postoji odnosno postoji li razlika između onoga što je napravljeno na Kosovu i što je, što je zapad napravio na Kosovu, dakle odvojio dio od Srbije i onoga što je napravio Putin sa Krimom 2014. ako se ne varam. Postoji li tu za vas bilo kakva razlika? samo vas to molim da mi odgovorite i da demantirate ono što ja stalno govorim da ste licemjerni i da imate dvostruke kriterije. na ovoj replici. Ne znam i dalje se pitam što je, što je vama sporno u ovoj situaciji. Ja kad vidim nastup vas kao Hrvatska seljačka stranka koju cijenim, koju cijenim jer znamo kakav doprinos je dala za RH za razliku od Radničke fronte koja nije dala doprinos nikakav, dapače ne želi ovu državu, ja se samo sjetim ne Kosova nego se sjetim kad je patrijah u Crnoj Gori govorio, imamo tu snimku, kad je govorio

Ne vjerujem baš da nešto poslujete ni s Rusima, ni da imate u obitelji nešto, dapače ja kažem ne treba mrzit ruski narod, to je naš prijateljski narod, ali triba jasno reć ne ovakvoj politici, zato ne budite vjerni majci Rusiji budite vjerni Hrvatskoj.

kako možete sebi dopustit da govorite da Radnička fronta nije ništa napravila za ovu zemlju, vi koji predstavljate stranku i primjer ste oportunizma u politici koja je u ovoj zemlji napravila stvarno puno toga, ali samo loše. Ovo ste iskoristili kao repliku, pa dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani Krešo Beljak. **Beljak, Krešo (HSS)** Čl. izvrće moje riječi. Dakle, ja sam se jasno u početku replike ogradio da zauzimam bilo kakvu stranu, a kamoli ne rusku. Vi mene optužujete da sam rusofil, ma jeste, otvoreno, niste odgovorili kako radite jednakost, stavljate znak jednakosti između Krima i Kosova, odgovorite mi na to pitanje, vrlo jednostavno, nećete odgovorit jel ne znate odnosno znate al ste licemjerni jel tu razlike nema. Dobro, i vi ste iskoristili ovo kao repliku, pa dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani Bojan Glavašević. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala g. potpredsjedniče sabora. Pozvao bih se na čl. 238., ali ono što ću reći zapravo izlažem se riziku i da dobijem opomenu, ali mislim da treba biti izgovoreno. Gledamo zadnjih dana kako u ovoj sabornici razina našeg diskursa pada na dno, ne možemo jedni druge optuživati da smo izdajnici i da nismo htjeli Hrvatsku. Mi smo svi dali prisegu ovdje, svi i ko je dao prisegu moramo ga uvažiti kao sugovornika, a onda jedno poteže drugo i diskurs propada, ajmo ne to raditi molim vas. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Dobro, i vi ste ovo iskoristili kao neki oblik replike, pa onda i vama opomena. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani Ante Bačić.

prisvojila odnosno anektirala Kosovo, Rusija je anektirala Krim. Ukrajina nije napala Krim i istjerala Ruse sa Krima i prognala ih, tako je, kao što je napravila Srbija sa Kosovom kad je dva milijuna Albanaca pobjeglo i poginulo i ko zna koliko desetaka tisuća, a Rusi su bez povoda pozivali se na nekakvo pravo svoje povijesno došli, okupirali i anektirali, dakle razlike su jako, jako bitne. Al s druge strane reći ću vam i ovu stvar, evo vaš komentar kolega Bačiću. U jednom trenutku zauzmemo stranu, a mi smo je zauzeli, mi smo NATO pakt i točka, kakav je takav je, naš je. samo nadodati i slažem se da nije, nije, nije ista stvar i ne smijemo je ni slučajno isto gledat i radi naših prijateljskih odnosa, ali i radi doprinosa albanske manjine u Hrvatskoj i Domovinskom ratu i obrnuto našega doprinosa i naše pomoći njima u ratu. Ono što se tamo događalo i koliko je ljudi iselilo i koliko je ljudi poginulo na najmučniji, na najmučniji i najzvjerskiji način to tek sada se o tome piše i rade možda određene dokumentacije, zato možda nismo upoznati sa samom situacijom na Kosovu, ali mislim u svome euroatlantskom putu, posebice vezano za mir i NATO što Kosovo zahtjeva, što Kosovu treba i što ćemo Kosovu vjerujem mi kao bratska zemlja i na neki način kao njihov Big Brother to i omogućit, zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega, pozdravljam i osobno, a i većina nas pristupanje Švedske i Finske u NATO. Njihov ulazak će pridonijeti sigurnosti u Europi i transatlantskom prostoru. Prva poruka tog ulaska Finske i Švedske, ona politička, a usmjerena je Rusiji, druga se tiče dobiti za NATO, a radi se o vojnim sposobnostima Švedske i Finske obzirom da su one konstantno ulagale u svoje vojne kapacitete. Ne treba niti spomenuti prednosti naše zemlje ulaskom u NATO, to je jamstvo naravno mira, ali ono što ću ja vas pitati, a na tragu je upravo tih vojnih kapaciteta, koliko Hrvatska ulaže u vojsku, je li to dovoljno i što možemo još popraviti? Hvala lijepa. Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegice Maksimčuk na pitanju. Upravo sam i napomenuo u svome, u svom pojedinačnom izlaganju da zadnjih nekoliko godina, da zadnjih povećavamo, povećavamo i proračun Ministarstva obrane i da ulažemo itekako u HV, posebice gledajući onaj period od prije nekakvih 10-tak godina kada se ukidala i materijalna sredstva, kada se nije radilo na doprinosu i na razvoju samoga hrvatskog vojnika i njegove spremnosti, mislim da smo sada itekako na dobrome, na dobrome tragu, iza nas je nekoliko velikih nabava, vjerujem da ćemo s time i nastavit, posebice nakon, nakon aviona da ćemo ići i u nabavu vojnih brodova i da ćemo itekako ojačati samu obalnu stražu. Što se tiče Finske i Švedske mi itekako s njima vojno surađujemo, već nabavljamo neku opremu, već duži niz godina od njih, tako da ovo je samo benefit i za nas i za njih što se tiče njihovog ulaska u NATO.

Prije svega da kažem da ćemo biti protiv primanja Švedske i Finske u NATO savez ne zbog nekog protivljenja prema tim zemljama, niti zbog Milanovićevog stava prema tom pitanju vezanog u BiH već zbog našeg stava i dosljednog odnosa prema NATO savezu. I izuzetno mi je drago da su nam se ovdje pridružili i kolege iz HSS-a u ovom stavu. Znači nalazimo se u trenutku povijesti u kojem nekad neutralna Švedska pristaje na Tursku ucjenu koja je uvjetovala primanje Švedske u NATO progonom kurdskih aktivista koji će sada biti prozvati teroristima. Riječ je o pripadnicima skupina koje su se herojski odupirale znatno brojnijoj Isilovoj terorističkoj vojsci, a koju je Turska dok su se borili protiv Isila bombardirala. A ti Kurdi, pripadnici PPK kurdistanske radničke stranke koji se bore za pravo Kurda, prava Kurda u Turskoj sada će u Švedskoj biti progonjeni kao teroristi. Pa malo se zamislimo nad tim kako smo se našli u trenutku povijesti u kojem je ovako nešto moguće jel? Trebali bismo se zapitati kako smo došli do ovog trenutka kada navodno neutralne, liberalne zemlje progone aktiviste koje su do jučer štitili kao borce za slobodu. Pozicija Hrvatske u NATO-u je tipična, autokolonijalna, sluganska pozicija. Ušli u taj savez 2009. godine nedemokratski bez referenduma pod opravdanjem da ćemo biti sigurniji da bi nam sad dronovi padali u Zagrebu u trenutku pojačane budnosti NATO saveza. Jako smo budni, pojačano smo budni. Nema nikakve, nema govora o tome da je Hrvatska za tim zajedničkim stolom ravnopravna unatoč frazama koje smo ovdje slušali od ministra o sigurnosnom kišobranu, suradnji. NATO je prije svega vojna ekspozitura SAD-a kroz koju se provodi, su se provodili i provode geostrateški, geopolitički pa i ekonomski interesi ponajviše Washingtona. Sjetimo se Iraka 2003. godine. Sjetimo se Libije 2011. Procjenjuje se da su nakon NATO-ove agresije u Libiju 2011. da je poginulo preko 600.000 ljudi, a zemlja je u kaosu. Sjetimo se Afganistana, 17 godina smo sudjelovali u toj mirovnoj misiji. Kako je ona završila? Povratkom talibanskog režima, iseljenima i totalnoj devastaciji te zemlje. Poraz američkog imperijalizma na Bliskom Istoku u skoro 20 godišnjem ratu protiv terorizma tako zvanom ljudima je donio samo patnju. Radnička fronta je nedvosmisleno osudila napad Rusije na Ukrajinu, protiv smo svake agresije, huškanja i poziva na ratove. Dok za rusku agresiju i napad ne može biti opravdanje jer je riječ o odgovoru koji nije razmjeran onome što je do njega dovelo. Ne možemo i ne bismo trebali ekskulpirati američku i NATO ekspanzionističku politiku. Rat u Ukrajini je kulminacija višedesetljetne i višegodišnje politike Amerike i NATO-a. Putin sam je rezultat SAS-ove politike '90-ih koja je od Rusije najprije napravila američku banana državu gdje su Amerikanci po volji postavljali predsjednike, provodili doktrinu šoka i privatizacije da bi ta politička i ekonomska devastacija zapravo dovela do pojave Putina, a ona i zahlađivanja odnosa između Rusije i zapada. SAD i zapad su u Ukrajini 2014. aktivno podržali i orkestrirali državni udar u kojem je nasilno i protuzakonito s vlasti izbačen korumpirani ali na izborima legalno izabrani predsjednik. Da ne spominjemo američke ekonomske interese vezane uz energetiku i prekid znači već gotovog znači sjevernog toka 2. Iako se rusku invaziju na Ukrajinu ne može opravdati to ne znači da SAD i NATO mogu biti izuzeti od kritike. Bili smo suzdržani oko deklaracije o Ukrajini zbog potpunog amnestiranja američke vanjske politike, bili smo protiv slanja hrvatske vojske u NATO u vojnu misiju u Mađarsku i bit ćemo protiv primanja Finske i Švedske u NATO savez. Radnička fronta se zalaže za internacionalističku, progresivnu politiku povezivanja različitih zemalja na osnovi solidarnosti i zajedničkih interesa

potpredsjedniče. Poštovana zastupnice ja zapravo razumijem vaše stavove, vi ste protiv NATO-a i to je legitimno, vaše puno pravo naravno. Međutim, ako dvije zemlje Švedska i Finska žele ući u NATO, dakle to oni žele zbog njihove sigurnosti, njihovih vanjskopolitičkih ciljeva itd., itd., to je njihovo pravo isto tako. Zbog čega mi im to pravo iz nekog iz nekog razloga bi željeli oduzeti? Zašto ako to oni žele? Dakle, ljudi koji žive u tim zemljama oni to žele. Ponavljam, razumijem vaš stav po pitanju NATO-a, po pitanju međunarodnih odnosa itd., li od kuda nama pravo nekoga spriječiti u nečemu što misli da je za njih dobro, da je dobro za narod tih država. Evo, samo to. Hvala lijepa. Prije svega treba reći da u Švedskoj i Finskoj do nedavno smo imali izuzetno visok postotak ljudi koji su bili protiv NATO saveza. Znači mi se moramo zapitati zašto smo došli u ovaj trenutak kada jedna liberalna Švedska znači dovodi se u situaciju da progoni aktiviste koji su na strani znači kurdske radničke partije. Naš zahtjev da se glasa odnosno naš imperativ da se glasa protiv je isključivo isključivo znači vezan uz naš stav prema NATO-u. I mi smatramo da širenje NATO saveza neće dovesti do većeg mira, neće dovesti do veće sigurnosti, a prije svega neće dovesti do veće sigurnosti Europe niti nas samih i mi trebamo biti dosljedni i stvarno mislim ovdje se od jutros zapravo govori na jedan potpuno nerealan i nekritički način o jednom problemu. Drago mi je da barem vidite neke aspekte i dimenzije znači tog problema, to nije jednoznačan problem, to nije niti jednostavan problem. Sljedeća replika, poštovani Bojan Glavašević. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovana kolegice Peović, vi ste mnogo puta u ovome Saboru ili glas kritike NATO-a i na tome vam zapravo zahvaljujem. Mislim da situacija u kojoj se pokušava vrlo jednostrano prikazati djelovanje međunarodnih organizacija, pa tako i NATO-a sasvim sigurno nije dobra za demokraciju. Ja se mogu ne složiti s nekim stvarima koje ste rekli, u konačnici, ja ću glasati drugačije i moja je pozicija je drugačija od ove koju ste vi argumentirali, ali mislim da je jako dobro da se glas poput vašeg i argumenti koje ste iznijeli čuju i mislim da vas zbog toga nitko ne bi trebao nazivati izdajnicom. I u obranu toga ću svaki puta stati. Ono što me zanima, dakle vaš argument je o odvraćanju. Dakle NATO u temelju svom ima odvraćanje i ta je politika funkcionirala u zadnjih 80 godina poprilično dobro. Dakle, ako Švedska i Finska .../Upadica: Vrijeme./... to žele, kakav bi bio vaš odgovor? Hvala najprije na tom stavu jer stvarno mislim da je ovdje uloga predsjedavajućeg, da ako netko od zastupnika nekog drugog zastupnika naziva neprijateljem naroda, da zapravo reagira i mislim da nema smisla demokracija u ovom parlamentu ako ćemo to dopuštati, je li? Mislim mi jesmo hrabriji, nekad smo malo i oštri jedni prema drugima i ja nemam protiv toga ništa. Ali takvi stavovi nisu, nisu korektni, stvarno, to se s vama slažem. Što se tiče znači stava Finske i Švedske, opet ću reći, znači kao što i vi sami znate, jako je velika bila podrška tih, većine, društvene većine u tim zemljama protiv NATO-a i velikim dijelom je ona bila i argumentirana i zapravo utemeljena na potrebi neutralnosti i ja razumijem da su ljudi sada prestrašeni, ali moramo vidjeti odakle dolazi geneza toga straha i naravno da niti oni nisu krivi niti mi, ali rješavamo problem koji nismo stvorili. Hvala lijepo. Kolegice Peović, samo ću vas ispraviti. Rekli ste da smo mi iz HSS-a prihvatili vašu ideju protiv NATO-a. Nismo, mi nismo protiv NATO-a, mi smo protiv daljnjeg širenja NATO-a i to na način da se zaustavi eskalacija sukoba jer sve što se radi u ovom trenutku u svijetu ide prema eskalaciji sukoba. Ne moram vam napominjati da ta eskalacija sukoba može značiti 3. svjetski rat i da to može značiti povrat u kameno doba. Mi nismo protiv NATO saveza u smislu saveza koji bi bio obrambeni štit protiv nekoga, ali jesmo protiv širenja NATO saveza, pogotovo prema državama koje, sami ste rekli, do prije nekog vremena su bile izrazito protiv toga, a sad su odjednom postale za, što je meni vrlo, vrlo upitno jer nisam nigdje vidio referendum niti sam vidio istraživanje javnog mnijenja koje bi potvrdilo takvu drastičnu promjenu raspoloženja. Da, ja se prije svega ispričavam kolegi Beljaku jer sam generalizirala, nisam imala vremena u raspravi baš uvesti neke distinkcije koje mi imamo u ovom pitanju. Ali, ono što mi je izuzetno drago i zapravo je lakše da imate nekog tko vam stoji, barem ono kad, mislim imaš odgovor da i ne ili onaj srednji suzdržan pa kad nisi jedina crvena točkica u tom Saboru, nešto ipak znači, znači da postoje nekakve druge dimenzije tog problema, da postoji kompleksnost tog problema, a jednoumlje koje je stvarno zavladalo ovom sabornicom od 2. mjeseca ove godine ne opasno. Znači opasno i za demokraciju. I posljednja replika, poštovani Hrvoje Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (Nezavisni)** Poštovana kolegice Peović. Ja ću se s vama složiti oko jedne stvari, a to je da nije u redu ono što su napravili Turci Kurdima u Švedskoj. Dakle, koje su, vi ste ih nazvali aktivisti, neki nazivaju teroristi, ja mislim da je to ucjena i da to nije dobro. Evo, tu ću se s vama složiti, ali tako je kako je. I za razliku od vas, ja prihvaćam NATO pakt bez obzira na nedostatke, mane, mi smo NATO park i ja to partnerstvo ne bi dublje preispitivao, barem na ovoj razini, ali vama ću evo, postaviti pitanje, reći ću, čak ste vjerodostojni ste vi u vašim stavovima, za razliku od mnogih, koji možda misle kao vi, ali ne žele to reći. Je li po vama, bi li po vama bilo rješenje možda onda rasformiranje NATO saveza? Bi li to bilo rješenje? I onda ostaviti samo Rusiju i Kinu kao znači druga dva bloka koji će onda vojno upravljati svijetom odnosno dominirati? Pa hvala na tom pitanju. Zapravo je pitanje dosta važno. Mi se nalazimo u trenutku kad gori vatra i sad šta? Kako ćeš sad ti to riješiti, je li, to je to pitanje ukratko. No, uistinu zanemarivati genezu kako je došlo do ovog sukoba i ono što je izuzetno opasno, ono što smo mi u ovoj Deklaraciji donijeli kao zajednički stav parlamenta da je agresija ničim izazvana, znači ekskulpira u potpunosti američku i NATO vanjsku politiku, američku vanjsku politika i NATO politiku, američki imperijalizam koji sam ovdje negdje naznačila u nekoliko ratova gdje je Amerika potpuno nepotrebno intervenirala i zapravo dovela niz problema, što je zapravo povezano i sa samom Rusijom koja uistinu je posljedica američke posthladnoratovske politike koja danas dolazi u obliku Putina. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Kreše Beljaka. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Eto ga, došli smo do toga i ja sam sumnjao da će se doći do toga da svatko onaj tko ima drukčije mišljenje, malo nas je, al' nas ima, bude proglašen putinofilom, rusofilom, izdajnikom, eto, šta ti imaš protiv NATO-a, itd., itd. Mislim da je to suludo u parlamentarnoj demokraciji. Iskoristit ću priliku umjesto gđe. Peović odgovoriti Hrvoju Zekanoviću koji je rekao što je alternativa. Da, to je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Što je alternativa NATO savezu? Alternativa je po meni, po meni osobno europski savez, europski obrambeni savez jer danas NATO savez je američki savez, a mi smo pijuni i bit ću otvoren, pa nek me ubije i CIA i bilo ko drugi. U Ukrajini ratuje Amerika protiv Rusije i to do zadnjeg Ukrajinca, a ići ću i korak dalje, u Ukrajini ratuje Amerika protiv Rusije do zadnjeg eura EU i cijele Europe. I Finska i Švedska ulaze u priču pod određenim pritiskom svrstajte se kao što se to traži od nas ili ste za ili ste Putinofil za Ruse. Nisam ja Putinofil, nisam ja za Ruse, ako trebam birat gdje ću živjet ili gdje će moja djeca živjet uvijek će to prije biti na zapadu nego na istoku, ali neke stvari trebaju biti jasno izrečene, a ne da se zbog toga etiketira bilo tko, gđa. Peović, ja ili bilo tko drugi. Dakle, čeka nas teška zima, čeka nas kriza, čeka nas inflacija. Ja tu postavljam pitanje tko od svega ovoga, a uvijek od rata netko ima koristi, ima koristi? Pogledajte tečaj dolara, američkog dolara danas ili prije mjesec dana ili prije tri mjeseca, pogledajte pa ćete vidjeti. Tko prodaje tkome energente i po kojoj cijeni, zbog čega se inzistiralo na tome da se zaustavi Južni tok od kojeg bi Hrvatska imala itekako koristi, sad se blokira Sjeverni tok, otkud će dolaziti plin i nafta, po kojoj cijeni, kako će se to reflektirati, pa još ćemo mi u Hrvatskoj preživjet, navikli smo na krize, šta će biti u Njemačkoj, što će biti u Francuskoj, pa ljudi moji nas čeka katastrofa, totalna katastrofa, nas čekaju nemiri na ulicama diljem Europe, ne Amerike nego Europe. Dakle, to je nešto što se sprema i što svi skupa znaju. Čudi me, doista me čudi da svi kao mali pačići ponavljamo ono što govore američki imperijalisti, ništa drugo, dakle na djelu je rat između američkog i ruskog imperijalizma, Rusija je isto imperijalistička sila koja i Putin plače za velikim SSSR-om itd., ovo je naš, to je njihov kao prostor, Ukrajinu ne damo tu, ista stvar sa Baltikom, ista stvar sa nekim drugim državama, dakle na dijelu je rat između dva imperijalizma i nije me iskreno uopće briga, žalim i opet nek me napadaju koliko god hoće i tko god hoće, žalim za vremenima kad je Hrvatska bila dio države koja je imala dovoljno snage i dovoljno hrabrosti reći ne i zapadu i istoku, hvala lijepa. Imamo nekoliko replika, prva je poštovani Davor Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. Kolega Beljak da, u potpunosti sam suglasan sa vama, rat u Ukrajini je tzv. proksi rat, to je apsolutno jasno svakome ko to sagleda, tuku se dva globalna imperijalistička sustava, to je jasno. Hoće li NATO stvarno biti sposoban odigrati svoju ulogu kako treba ili možda da podsjetim sve nas ovdje prisutne, pa i hrvatsku javnost na 8. studeni 1991.g., malo ljudi će se sjetiti tog datuma, 10 dana prije pada Vukovara NATO donosi tzv. Rimsku deklaraciju u kojoj kaže da jednostavno ne želi gledati na ratne sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže da je to unutarnja stvar tih država i u potpunosti se ograđuje na bilo koji način jasno i precizno međunarodnim dokumentom, Rimskom deklaracijom Sjeveroatlantskog ugovora od bilo kakvog, možemo reći, od bilo kakve pomoći Hrvatskoj koja u tom trenutku grca pod srpskom agresijom, hvala. 238., poštovani kolega Beljak, pa evo čak mogu reći da sam vidio kod vas u vašem govoru i nekakvu srčanost, međutim mislim da ste ono kraj malo, malo onaj kraj vam nije trebao,

Niste mi do kraja postavili pitanje, al pretpostavljam, da, 8.11.'91. jel tako? 8.11.'91. je još uvijek postojala mogućnost da se u rat u Jugoslaviji umiješa i neka treća strana. Vi znate da je Veljko Kadijević imao jako dobre veze sa generalštabom SSSR-a odnosno kasnije Rusije, nuklearne sile. Tako da tada su oni bili vrlo pragmatični, pustili nas da nas Srbi kolju itd., itd., priznala nas je Amerika dva mjeseca nakon EU, govorim o toj Americi, a rat su zaustavili tek kad je to njima bilo u interesu krajem '95. s time da su zaustavili da se stvari odigraju do kraja da se srpski agresor potuče do nogu rekli su ne, stop, dosta, moramo napraviti balans, moramo ostaviti balans, a taj balans traje već 30.g. i prijeti da sutra eskalira nekim novim ratom u BiH i na cijelom ovom prostoru, to je američka politika. Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Meni se najviše sviđa kraj vašeg govora, još ću dodat tome, nekad smo bili nesvrstani, a sada ratujemo za tuđe interese i sugestija bi bila da napravimo iskorak, da budemo hrabri i da budemo autonomni, a ne auto kolonijalni, ne sluganski i ono što bi to značilo, a nisam u svom govoru navela, umjesto militarizacije trebalo bi zagovarati neutralnost, kraj NATO ekspanzije, povratak na CFE povelju (The conventional Armend forces in Europe CFE 1990. i ABM povelju (Anti-Ballistic Missile Treaty) iz '72. između SAD-a i Rusije, kao i NEW START (New Strategic Arms Reductions Treaty) povelju između SAD-a i Rusije 2011.g.. Kad bi to bila naša politika, kad bi Hrvatska pokazala barem malo autonomnosti u politici ja bi pljeskala HDZ-u. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala kolegice Peović. Evo nadovezat ću se, nisam to slučajno rekao, doista bi bio ponosan. Bio bi ponosan da talijanski ribari ne dolaze do 10 milja u hrvatsko područje, a da ih baš briga što će se dogoditi jer ih nema tko zaplijeniti, bio bih ponosan da se čuvaju sve hrvatske banke da su u našem vlasništvu, bio bi ponosan da su energetski resursi, pogotovo u današnje vrijeme u našem vlasništvu, a ne da moramo ovisiti o drugima i bio bi ponosan na još puno puno toga što označava suverenitet bilo koje države, a danas ga nema i kolegica Peović je u potpunosti u pravu i svi vi ste tu toga svjesni, Hrvatska nema s od vlastitog suvereniteta. Mi čak ne smijemo niti reći nešto drugo da ne budemo optuženi da smo rusofili, putinofili nego smo kolonija koja sluša, baš kao oni pačići, bačići, kak' se, pačići, slušamo ono što nam veliki gazda kaže. Šuti, stavi glavu dole i niti slučajno se ne javljaj .../Upadica: Vrijeme./... inače ćeš vidjet. To je Hrvatska. **Sanader, Ante Znači bojite se, čl. 238, vrijeđanje. Znači konstantno lajete o vrijeđanju i sad vrijeđaš sam. Nemam ništa protiv tebe, dapače, simpatični ste mi, znači pokojni Radići se okreću u grobu kad čuju da ti podržavaš stav Radničke fronte. Jedne velike Hrvatske seljačke stranke. Sinko, srami se. **Sanader, Ante

238, znači vrijeđanje saborskog zastupnika. Opet mislim da bi trebalo reagirati u svakom, znači u svakom govoru kad netko nekog vrijeđa, svakako bi vi trebali kao predsjedavajući reagirali, ali kolega Bačiću, mislim da ste u potpunosti u krivu. Znači radničko-seljačka sloga je ono s čim bi se ovaj parlament i vi da imate autonomnosti, a da niste univerzalan primjer političkog oportunizma trebali zapravo ponositi i time se hvaliti. Ovo je isto bila replika, kao i g. Bačića. Zaboravio sam reći, g. Bačić, dobili ste opomenu i vi isto kolegice. G. Bačić, to bi vam bila treća. Ja bi, ja bi se složio s vama kolegice, da ste vi mene zaštitili od vrijeđanja vašeg kolege iz klupe i to bi bilo korektno i da ste digli povredu Poslovnika njemu, ja bih zašutija, ne bi reka rič. A šta se tiče neke univerzalnosti, mainstreama i ne znam što, pa ne zalažem se ja za internacionalu ko vi. Kad smo već kod neke univerzalnosti, ajmo svi bratstvo i jedinstvo i takve gluposti. Čestitam. Dobro. G. Bačiću, to je bila replika kolegici, znači vi dobivate opomenu, to vam je treća opomena. Gubite pravo rasprave do kraja današnje sjednice. E sad imamo povredu Poslovnika, poštovani Krešo Beljak. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, čl. 238. Čini mi se da je bilo uvreda jer g. Bačića nisam pola razumio, evo doista ga nisam pola razumio, al' znam, nešto sam načuo da se on poziva na Radića. Meni nemojte govoriti o Radiću, molim vas. Radić je bio panslavista. Radić je govorio majka Rusija, Radić je bio sve ono što vi nemate pojma da je bio nemate blage veze o tome. I nemojte samo vi govoriti o Radića, a one uvrede, nisam ih niti čuo, tak da mačku o rep. **Sanader, Ante (HDZ)** G. Beljak, vama je isto to treća opomena pa gubite pravo rasprave do kraja sjednice.

Kako će sad replicirati?/... Znači pojedinačna rasprava sljedeća je poštovani zastupnik Gari Cappelli. .../Upadica: Oprostite, ali ja sam imao repliku na njegovo izlaganje, ali bez obzira

Pojedinačna rasprava, Gari Cappelli, izvolite. A pardon, imamo povredu Poslovnika, samo malo pričekajte. Povreda Poslovnika, izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala. Poštovani predsjedavajući, molim vas, objasnite mi, evo ja sam novi u Saboru, nisam baš, možda ne znam sva pravila, ali ja sam imao repliku na izlaganje pojedinačno g. Beljaka. Ja imam pravo na tu repliku, bez obzira što on meni ne može odgovoriti, čak mi je možda i draže pa ga mogu malo ovaj, bocnut još više. **Sanader, Ante (HDZ)** A koja bi bila svrha replike ako vam se ne može odgovoriti? .../Upadica: Pa ja imam./... Ali vi imate pravo žalbe, napravite žalbu Odbor za Ustav, Poslovnik,

A vi ako ste, mislite da ste u pravu, da sam ja vama oduzeo riječ neopravdano, imate pravo žaliti se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i oni će mene sankcionirati. Izvolite Gari Cappelli. **Cappelli, Uvaženi ministre, poštovane kolegice i kolege. Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora predstavlja savez dakle 30 država Europe i Sjeverne Amerike, kao što znamo, iz '49. g. Osnovna zadaća NATO-a jest očuvati mir i sigurnost, bez obzira na današnju polemiku. NATO čuva naše zajedničke vrijednosti, demokraciju, slobodu pojedinca, vladavinu zakona i mirno rješenje sukoba te promiče ove vrijednosti širom euroatlantskog područja. NATO nije samo vojna organizacija o kojoj danas sve više vidimo da govorimo kao vojnoj organizaciju, međutim, ona je zajednica demokratskih vrijednosti o kojima narodi sami odlučuju, ali je to i zajednica koja je spremna te vrijednosti braniti vojno ako je to potrebno. Stoga svako buduće nastojanje usmjereno na izgradnju stabilne i trajne javne potpore NATO-u nužno mora imati u vidu 3 važna argumenta koji doprinose ukupnoj podršci transatlantskog zajedništva. Prvo je temeljna svrha jest zaštita, ne samo svih onih država i okupljenih u takvoj zajednici, već i jednako tako, štićenje svih onih vrijednosti i načela na kojima spomenuti entitetu uopće i počivaju, počevši od pojedinca, građana, država i teritorija do sigurnosti i stabilnosti sustava i čitavih gospodarstva, što sam već danas par puta napomenuo, malo smo razgovarali više smo se sve usmjerili na obranu i na sigurnost međutim tu je u pitanju i gospodarstvo. Ova zajednica vrijednosti je danas pred novim usudio bi se reći najvećim izazovima dosada. Svjedoci smo najtežeg kršenje međunarodne sigurnosne strukture koja je uspostavljena nakon Drugo svjetskog rata, ali i gospodarske krize koja je posljedica ruske vojne agresije na Ukrajinu. Od svojeg ulaska u članstvo NATO-a 1. travnja 2009. godine Hrvatska se u više navrata pokazala kao pouzdana i predana članica saveza. Jedna smo od rijetkih zemalja koja je imala teško ratno iskustvo tijekom Domovinskog rata, a posebno bi se i ovom prilikom zahvalio upravo našim hrvatskim braniteljima jer bez njih danas ne bi bili u Hrvatskom saboru. Danas gdje mi odlučujemo kao puno pravni akter i saveznik u pristupu drugih država Sjevernoatlantskom savezu i činimo kontinuirano kao jedna od prvih država članica saveza. Hrvatska danas aktivno sudjeluje u raspravama među saveznicima u sjedištu NATO-a u Bruxellesu kao i u svim drugi odlukama koje države članice ondje donose konsenzusom i dajemo izravan doprinos aktivnostima koje provodi NATO. Dakle, naglašavam konsenzusom. Kao punopravna članica Hrvatska u okviru NATO-a promičemo vlastita stajališta, vanjskopolitičke prioritete te nacionalne interese, a aktivno sudjelujemo u promicanju stabilnosti i mira u našem neposrednom susjedstvu, susjedstvu u Europi i u svijetu. Nastavak proširenja NATO-a od iznimne je važnosti za dugoročnu stabilizaciju Jugoistočne Europe i čitavog europskog kontinenta. Zbog toga RH snažno podržava daljnje proširenje NATO-a, a čime izražava i jača i svoju vlastitu sigurnost. U tom pogledu RH kao predvodnica politike proširenje saveza među prvim državama koja je ratificirala i protokole upravo pristupanju Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a čime smo izravno doprinijeli jačanju sigurnosti i stabilnosti upravo te jugoistočne, U pogledu širenja NATO saveza na Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku dovoljno je reći kako te zemlje dijele naše vrijednosti, imaju visoko razvijene industrije, tehnologije, standarde, snažne i dobro ustrojene oružane snage, a njihovo pristupanje će uvelike doprinijeti sigurnosti i jačanju vojne pripravnosti upravo saveza. Moramo biti svjesni da kriza nosi svoje utjecaje i na mnoge aspekte sigurnosti svijeta. Moramo biti svjesni da globalni i sigurnosni krajolik neprestano se mijenja. Dakle, Hrvatska podržava ambicije Finske i Švedske za ulazak u NATO. Invazija je promijenila međunarodne odnose i sigurnosne ugroze na europskom kontinentu. ja sam siguran da ćemo velikom većinom glasova potvrditi želju, želju dviju zemalja dakle koje same su izrazile da uđu u NATO savez u što kraćem roku, roku, a to je u ovih možda godinu dana. Dotada će imati itekako garanciju najvećih zemalja NATO-a. Hvala lijepa. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Cappelli, činjenica je da je svaka članica NATO saveza jako važna karika u lancu i da su svi dobrodošli, a pogotovo ove dvije napredne i razvijene zemlje koje imaju visoke standarde, razvijenu industriju i tehnologiju, dobro ustrojenu vojsku i svjesni smo da ćemo proširenjem s ove dvije zemlje još više ojačati vrijednosti i demokracije i slobode. Pa evo mi hrvatska država članica smo NATO saveza već 13 godina i sigurno imamo opravdano to članstvo, pa možete malo pojasniti opravdanost našeg članstva i što to znači i što će značiti to za Švedsku i za Finsku. Hvala. hvala lijepo potpredsjedniče, uvažena kolegice zastupnice, u svakom slučaju ako ćemo gledati na način kao što danas neke rasprave koje ja poštujem u svakom slučaju su išle u tom smjeru, ispada da i naši branitelji isto tako nisu trebali činiti ono što su činili jer neke rasprave su išle u tom smjeru da smo čuli da je bilo bolje da je ostala Jugoslavija koliko sam ja shvatio u jednom razgovoru, ako nisam to dobro shvatio onda mi to recite da sam pogriješio, ali mislim da nisam pogriješio, dakle ispada da su oni branitelji koji su poginuli, koji su preminuli, obitelji sve da ne govorimo sad u detalje o svemu, to sve znamo, da smo izgubili vrijeme na ratištu i da smo izgubili vrijeme i da nije bila potrebna ta Hrvatska nego da je trebala ostati u sklopu Jugoslavije. Mi smo ono što je bila politika tada i dr. Franje Tuđmana ostvarili cilj i zadnje što nam ostaje to je važan, važno da u slijedeće 2 do 3 godine ćemo ući i u OECD što je isto tako itekako važno.

članica NATO-a od 2009. godine za razliku od Švedske i Finske koje to nisu, ali su se ruskom invazijom naše u promijenjenom sigurnosnom okruženju i zato i danas razgovaramo o procesu pristupanja te dvije republike NATO savezu. Invazija ruska je ušla u 6 mjesece, ne očekuje se da će se tako brzo završiti i što Republika Finska i Švedska mogu očekivati u tom jednom prijelaznom periodu dok ne postanu punopravne članice, punopravne članica NATO-a? Da li je međunarodna zajednica

periodu koji će biti negdje od 4 do, mjeseci do 12 mjeseci su je htjeli na neki način osigurati. Dobili su potpuno bilateralno za sada sigurnost od 5 zemalja ukoliko se ne varam i to među najjačima, dakle od Sjeverne Amerike, SAD-a, Velike Britanije, Poljske, Njemačke i mi se čini još jedna zemlja koja će ih itekako osiguravati, a i druge zemlje će se naravno pridružiti tome, ali ove 5 su odmah izrazile želju isti čas kad je došlo do pregovora za ući u NATO da će osiguravat u slučaju da budu napadnute. Međutim, jedan podatak da je Finska jedna možda od najbolje pripremljenih zemalja, toliko o njezinoj neutralnosti. Ona se pripremala dugoročno upravo zbog straha od napada Rusije i ona danas izdvaja nekih 6 milijardi dolara za, dakle za obranu od, u odnosu na puno drugih …/Upadica: Vrijeme./… zemalja. **Sanader, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Cappelli, kao što ste i sami rekli Sjeveroatlantski savez ili kratica NATO koji je osnovan poslije Drugog svjetskog rata kao obrambeni savez za dugoročni mir, svojim širenjem upravo dobiva to, jaču snagu kako bi taj mir bio još snažniji i kako bi svi zajedno mogli prevenirati određene ratne sukobe kojima nažalost danas svjedočimo i na području Europe. Na tragu ovoga što ste posljednje rekli možda i da nastavite da i naši građani čuju osim što znaju da će Finska i Švedska postati, dakle Finska je zemlja gdje je vojni rok obavezan od 18 do 60 godine, gdje žene mogu ići dobrovoljno. Finska koja može u vrlo kratkom roku mobilizirati 280.000 osoba, osoba, a u biti u rezervi ima 900.000 vojno sposobnog stanovništva iako broji samo 5 miliona stanovnika. Dakle, 96% stanovništva je vojno obučeno i svakako da će to doprinijeti ne samo obrani nego i snazi NATO-a u budućnosti. Hvala lijepo na pitanju, pa jedan od podataka je recimo kupuju dodatnih 64 F35 aviona, toliko, a dosada su imali respektabilnu tehniku i tehnologiju od 100 borbenih tenkova, 107 aviona, 19 helikoptera, 613 oklopnih transportera itd., itd., toliko o njihovoj želji za neutralnosti da ne budu naoružani, a spremaju se da nećemo reći decenijama, desetljećima obrane upravo od Rusije od kojeg su očekivali da bi moglo jednog dana doći s obzirom na povijest koju imaju sa Rusijom, Rusijom, s obzirom na upad Rusije na Finski teritorij i što itekako važna stvar da njihova neutralnost je itekako bila pripremljena za rat sa Rusijom. Ovime samo su ubrzali ono što su htjeli, osigurati se dodatno gdje sa 40% podrške su došli na 70 i nešto posto podrške za ulazak u NATO savez. To je njihova želja zašto da im mi to ne dozvoljavamo …/Upadica: Vrijeme./… da im kažemo da ne želimo tako nešto. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika, poštovani Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Cappelli dobro ste ustvrdili sve razloge koji su navedeni kroz ovu povelju o pristupanju Finske i Švedske Sjeveroatlantskom savezu. Savezu koji je štit sigurnosti i stabilnosti. On je vojnopolitički savez, ali on brani i demokraciju, unapređuje gospodarstvo i možemo reći samo pošto smo čuli za Finsku, Švedska ima profesionalnu vojsku od 30.000 vojnika na 10.000, stanovnika. Ima 34.500 rezervista, vojni rok je ukinut 2010. godine, ali 200 plovila, 240 letjelica, 270 komada artiljerijskih cijevi, 120 tenkova i više od 2.700 oklopnih vozila. Švedska vojska se nastavlja opremati i modernizirani jednako tako se bojeći invazije Rusije na …/Upadica: odgovor izvolite. **Cappelli, Gari (HDZ)** Pa evo rekli ste i sami podatke, ja bi na taj podatak dodao još da izdvajanje Švedske koja je isto tako je nazovimo neutralna je 7,2 milijarde dolara godišnje. Dakle, oni su u onoj cifri dakle koja je i planirana kroz NATO savez, kroz članove i članice NATO saveza. Dakle, 7,2 milijarde sa svim ovim što imaju što ste vi sami spomenuli, što sve imaju već od oružja plus to još svejedno izdvajaju 7,2 milijarde dolara godišnje. Ja bi sad rekao isto tako postavio pitanje, a zamislite da nismo svi inzistirali i na kraju želju i sama želja naroda u Crnoj Gori koja je htjela ući u NATO savez vi bite danas imali u zaljevu Crne Gore bite možda imali i brodove ruske, pod ruskom zastavnom. Pa bi onda pitao kako bi se mi osjećali u tom bližem susjedstvu. Slijedeća replika poštovani Goran Ivanović. smo mogli čuti raznorodne stavove od kojih su neki bili kritični prema NATO-u, prema konceptu NATO-a. Mene zanima možete li izdvojiti jedan, dva, tri koliko god kritike koje ste čuli na plenarnoj raspravi koje biste mogli nazvati utemeljenim kritikama NATO-a. Dakle, neovisno o tome kakva je pozicija koju ćete zauzeti i kao klub i kao zastupnik, možete li izdvojiti neke od kritika koje ste čuli i koje smatrate da su utemeljene i opravdane i da naprosto moraju biti dio jednadžbe kada se razmišlja uopće o politici prema NATO-u i o NATO-u kao, kao savezu. Hvala. Pa gledajte ja možda, ja sam danas spomenuo više puta ako je neko pratio gospodarstvo. Dakle, štićenje gospodarstva. Ja sam u svojim raspravama puno puta rekao koliko je važno sad prolaz Bospor Dardanele recimo, Turska je tamo zato što je ona isto itekako važna upravo za gospodarstvo jer se Turska sama ponudila kao članica NATO saveza da će ići u pregovore sa Rusijom u smislu da se propuste brodovi koji će ići iz Odese i onog dijela dakle, da ne bi došlo do krize koja bi mogla biti tri puta veća kriza nego što je ova, a to je da iz onog bazena ako možemo tako reći Sjeverne Afrike zbog pomanjkanja hrane žitarica pogotovo koje dolaze upravo iz Ukrajine, koje bi mogle brodom proći kroz Bospor i Dardanele i doći do cilja dakle u Africi da se smanji onda pritisak izbjeglica prema Dakle, nije to bila kritika ali to je recimo jedan dio koji ja gospodarski smatram da više trebali raditi upravo na tom, na tom segmentu. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Cappelli, Hrvatska je za pristupanje i za proširenje naravno NATO saveza. Ulaskom Švedske i Finske u NATO savez jača se sigurnost, a kao što ste sami rekli u vašoj raspravi, Hrvatska je predana članica NATO saveza od 2009.g. sa jednim teškim iskustvom, iskustvom iz Domovinskog rata, ona je sada, ona sada čini stabilnost u susjedstvu, ali uz onaj sigurnosni dio uz pristupanje ove dvije zemlje, vi ste se osvrnuli na onaj gospodarski, pa bi vas evo molila da nam još jednom kažete prednosti uz one sigurnosne i one gospodarske ulaskom ove dvije zemlje u NATO savez. **Cappelli, Gari (HDZ)** Pa na sastancima upravo NATO saveza, pa i na zadnjem sastanku nije se dakle samo raspravljala situacija i upravo Ukrajinu sagledavalo i rat u Ukrajini kroz obrambeni dio, sigurnosni itd., nego se upravo raspravljalo na sastancima NATO saveza i, pa čak i kad se razgovaralo o strateškom kompasu, ne dakle samo o tom obrambenom dijelu nego upravo o gospodarskom dijelu koji upravo kad sam sad i napomenuo kolegi Glaševiću se počelo sagledavat koliko je bitan taj koridor i kako stvoriti uvjete, kako energetske, al naročito hrane, stalno se govori o energetici, o plinu, struji itd., a možda se manje govori o nečemu što bi moglo doć, a to je pomanjkanje određene vrste žitarica, kukuruza, uljane repice itd., koja pokriva najbitniji dio. Pustimo mi, sama Hrvatska koja bi na neki način se mogla snać, međutim, mi bi zbog tog pomanjkanja mogli doć do velikog dijela izbjeglica, koji bi, prognanika, mogli doć iz sjeverne Afrike, a to je upravo da NATO spriječi taj, taj dio. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme, Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo svak onaj ko kaže u ovoj sabornici da pati za prošlom državom vrijeđa i omalovažava hrvatske branitelje, a na poseban način one koji su dali svoj život za ovu domovinu, znači u onoj državi u kojoj nismo slobodni dobili smo svoju državu, demokratsku državu, al eto nažalost ima i onih koji još uvijek plaču i pate za onim što većina Hrvata nikad nije prihvatila. Što se tiče NATO saveza on je otvoren savez i svatko onaj ko želi pristupiti savezu može pristupiti. Ja mislim da Švedska i Finska sa svojom demokracijom i sa svojim bogatstvom da mogu zapravo u NATO savez donijeti određenu dodatnu vrijednost ne samo, ne samo kroz oružje, ne samo kroz novac, nego i kroz demokraciju koju imaju u svojim državama. Hvala lijepo. Ma naravno, ali bitan je taj geopolitički dio i jedna napomena recimo, ulaskom Finske u NATO savez, uz granicu Finske praktički prolazi glavni promet željeznice i dakle i kamionski ako možemo reć promet kojim se Rusija iz Sankt Petersburga ide prema Murmansku gore, to je nekih 750 km i koji je koridor za naoružavanje brodova i podmornica koje su u tom dijelu gore mora. S druge strane ulaskom Švedske i Finske mi zatvaramo Baltičko more, postaje baltičko jezero NATO saveza ako možemo to tako reći, dakle osiguravamo taj dio. S druge strane imamo se, osigurani smo Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, kažem kao što sam prije rekao, danas bi tu imali ruske brodove inače u zaljevu Crne Gore da nije u NATO savezu. To su realnosti koje moramo sagledavati i osjećat se puno sigurniji i u gospodarskom i u sigurnosnom pogledu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Zdravka Bušić. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Evo zapravo moja replika je već odgovorena nekoliko puta, ali svejedno ja mislim da bi se trebalo to još jedanput ponoviti. Naime, danas pogotovo od uvaženog kolege Bartulice smo čuli u nekoliko, u nekoliko navrata, pa evo vrijedno je ponoviti da zašto Hrvatska nije nešto učinila i iskoristila moment 2017.g. kad je Crna Gora ulazila u NATO i zašto nismo iskoristili tu priliku, pa molim vas recite onda, ali koliko je to, kolika je razlika Turska i Švedska i Finska, što je Turska evo jer oni uvijek kao argument kako je Turska bila učinkovita i evo uvjetovala, je li ista pozicija Turske i Finske i Švedske i Hrvatske jedne koja je tu, tko bi bio sada na Otrantskim vratima i tko bi branio Otrantska vrata, bi li tu bili, ne bi li tu bili sada ruski brodovi nekako il bi bilo sasvim otvoreno za ruske brodove Otrantska vrata? **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo. Pa maloprije sam kažem počeo s time koliko je bitna ta, ta arhitektura koja se nova stvorila i koja je itekako važna da jednim dvostrukim osiguranjem na onom dijelu gdje ga nismo imali do sada, to je u baltičkom dijelu gdje se osiguravaju dvostruke granice, kažem kao što sam prije rekao i mi imamo najvećeg lobistu što se tiče ulaska u NATO savez, to je upravo predsjednik Putin, što on više pritišće više zemalja se osjeća nesigurno i ulazi u NATO savez. Da ne govorimo što bi se nama desilo sad i gdje bi mi danas bili i što bi bili možda već pod uniformama svi da je Crna Gora neutralna pod navodnicima kao što je bila dosada Švedska i Finska. Desilo bi nam se upravo to da bi to bila najvažnija luka Ruske Federacije i to je vrlo jasno i to se, ta, ta arhitektura se puno ranije shvatila i prihvatila i zato se korak ispred bilo u kojem je učestvovala i RH jer je shvatila što to znači graničiti sa Crnom Gorom

Cappelli. Sama činjenica da je hrvatski parlament jedan od prvih parlamenata u EU koji će donijeti odluku o ulasku Švedske i Finske u NATO savez sama po sebi govori koliko je hrvatska i diplomacija, naravno i vanjska politika i odgovornost vlade presudna. No vratit ću se na početak onog vašeg izlaganja. Ovdje je bilo svakakvih rasprava, no pojedine rasprave ovdje u HS-u pojedinaca koji su govorili su nas stvarno vratili u neka vremena za koja smatram da nijedan Hrvat više nikada ne bi htio da se vrati, ali skroz postoji ta intencija da se dokaže da je nekakva bivša država, bivša Jugoslavija bila bolja nego li što je članstvo u EU, u NATO savezu i svim ovim asocijacijama koje su Hrvatsku ipak učinile puno boljom zemljom nego što je to bila do 90-ih godina. meni svaka rasprava u tom smislu završava onog trenutku kad znamo da se za ovu zemlju netko borio, da je netko dao svoj život, svoje najvažnije, svoje obitelji koje su nestale, dandanas koje ne znamo di su. Dakle oko toga uopće dilemu stvarati mislim da vrijeđa, ne sve nas ovdje nego sve državljane RH, a naročito onih koji su bili na prvoj crti. Prema tome, o tome uopće ići u debate mislim da bi bilo suvišno spominjati nekakve nesvrstane itd., itd., danas smo mi za stolom među najjačim zemljama i imamo pravo glasa jer nitko ne može ući ako svi drugi to ne odluče i ne daju svoje zeleno svjetlo. Dakle konsenzusom, dakle i ta mala Hrvatska sa 4 milijuna stanovnika mora dignuti ruku i reći da, i mi se slažemo jer inače te zemlje neće ući. Bitno je biti za tim stolom, gdje se danas odlučuje, a ne bit na marginama.

Poštovani g. potpredsjedniče. Poštovani g. ministre, kolegice, kolege. Pa evo danas možemo izraziti samo svoje zadovoljstvo i podržati i dati potporu ulasku Kraljevine Švedske i Finske u NATO savez obzirom da će one svojim doprinosom značajno ojačati, značajno dati snagu, dodatnu snagu NATO saveza, a samim time i povećati ukupnu sigurnost u Europi, u EU. Praktički formalni ulazak Švedske i Finske je protekao, odnosno protječe relativno brzo, relativno lako i jednostavno ili se to nama barem tako čini, ali doista nije ni čudo obzirom na to da su te zemlje praktički već dugi niz godina svoju politiku, svoje oružane snage razvijale na način i u skladu sa NATO standardima, razvijali su standardno operativne postupke, NATO taktiku, itd. kroz različite vježbe, zajedničke misije sa NATO snagama diljem svijeta i normalno da samo njihovo pristupanje odnosno njihova izražena želja za pristupanjem NATO prolazi relativno lako i bez većih problema. Kad je riječ o pristupanju RH koja je u NATO pristupila 2019. g., normalno da je tu bilo puno više poteškoća, da je to zahtijevalo puno više i vremena i napora, itd., obzirom na okolnosti kojima se nalazila tada i RH, odnosno oružane snage RH koje su izrastale u Domovinskom ratu i koje su prije svega, imale prvu najvažniju zadaću, spriječiti agresiju odnosno obraniti RH, zatim je osloboditi i stvoriti preduvjete za ulazak u NATO. Napomenut ću samo to i to je doista činjenica, da smo mi već tada, '91. g., sjećam se generala Karla Korinšeka, on je bio tada zapovjednik Operativne zone Osijek koji je već tad govorio da bi bilo jako dobro da RH odnosno Oružane snage što prije uđu u NATO i mi smo već tada odnosno nekoliko godina kasnije, već tamo '94., '93., 4., itd., počeli sa obučavanjem prije svega zapovjedništava gardijskih brigada tada uz pomoć MPRI timova SAD-a, obučavanje naših časnika, zapovjedne strukture, usvajanju NATO standarda, NATO procedura, prije svega kroz postupak donošenja odluka kroz usvajanje, kažem, zajedničkih standardi operativnih postupaka i mogućnost, ne samo da sami provodimo operativne zadaće nego da zajedno sudjelujemo i sa savezničkim snagama i to nam je kasnije, kažem, vrlo dobro došlo i u samoj operacijama Bljesak i Oluja, ali i kasnije, prilikom, kažem, ispunjavanja kriterija za ulazak u NATO. Spomenut ću samo i to da upravo ove operacije, Bljesak i Oluja i dandanas se spominju na brojnim i proučavaju na brojnim vojnim učilištima diljem svijeta kao primjer kako se uspješno provode borbene operacije. Evo i sada, ne znam, vjerojatno ste i čitali u ovim raznim komentarima, da Ukrajina, kad najavljuje sada protuofanzivu, jednostavno, vojni analitičari prosuđuju da li je ovo dovoljan period, da su dovoljno ojačali, da li su dovoljno osposobljeni za takvu jednu operaciju

Naravno nakon ulaska u Hrvatske u NATO zavladalo je jedno vrijeme mira u cijeloj Europi i na neki način je to brojne države uljuljkalo uljuljkalo u tom blagodatima mira pa su se počele javljati ideje o tome kao praktički nama više Oružane snage i ne trebaju, ne trebaju nam određeni rodovi Oružanih snaga, zrakoplovstvo, itd., jer smo mi članica NATO-a jer sukladno čl. 5, itd., nama više to ne treba, što je bilo vrlo, vrlo pogrešno. Često puta su upravo opozicija isticala da je 2% BDP-a prevelik novac, da se on može puno pametnije trošiti, itd., dok nije došla ova situacija sa agresijom Rusije na Ukrajinu i pomalo smo svih shvatili da jednostavno razvijanje Oružanih snaga, razvijanje borbenih sposobnosti je trajna zadaća i da tu nema šale, jednostavno tu, tu moramo biti dosljedni, moram na tome raditi jer nikada ne znamo kad će jednostavno se takva situacija ukazati da moramo ovaj, … **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Ankica Zmaić. (HDZ)** Kolega Šašlin, bez govora u potpunosti podržavamo pristup i Švedske i Finske u članstvo NATO saveza jer će u velikoj mjeri i njihovo pristupanje doprinijeti jačanju sigurnosti svih nas dosadašnjih članica. Pa evo, unazad par mjeseci otkako su te dvije države iskazale interes da budu dio NATO saveza, poneki su na neki način negirali, da ne kažem ismijavali, iskazivali protivljenje ili su jednostavno protiv pristupa savezu Švedske i Finske, a što smo i danas mogli čuti ovdje u ovoj sabornici. Pa evo, molim vas malo komentar o tome.

jer on se zalaže za europske oružane snage. To je dobra ideja, međutim, on zaboravlja da upravo se Europa malo uljuljala, da jednostavno nisu razvijali borbene potencijale. I sada trenutno jednostavno nemaju te potrebite potencijale koji su sada pokazali neophodnima, i što bi bilo da nije upravo sada SAD-a pa i VB koje uvelike pomažu u isporuci oružanih sredstava, jednostavno ne bi, pitanje što bi do sada ostalo od Ukrajine da smo se oslonili samo na europske oružane snage. Jednostavno, a znamo da se ti vojni potencijali ne mogu u roku mjesec dana ili dva dana, dva mjeseca značajno povećati. Sljedeća replika, poštovani Hrvoje Šimić. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega, pa evo, kroz današnju raspravu čuli smo koja je važnost upravo proširenja NATO pakta sa novim članicama, Švedskom i Finskom. Također, višekratno je spomenuta važnost ulaska Hrvatske u NATO. Samim ulaskom prihvatili smo određene obaveze, prihvatili smo obaveze povećanog ulaganja i izdvajanja sredstava sredstava iz proračuna RH upravo za opremanje Hrvatske vojske, za podizanje obrambene moći hrvatskih vojnih snaga, ali isto tako, prihvatili obavezu daljnjeg osposobljavanja naših vojnika. S obzirom na razinu sigurnosne ugroze, da li smatrate da je potrebno proširivanje osposobljavanja, odnosno edukacije šireg broja građana RH, da li kroz aktiviranje ponovno vojnog roka obaveznog ili kroz neki drugi vid edukacije? Hvala. hvala kolega na pitanju. Pa upravo se vraćam ponovno na onaj čl. 5 i to mnogi ljude zavarava, jednostavno misle nas netko pokriva i nas netko štiti. Međutim, zaboravljaju da mi praktički, ne mi nego svaka članica NATO saveza mora prvo sama biti sposobna braniti sebe pa onda, ukoliko je potrebito, pomoći i ostalim članicama sukladno upravo tom čl. 5. Vlada, sadašnja Vlada je i povećala proračun odnosno sredstva za izdvajanje za proračun Oružanih snaga na nekih trenutno sa ovu godinu negdje oko 7 milijardi, što je u skladu sa propisanim standardima negdje oko 2% BDP-a. osim najviše od toga je namijenjeno za nabavku borbenih zrakoplova, ali na, osigurana su sredstva i za razvoj kopnene vojske odnosno pješaštva i podizanje odnosno obučavanje pričuve. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Šašlin. Ako se prisjetimo početka nastajanja Sjevernoatlantskoga saveza kada su 4. travnja 1949. u Washingtonu 12 zemalja potpisale ugovor i time osnovale današnji NATO koji danas je narastao na 30 država članica, pod agendom i ciljem očuvanja slobode i zadržavanja stabilnosti i napretka, vidimo da upravo to i Švedska i Finska žele. Ulaze zbog očuvanja svoje slobode, zbog stabilnosti i napretka. Nažalost RH nije imala tu privilegije 90-ih kada smo stvarali svoju državu na žrtvi, na krvi nismo bili članica NATO-a i zato evo nažalost danas imamo i Ovčaru i 150 masovnih grobnica i iz toga razloga moramo znati što je to i ne dozvoliti da se to više ikada ponovi na području Europe. (HDZ)** Hvala kolega Mažar. Pa mi koji smo na neki način proživili i doživili Domovinski rat možda malo gledamo drugačije na to sve skupa jer jednostavno povijest nas je naučila i ne želimo nikada više te pogreške ponoviti. Mada ustvari mi tada i nismo bili, mogli išta drugačije nego što smo napravili. Mi tada nismo bili niti priznata država niti oružane snage imali niti imali, mi smo praktički kretali od nule. Imali smo srce, imali smo domoljublje naših branitelja koji su uz pomoć, kažem i pravog vođe, našeg pokojnog predsjednika Tuđmana stali na branik, obranili se, mnogi tada nisu vjerovali da ćemo mi u tome uspjeti, jednostavno, kao što i dan danas neki ne vjeruju u Ukrajinu da će uspjeti obranit se, ja duboko vjerujem u to i to sam rekao prvog dana, ako se nije u prvih 5 dana raspala, ona će sigurno u konačnici izići kao pobjednica, naravno da joj treba za to i malo vremena i materijalnih sredstava. Sljedeća replika, poštovani Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Šašlin, dobro ste ustvrdili sve činjenice koje su usporedive sa našim Domovinskim ratom. Finska je 105 godina promatra susjednu Rusija koja joj je nanijela teške žrtve, stotinu tisuću Finaca je bilo mrtvih u najezdi Crvene armije. Danas kada to pogledavamo koliko oni gledaju, 105 godina promatraju i analiziraju velikog i moćnog susjeda, i zbog toga se tako pripremaju. 75, 73% ispitanika u Finskoj kaže da je obavezan vojni rok nužda i potreba. Zašto? Povijest ih je naučila. Stradanje ih je naučilo, sve što se dogodilo, govori da su oni potrebni NATO kišobrana i pomoći i zaštite. To je ono što sigurno i mi danas kad u Saboru raspravljamo želimo da oni budu sigurni, da ne budu ugroženi kao što je to Ukrajina. hvala. G. kolega Đakić, pa nedavno sam bio baš i u Švedskoj i malo sam imao prilike razgovarati sa njihovim časnicima, itd., i osjetio sam tu njihovu želju i njihovu volju, odnosno bilo njihovo kako dišu. Doista siguran sam da će ulazak Švedske i Finske značajno ojačati sjeverno krilo NATO gore i da će to na neki način pružiti dodatnu sigurnost EU. Ali isto tako ovo što vi napominjete uvođenje ne možda obveznog ali na neki način nekog načina obučavanja naše pričuve odnosno naših mladih ljudi kako bi na neki način omogućili im odnosno obuče i sebe za obranu, a samim time i cijelu, cijelu, cijelu domovinu budu u stanju ne daj Bože ako bude bilo kada trebalo braniti. Slijedeća replika poštovani Bojan Glavašević. NATO savez je izazvan onim što se dogodilo agresijom Rusije na Ukrajinu i tu nema dileme. Kamo sreće da je Hrvatska imala takav brz pristup NATO savezu '90.-ih godina kada je Srbija i srbočetnici izvršili agresiju na RH. No, ono što još želim pitati vas jel znam da imate iskustva, bili ste i hrvatski branitelj dugo ste bili zapovjednik u hrvatskoj vojsci. Možda ta razlika koju ljudi možda ne primjećuju, razlika hrvatskog vojnika pa čak i poslije Domovinskog rata poslije '98., 2009. smo ušli u NATO savez i današnjeg hrvatskog vojnika koji se obučava po najvišim NATO standardima. Pa evo ja bih to ovako podijelio u tri nekakva vremenska razdoblja. Imali smo hrvatskog vojnika izuzetno motiviranoga u vrijeme Domovinskog rata i neposredno nakon Domovinskog rata. Onda smo imali jedan period kad je došlo do promjena političkih i kad se nastojalo taj moral i to sve skupa na neki način što je moguće smanjiti, umanjiti, razbiti, znamo svi šta se radilo sa braniteljima, kako su marginalizirani itd., napravljeno dosta toga negativnoga i u samim oružanim snagama i onda imamo sada konačno treći ovaj period kad ponovno shvaćamo da su nam oružane snage vrlo bitne, vrlo značajne i jednostavno i motivacija i sposobnost oružanih snaga se znatno, znatno povećava. Tako da ovih godina doista možemo reći da imamo ponovno respektabilnu oružanu snagu, oružane snage koje uvažavaju i velika većina

promijenila sigurnosno okruženje u Europi i zbog toga su i Švedska i Finska se našle u ugrožene i zasigurno zbog toga i tražile ulazak u NATO savez. Ja mislim da Hrvatska nema ni jedan valjani razlog da prijeći ulasku Švedske i Finske ako znamo da je hrvatska diplomacija zapravo napravila sve ono što je bilo moguće za Hrvate u BiH i da ova dva, dva slučaja nije korektno vezati. I zbog toga mislim da Hrvatski sabor treba podržati ovaj prijedlog da za ulazak Švedske i Finske u NATO savez. Hvala. hvala kolega Šimičeviću, zaista ovaj slažem se apsolutno s vama da Hrvatski sabor treba podržati ovo. Mi apsolutno nemamo nikakvih razloga, dapače ovaj da ne Znam i što ste htjeli naglasiti s time. Ovi istupi našeg predsjednika koji su bili zadnjih mjeseci i tjedana doista su nanijeli veliku štetu ugledu vanjske politike RH jer takvim neprimjerenim izjavama kažem samo je nanio štetu. Ovaj ispalo je da Hrvatska jednostavno nije dosljedna odnosno da se vode dvije različite politike itd. jel. Mislim da je to krajnje neodgovorno, neprimjereno za jednu takvu instituciju predsjednika države da na taj način istupa u javnosti, u međunarodnoj javnosti. Vidjeli smo i reakcije brojnih zemalja kako su reagirali na to, kako su ga na neki način izolirali i konačno mislim da je i on shvatio da je pogriješio. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava, poštovani Davor Ivo Stier. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, kada je 24. veljače Putin pokrenu agresiju na Ukrajinu, a koristio je i jedan izgovor da opravda tu agresiju, a to je da ne želi NATO-ve snage na granici sa Ruskom Federacijom. I on je polučio upravo suprotni efekt. Dakle, NATO se širi. Odgovor zapada je bio upravo proširenje NATO-a naravno na zahtjev dvije europske države Švedske, Finske koje smo i prije čuli koji su povijesni razlozi bili zbog čega su oni bili neutralni, vojno neutralni. Politički nikad nisu bili neutralni ili nesvrstani, uvijek su bili na strani slobodnih zapadnih demokracija. I one su tražile ulaz u NATO i danas mi odlučujemo o tome i vjerujem da ćemo sutra velikom većinom glasova podržati njihov ulazak u NATO. Time se naravno mijenja i geopolitika. Jedan novi poredak u Europi. Pri tom možda trebamo dodati i jedan podatak kojeg još nismo spomenuli, a to je da Danska koja je članica NATO-a ali je imala opt out, dakle nije sudjelovala u europskoj obrambenoj politici odlučila se priključiti tome. Prema tome imamo europske zemlje koje su bile članice EU, a ne NATO-a koje sad ulaze u NATO i one koje su bile članice NATO-a ali nisu sudjelovali u europskoj obrambenoj politici koje sad sudjeluju. I sad imamo svu veću podudaranost članica i koje su članice i EU-a i NATO-a. Vidimo u strateškom kompasu kompasu EU kako se sigurnost EU temelji upravo na NATO savezu i to upravo pokazuje jednu novu situaciju, jedan novi poredak gdje Europa kao dio zapada sa razvojem svojih kapaciteta ono što nazivamo svojom strateškom autonomijom djelovanja, ali ne udaljavajući se od SAD-a nego zajedno sa SAD-om kao dio geopolitičkoga zapada. Naravno protiv toga smo čuli da će biti određeni klubovi npr. ne čudi oni koji i dalje zastupaju ili su zarobljeni bih ja rekao u onoj politici nesvrstanih kad će glasovati protiv toga, oni su bili protiv hrvatskog ulaska u NATO i konzekventno tome inače ne žele širenje NATO-a. Čuli smo isto tako kako je bila prilika da kada je Crna Gora ulazila da se riješe neke bilateralne teme. Međutim, ja ću podsjetiti ovdje da tada je Crna Gora bila žrtva jednog pokušaja državnog udara gdje su bili operativci iz ruske vojne obavještajne, neki, neke strukture isto tako iz Srbije koje su želile zaustaviti put Crne Gore u NATO savez i ja se pitam, a što bi bilo da smo mi onda propustili tu šansu da Crna Gora bude danas dio tzv. srpskoga svijeta, a ne da bude prozapadno orijentirana članica NATO saveza. Dakle, mislim da je potpuno deplasirano u tom smislu govoriti da nije bilo dobro primiti i podržati ulazak Crne Gore u NATO na način na koji smo učinili. Jasno tu se otvara niz drugih tema u ovoj raspravi, bilo je i ovo pitanje kako se Turska ponašala u ovom postupku. Turska je naravno imala i ima određenu komunikaciju sa SAD-om oko niz tema, strateških tema, od Afganistana pa nadalje, pa i u ovom slučaju ono što je napravila nije bilo baš u raskoraku ili u nekom dogovoru. Bilo je nekih država koje su pokušale uvjetovati, a nisu imali takav dogovor i kad smo mi ulazili u NATO. Bio je jedan pokušaj referenduma u Sloveniji da se onda prisili Hrvatsku na neke teritorijalne ustupke, neslavno su prošli. Prema tome, malo realnosti oko toga kako se te stvari rade za one koji znaju kako se vodi vanjska politika. U svakom slučaju Hrvatska mislim da treba podržati ulazak i Finske i Švedske u NATO, na taj način isto tako i ponoviti našu privrženost tome da smo dio zapada, da smo dio zajednice zapadnih demokracija. Hvala vam. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega, pa evo kao dio izaslanstva OESS-a sudjelovao sam zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova u Birminghamu, donešena je Birmingemska deklaracija koja nedvojbeno osuđuje od strane svih 57 članica agresiju Rusije na Ukrajinu, ali također sadrži i zaključak koji se odnosi na aktivnosti koje su dužne sve zemlje članice i sve države provoditi u smislu postizanja svjetskog mira i stabilizacije u smislu prekida rata, a također i umanjivanja svih posljedica od ugrožavanja ljudskih prava do gospodarske i ekonomske krize. Mislim da je današnja rasprava i ono što ćemo mi izglasati u hrvatskom parlamentu upravo na tragu toga i da je jedna od tih aktivnosti i proširenje NATO-a odnosno proširenje za članice Švedsku i Finsku da će upravo doprinijeti u ovom cilju, hvala. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala kolega Šimić na vašem pitanju odnosno komentaru. Slažem se da pridonosimo jačoj i boljoj situaciji u Europi time što primamo Švedsku i Finsku u NATO. Što se tiče uloge OESS-a ona je i dalje organizacija u kojoj je prisutna i Ruska Federacija, prisutni su i SAD. Nedavno Nedavno sam razgovarao sa Reinholdom Lopatkom koji je u ime OESS-a bio i u Kijevu i na taj način pripomogao, potaknuo je jedan dijalog koji nadamo se da će i omogućiti, a vidimo da ide u tom smjeru odnosno taj dogovor da se implementira za izvoz žita iz Ukrajine što je bitno naravno za sigurnost svijeta, pogotovo za prehranu u, u svijetu danas da se skine ta blokada za ukrajinsko žito. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Stier, organizacija Sjeveroatlantskog ugovora ili NATO ima zadaću čuvati zajedničke vrijednosti saveznica, a to je demokracija, sloboda pojedinca, vladavina zakona i mirno rješavanje sukoba, međutim i zadaća je i očuvati mir političkim i vojnim putem. Mi u Hrvatskoj smo se nekako nadali nakon Domovinskog rata da nećemo bit u tako skoroj situaciji da se mir treba očuvati i bilo kojim putem političkim ili vojnim, međutim invazija na Rusiju je pokazala da to nije tako i kad stavimo u kontekst, kontekst geopolitički položaj RH važno je naglasiti da je kao 29. država u NATO ušla Crna Gora, kao 30. je 2020. ušla Sjeverna Makedonija, a kao eventualno žarište u našoj blizini je svakako Republika Kosovo smatrate li da postoji mogućnost da će se uskoro otvoriti inicijativa za pokretanje pitanja ulaska Kosovo u NATO savez? Hvala. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala vam puno kolegice Pocrnić Radošević. Mislim da što se tiče daljnjeg proširenja NATO-a mi na prostoru jugoistoka Europe manje-više su već sve zemlje u NATO-u osim Srbije koja nije i ne želi biti, a onda imamo i Kosovo i BiH koje nisu u NATO-u, ali zato je NATO prisutan u tim zemljama i na taj način mislim da se kompletira jedna arhitektura, al to otvara i ostavlja otvorena vrata i BiH i Kosovu i Kosovu da jednog dana isto tako postanu članice ukoliko to, ukoliko to žele, u svakom slučaju mislim da će i Hrvatska u tom pogledu sasvim sigurno davati potporu. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Stier, svako ko je imalo razuman podržat će potvrđivanje ovih protokola o pristupanju Švedske i Finske NATO-u razumijevajući cjelokupnu sigurnosnu, ali i političku situaciju. Svako ko imalo razumije vanjsku politiku zna da se ovakva pitanja ne mogu rješavati ponašanjem slona u staklani na način da se nekog ucjenjuje jer to onda može izazvati dalekosežne posljedice. Vidjeli smo primjerice koliko je taj proces ulaska ulaska u NATO trajao za Makedoniju zato što je bila izložena raznim ucjenama, a što je bitno utjecalo na sigurnost u tom dijelu Europe. Vi ste se dotakli u svom izlaganju i europskih obrambenih snaga i određenih preslagivanja na geopolitičkoj sceni, pa bih vas molila da mi malo više o tome kažete, koja su vaša očekivanja u nekom slijedećem razdoblju vezano uz europske obrambene snage. Hvala kolegice Petir na tom pitanju, čini mi se da ulazimo u jedno vrijeme, u jednu fazu kada je apsolutno nužno da EU dodatno razvije svoje obrambene kapacitete, ali je bitno to činiti upravo na način na koji se i u strateškom kompasu detaljno precizira, a to je ne u suprotnosti, ne u kao konkurencija NATO-u nego time da je NATO i savezništvo onda sa SAD-om kao glavnom, glavnim saveznikom unutar NATO-a, da se razvijaju europski kapaciteti kako bi Europa mogla autonomno strateški djelovati. Ali ponavljam ne tako da će to biti u konkurenciji, ne suprotstavljajući se nego zajedno sa američkim saveznicima. U 15 i 30 ćemo početi sa slijedećom točkom znači Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi RH, a ovu točku ćemo nastavit kad završimo tu točku. Slijedeća replika poštovani Stipan Šašlin. u širem okruženju ovaj i zanima me vaš komentar odnosno mišljenje da je Rusija uspjela u svojem nastojanju u 10-ak dana na neki način okupirati Ukrajinu vjerojatno bismo danas imali možda oružane sukobe negdje u susjedstvu odnosno blizu naših granica. Isto tako, vjerojatno bi došlo u pitanje jedinstvo europsko, to jedinstvo s obzirom na tešku ekonomsku i gospodarsku situaciju koja je. Zanima me kako komentirate stavove pojedinih europskih zemalja koje često puta svoje osobne da kažemo interese, uže interese stavljaju ispred interesa EU odnosno europske zajednice. Hvala. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Poštovani kolega Šašlin, činjenica jest da Rusija je ostvarila određene taktičke sada pomake. Naravno i to nije bilo kao onaj Blitzkrieg što se na početku najavljivalo i jednostavno u tom pogledu vidimo da je možda čak se bilo i precijenilo kvalitetu, snagu konvencionalnih snaga Ruske Federacije. Ona ostaje nuklearna sila i ne treba to nikada podcjenjivati, međutim možda se i precjenjivalo način na koji će Ruska Federacija djelovati odnosno njene oružane snage na početku. Ali odgovor je bio jedinstven EU i zapada, ima tu sigurno različitih tonova, međutim i dalje to jedinstvo je na djelu i ono je ključno i oko npr. ovdje primanja Švedske i Finske o čemu danas razgovaramo. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Bojan Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Stier, postavio bih vam zapravo isto pitanje koje sam postavio kolegi Cappelliu. Dakle, uz sigurno brojne pozitivne strane članstava u NATO-u postoje i određene kritike NATO-a kao koncepta, NATO-a kao organizacije. Neke od njih smo mogli čuti danas u raspravi. Možete li izdvojiti nekoliko njih koje smatrate da su opravdane. Mislim naprosto evo iz pozicije balansiranja argumentacije da tako kažem, dakle neovisno o stavu koji ćete zauzeti vi i vaša stranka, o stavu koji na kraju krajeva i ja zauzimam, to se sjećamo iz rasprave na Odboru za vanjsku politiku, ali evo čisto da li možemo izdvojit neke argumente kritične i da budemo naprosto, da imamo jedan balans u ovoj raspravi u argumentaciji. Hvala. Hvala kolega Glavašević na tom pitanju. NATO vjerojatno ne bi postojao kao sustav kolektivne obrane da sustav kolektivne sigurnosti funkcionira. Dakle, nakon '45. sa UN-om mislilo se da kolektivna sigurnost koju UN je trebao organizirati bi bila dovoljna. Vrlo brzo se vidjelo početkom hladnoga rata da to nije tako i da kolektivna sigurnost jednostavno ne funkcionira nažalost zbog toga što iako idealistički pristup koji je tada imao na početku predsjednik Roosevelt, a na tragu Wilsonove ovaj vanjske politike jednostavno realnost je bila nešto drugačija. I zbog toga je trebalo organizirati jedan sustav kolektivne obrane, zbog toga i danas je NATO potreban. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Karolina Vidović Krišto. U ovako složenim okolnostima bit svake diplomacije jest ishoditi nešto za svoje nacionalne interese. Hrvatska diplomacija ne radi ništa, a i kako bi. Kakav je međunarodni položaj Hrvatske mogli smo vidjeti prije neki dan na Dubrovnik forumu te kako na vašeg šefa i vašu vladu gledaju međunarodni partneri. Doista na tu vam konferenciju nije došao nitko relevantan iz Europe i iz svijeta. A drugi dokaz kojemu smo ovih dana svjedočili jest Rezolucija Bundestaga o BiH u kojoj Hrvatska stavljena u isti koš kao i Republika Srbija koja je osuđena za genocid. Time je hrvatska diplomacija pokazala koliko služi državi Hrvatskoj. To se zove nula bodova. Hrvatska diplomacija služi za uhljebljivanje kumova vašeg šefa Plenkovića kao što je izvjesni Pokaz sin jugooficira Pokaza ili Hidaje Bišćević suradnik UDBE koji radi protiv Hrvata u Republici Srbiji. Dopiru li do vaše vladajuće koalicije ove nesporne i nepobitne činjenice ili vi svi skupa živite u svom ružičasto paralelnom svijetu. Hvala kolegice na tom pitanju. Vlada RH uz potporu vladajuće većine podržava ravnopravnost Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda, traži i promjenu Izbornog zakona, što su tražili i sudovi, europski sud i Ustavni sud BiH. Takva politika je dovela do kritika, pa i do kritika u Bundestagu, ali to ne znači da se moramo zbog toga odustati od te politike. Argument da li je neko došao ili nije došao, bilo je kritika i na Tuđmanovu politiku iz međunarodne zajednice, dal zbog toga nismo trebali organizirati operaciju Oluja, dakle treba nastaviti podržavati Hrvate u BiH, ravnopravnost kao konstitutivnog naroda, uređenje i europsku perspektivu BiH, ali i da će svi narodi, konstitutivni narodi biti ravnopravni. Povrijeđen je čl. 238. jer ovo je vrijeđanje zastupnika i omalovažavanje zastupnika jer vi svojim neodgovaranjem zapravo pokušavate stvoriti jednu manipulativnu neistinu, uspoređujete Tuđmana i okolnosti kada je Hrvatska bila neželjeno dijete u cijeloj svjetskoj zajednici sa sadašnjom situacijom gdje se vaš šef Plenković neopravdano i lažno kiti nekakvim uspjesima u EU, a Dubrovnik Forum i ostali primjeri koje sam navela jasno svjedoče o tome da vaša vlada nema nikakvih rezultata u diplomaciji. Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice ne, vi ste išli namjerno u takvu usporedbu, vi ste išli kritizirati zbog toga što neko se ne pojavljuje ili ne pojavljuje ili što imamo kritične glasove npr. u Bundestagu, ali trebamo govoriti o meritumu, dakle koji je bio meritum, zbog čega su došle te kritike, zbog politike koja traži ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u BiH. Ja mislim da takvu politiku treba podržat. Da, ponovo čl. 238., kolega zastupnik ustraje u vrijeđanju omalovažavanjem zastupnika. Dakle kada vi govorite o uspjesima i vaše diplomacije i vaše vlade sve države u ovakvim okolnostima vode računa o svojim nacionalnim interesima, a Hrvatska plaća skuplje gorivo nego što to rade države u kojima je standard po četiri puta veći, a niste odgovorili na kumove vašeg šefa, izvjesni ljudi iz bivšeg jugo sustava koji se uhljebljivaju u to isto Ministarstvo vanjskih poslova.

cjelokupni svjetski poredak je bio živio u izvanrednim okolnostima, nakon toga sada smo svjedoci jedne globalne energetske krize koja je dijelom uzrokovana i ruskom agresijom na Ukrajinu iako je i zapad i većina modernoga svijeta jednoglasno i ujedinjeno osudila agresiju, konkretno 141 članica UN-a, s druge strane smo svjedoci da se trenutno u istočnoj Europi povlači jedna nova linija željezne zavjese da neprijatelji postaju prijatelji i da se stvaraju neka nova savezništva odnosno da se stvara mogli bismo slobodno reći i neki novi budući svjetski poredak koji koristi sve ove nesigurnosti koje se događaju. I iz toga razloga upravo i Vlada RH i HS kao najviše zakonodavno tijelo mora donositi odgovorne, brze i ključne odluke kao što je i ova danas. Hvala kolega Mažar. Na jednom trenutku mislio sam možda da ćete me i vi optužiti, prvi put da sam čuo da sam ja povezan sa nekim udbaškim,

jedan novi bipolarizam bih ja rekao, ne toliko ideološki kao što je bio onaj za vrijeme hladnoga rata nego više na nekim geopolitičkim osnovama, ali ima i tu i dijelom naravno i vrijednosnog, ako hoćete i ideološkoga jer s jedne strane su autokracije, a Hrvatska je na ovoj strani slobodnoga svijeta zapadnih demokracija. Slijedeća replika poštovani Miro da je upravo Putin svoju agresiju na Ukrajinu obrazložio činjenicom da ne želi NATO na granicama Ruske Federacije. Sad raspravljamo o ulasku Finske u NATO i upravo mu dolazi NATO na njegove granice. Al ono što želim vas pitat kao iskusnog diplomata vezano je uz predsjednika RH. Dva tri mjeseca prije agresije Rusije na Ukrajinu praktički je naš predsjednik republike gotovo u svojim izjavama imao razumijevanje za stavove Putina, kasnije kad je došla na red tema Finske i Švedske da uđu u NATO tu se skoro pa suprotstavio njihovom ulasku odnosno ucijenio međunarodnu zajednicu. Mene zanima kolko to stvarno šteti RH u svijetu, ti njegovi stavovi? Hvala kolega Totgergeli. A vidite, ono što je tu bitno reći, a to je da otpočetka, barem svakome ko se razumije u ovo je bilo jasno da će Hrvatska podržati ulazak i Švedske u NATO i u krajnjoj liniji taj stav je podržao i digao ruku za ulazak Švedske i Finske i predsjednik republike na samitu u NATO-u. Što se tiče možda konzistentnosti takve, takvoga stava meni se čini da je to jedna debata o kojoj možemo sigurno ovdje u saboru na unutarnjem planu i vodimo ju i više puta sam polemizirao o tome i u medijskom prostoru, a što se tiče vanjske politike dobro je bilo da je ipak porekao ono što je prije govorio i da je podržao ulazak Švedske i Finske u NATO. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Stier, danas je puno toga, govorilo se u smjeru, uspoređivalo reakcije zapadnog svijeta i Rusije i pokušavalo se tu izjednačiti, evo tu je sad neka borba ili rat između Amerike i Rusije i stavljati sve drugo sa strane. Uspoređivati uopće zapadnu demokraciju i način funkcioniranja i vidjeli smo kako se može uopće ući u NATO savez, u EU, konsenzus, itd., dakle itekako demokratski i uspoređivati Rusiju i kako Rusija odlučuje, da li će krenuti u rat, s kim, šta i kako, jedan apsolutizam, jedan način vladanja i pa da možda komentirate malo to iako se jako dobro sjećamo rušenja Berlinskog zida i ponude, pod navodnicima, Amerike da je ta ista Rusija, ako je zainteresirana, može ući u NATO ako želi. Evo, hvala lijepo. Hvala kolega Cappelli na tom pitanju. Činjenica jest nakon Hladnoga rata u NATO je ostvareno posebno vijeće za suradnju NATO-a i Rusije i tu je napravljen jedan pokušaj stvaranja jednog novog poretka na temelju suradnje, a ne sigurnosne konkurencije sa Ruskom Federacijom. Nažalost nakon 24. nakon 24. veljače, potpuno je jasno da je to nemoguće, nažalost, ako hoćete, ulazimo u jednu novu fazu kojom sam evo, spomenuo ili okarakterizirao kao jedan novi tip bipolarizma, ono što je jasno koji je položaj Hrvatske u tome. Mi smo na strani Zapada, mi smo na strani slobodnih demokracija.

koja je stvorila, ja bih rekla, najveću sigurnosnu krizu od doba Drugog svjetskog rata, Republika Finska i Kraljevina Švedska iskazale su svoju zabrinutost glede trenutačne sigurnosne geopolitičke situacije koja se neposredno reflektira i razvija između ostalom na sigurnost Finske i tako i Švedske. Obje države iskazale su stoga želju i namjeru postati članicama organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, tj. NATO-a, NATO saveza čija je osnovna zadaća očuvanje mira i sigurnosti, tj. zajedničkih vrijednosti saveznica, to je demokracija, sloboda pojedinca, vladavine prava i mirnog rješenja sukoba i to političkim i vojnim putem. Vijeće NATO-a i 30 njezinih država, država saveznica donijelo je jednoglasnu odluku o otvorenom putu za prijem 2 nove članice, Finske i Švedske u svoj savez te sada slijedi ratifikacija odluke od strane 30 parlamenata, a time naravno i HS-a. Meni je drago da smo mi među prvima, mislim da ćemo biti 7. i to mi je drago da ćemo biti među prvim zemljama koje, koja, koje će ratificirati ove ugovore. Nedavno održani summit NATO-a u Madridu može se karakterizirati doista, ja bih rekla povijesnom prekretnicom. Dosta je danas rečeno kako je zapravo prije svega, nekoliko mjeseci ovo bilo nezamislivo što se, koji se savezi stvaraju, koji se sve države i koje sve i na koncu i političke snage i političke, ako hoćete, grupe, pristaju sada na ovo i slažu se s ovim potezom Finske i Švedske i koje će dati svoj pristanak i dići svoju ruku. se, nalazimo se u vremenima gdje zaista se temeljito, iz temelja se sve mijenja i jako velikom brzinom. Savez nije samo odlučio o svom proširenju, već je promijenio i strategiju kojom se nažalost, ja podvlačim to, doista nažalost, Ruska Federacija je zapravo od partnera NATO savezu sada postala najveća opasnost i zato je zapravo okrenulo se sve naglavačke. Ono što se odavno mislilo da je stvar prošlosti, sad nas nekako stiglo i i, postalo je nekako, postalo je stvarnost koju nismo mogli niti zamisliti. A Putin, ako je Putin želio postići nešto, on je .../nerazumljivo/... ovima, naravno Ujedinio je i Europu i SAD i Kanadu i prisilio ih je da se usredotoče i to toliki intenzitetom i tolikom snagom da će zaista ovo biti jedna to, kako sam već naglasila, jedna povijesna prekretnica. Do sada su Finska i Švedska desetljećima striktno vodile politiku vojne neutralnosti, ne želeći ugrožavati tadašnji omjer odnosno sigurnosnu situaciju u susjedstvu i naravno, nikad nisu htjeli iritirati Sovjetski savez tada i kasnije Rusku Federaciju. Nakon raspada, naravno, SSSR-a '91. g. i Finska i Švedska i dalje su ostale su neutralne iako su se približavale EU, približile su se i naravno, '95. su postale članice EU, ali ali kako sam već napomenula, one su unatoč svemu tome ostale neutralne, baš upravo da ne iritiraju ovaj, zapravo ekvilibrijum. Švedska nije bila dio nijednog vojnog saveza više od 2 stotine godina i zadržala je tu neutralnost čak i u vrijeme Drugog svjetskog rata, što smo mogli danas eto, čuti nekoliko puta. S druge strane Finska je prešla na neutralnost nakon poraza od Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu. Međutim, ruska invazija u Ukrajini uzdrmala je te njihove Onda ću nastaviti u završnoj. i o promijenjenom sigurnosnom okruženju za RH. Jedan dio javnosti možda i ne zna da je i Crna Gora članica NATO-a i to od 2017. g. u jednom procesu koji je započeo 2006. g. pozivom Crnoj Gori da se pridruži članstvu NATO-a na što je ona prihvatila i primljena. Budući vi dosta aktivno pratite međunarodne odnose, što to pristupanje NATO-a za vas znači Crnoj Gori, a što znači za RH s obzirom na naš geografski položaj i položaj Crne Gore u Jadranskom moru, ali i u Sredozemnom moru? Hvala. Hvala lijepa. Pa ja sam upravo o tome maloprije s replikom kolegi Stieru htjela zapravo baš upravo pojasniti ovo što ste vi pitali, kolegice. Naime, govorimo o 2017. g. kad je Crna Gora govorimo o 2017. g. kad je Crna Gora pristupila NATO savezu i ovdje je bilo doista pitanja koji, naravno imaju pravo na to, koji su uspoređivali da smo mi mogli iskoristiti 2017. g. kao što to Turska iskorištava sada 2022. g. i uvjetuje Švedskoj, odnosno eto, iskorištava tu priliku Švedskoj i Finskoj

jer je riječ o agresiji na slobodu izbora, na demokraciju, na međunarodno pravo i ovaj potez Finske i Švedske je sasvim sigurno logičan u tom sigurnosnom smislu. Čuli smo već što NATO dobiva njihovim pristupanjem jer je riječ o državama koje su dugo godina stabilno razvijale svoju vojsku, koje imaju svoju mornaricu, imaju vojnu industriju, nove tehnologije no možda se nismo danas dovoljno dotakli na koji način se kroz pristupanje Finske i Švedske NATO-u možda oslobađaju i neki dobavni pravci, posebice u smislu hrane i energenata Zdravka (HDZ)** Evo upravo to. Ja se nadam da ćemo imati priliku još u raspravi i to dotaknuti i ja sam upravo to htjela i završno reći nešto, baš upravo o ovome što ste ovaj vi rekli, kazali sada. Znači to nije samo, mi dobivamo, NATO savez odnosno naravno i Hrvatska, zato što smo mi dio te obitelji, dobivamo stvarno jednu snažnu potporu i na koncu i pravaca radnih, dobavnih pravaca, a kolega Cappeli je rekao kako zapravo zatvaramo onaj čitavi prostor NATO-om, zapravo dobivamo jedno baltičko jezero, što sada se naziva od baltičkog, naravno u Baltičkom moru a što se tiče toga, pa svi mi znamo ovdje da su Finska i Švedska jedna od najjačih i najdemokratičnijih zemalja i s najjačim gospodarstvima koji su razvile obrambenu sposobnost svoju, tako da, oni su neizmjerni dobitak NATO-u. Pa točka je sada i dobili smo dnevni red. Dakle, ovaj, ja bih molio Predsjedništvo Sabora da poštuje dnevni red. Ne može se HS podlagati volji premijera. HS je iznad premijera i trebamo završiti ovu točku i onda nastaviti s drugom točkom. Ovo je sramotno što radite od HS-a.